Samo sekundu, sačekati ćemo da dođe ministar, tu je u Saboru na sjednici Odbora. Izvolite kolega Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče, evo već treći put upozoravam na kršenje Poslovnika na sjednici Odbora za vanjsku politiku, dali smo pritužbu, vi ste me uputili da dam pritužbu na Odbor za Poslovnik, politički sustav, da bi se Odbor trebao po toj našoj pritužbi očitovati, do dan danas se nije sastao. Je li namjera da naša delegacije ode u Marakeš bez da znamo da li je uopće na Odboru za vanjsku politiku donesena odluka da se prihvaća…/Upadica: Kolega Grmoja, koju vi instituciju sada koristite, to me zanima/…koristim instituciju povredu Poslovnika…/Upadica: Onda vam je vrijeme isteklo, izvolite sjesti/… Da, sjednica Odbora još traje, ali mi ćemo krenuti s radom. Poštovane zastupnice i zastupnici, odgovorio sam jučer, pa neću ja vama svaki dan odgovarati. Poštovane zastupnice i zastupnici na temelju čl. 247., sada govorim, pa ćete kasnije. Poštovane zastupnice i zastupnici na temelju čl. 247. Poslovnika HS-a, predlažem da se o slijedećim točkama provede objedinjena rasprava, to su: - Konačni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, drugo čitanje, P.Z. broj 452, Prijedlog Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, drugo čitanje, P.Z. broj 453 i - Konačni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, drugo čitanje, P.Z. broj 454. Ima li primjedbi na ovaj Prijedlog?

minutažu govora klubova, da povećate nešto, barem 2-3 minute i duži govor Nezavisnih pojedinačnih zastupnika jer mislim, u tome smislu se osjećamo diskriminiramo. Taj prijedlog, zahvaljujem se na njemu, ali neću ga prihvatiti, po klubovima ćemo govoriti duže, pojedinačno će biti isto, a imamo i iduće 3 točke koje ćemo isto tako objediniti, tako da će svatko imati dovoljno vremena kazati svoje razmišljanje. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Žao mi je, oprostite što vam se ponovo javljam, ali pošto je objedinjena rasprava, vi nas diskriminirate, dajte dvije minute više, to ništa ne mijenja, nama je značajno. **Jandroković, Izvolite kolega Grmoja. da su na sjednici Odbora za vanjsku politiku redom prekršeni ovi članci Poslovnika…/Upadica: Kolega Grmoja, već ste to rekli tri puta/… 255, 257 i 259. Ja vas molim kao predsjednika Sabora da se zauzmete da se Odbor za Ustav i Poslovnik očituje o kršenju Poslovnika i nametanju protuposlovnički zaključka o prihvaćanju…/Upadica: Vrijeme je isteklo/… Marakeškog kompakta. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ja ću se zauzeti za to, već samo rekao da bi Odbor trebao provesti tu raspravu i još jednom pozivam Odbor da provede tu raspravu. Idemo dalje, dakle, utvrđujem da ćemo provesti onda ovu objedinjenu raspravu s tim da će vrijeme za raspravu po klubovima biti duže 20 minuta.

Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Molio bih sada predstavnike predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. S nama je poštovani Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava, izvolite ministre. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, zadovoljstvo mi je da danas imamo konačno čitanje cjelovite mirovinske reforme i to u dva paketa paketa Zakona. Prvi dio koji sada raspravljamo, a tiče se prvog stupa i drugi dio koji se tiče kapitaliziranog stupa štednje odnosno drugog i trećeg stupa. Kada govorimo o mirovinskom sustavu, prisjetimo se koji nam je bio cilj mirovinske reforme. Cilj mirovinske reforme nam bi bio da s jedne strane povećamo mirovine našim umirovljenicima, s druge strane da osiguramo dugoročnu održivost cijelog sustava i s treće strane da ispravimo nepravde između generacija. Podsjetio bih da rijetko tko od ministara bi se baš htio upustiti u mirovinsku reformu, al mi smo to učinili zato što smo vidjeli da od slijedeće godine 3000 žena će do kraja 2020.-te ići u mirovinu, a da će imati 600,00 kn do 700,00 kn manju mirovinu od sadašnjih umirovljenika, za koje znamo da mirovine im i dalje nisu visoke. Taj problem nam je bio poticaj da ga riješimo i riješili smo ga sa tzv. dodatkom od 27%, ali onda smo pogledali i išli riješiti cjelokupan sustav i stvarno poboljšati maksimalno sustav naših mirovina. Ono što svakako bi htio reći da smo nekako podijelili u tri skupine ljudi kojima se obraćamo. Sadašnjim umirovljenicima, kojima želimo povećati mirovine, za njih smo osigurali snažnije povećanje mirovina, osigurali smo za one koji imaju 248000 ljudi kojima je najniže mirovine, osigurali smo dodatnih 3,13%, što znači da sadašnji umirovljenici odnosno oni sa najnižim mirovinama mogu očekivat porast od preko 6% za sljedeću godinu. Osigurali smo svim kategorijama umirovljenika mogućnost rada, podsjetio bi da su to samo imali oni koji su imali 40 godina staža, a takvih je 1/5 odnosno manje od 20%. Prosječan hrvatski umirovljenik ima 30 godina radnog staža, mlađi je od prosjeka Europske unije, ali isto tako kako zdravstveni sustav ubrzavamo se i približavamo po životnom vijeku europskom prosjeku gdje ćemo 2040. biti negdje do godinu dana ispod europskog prosjeka. Upravo za te naše sadašnje umirovljenike, želja nam je da maksimalno povisimo mirovine, ali da ne ugrozimo državne javne financije. najranjiviji, a to je 600000 naših građana koji idu u mirovinu od sljedeće godine, a 3000 žena do 2020.-te, jer žene idu u prijevremenu, ima mogućnost odlaska u prijevremenu mirovinu, za njih smo osigurali taj dodatak, već u prvom čitanju, koji će ih izjednačiti sa sadašnjim umirovljenicima i povisiti. Ono što smo i od čega nismo odustali u ni jednom trenutku, je pitanje prava izbora. Dakle, odlaskom u mirovinu da imate pravo izbora, želite li ostati u dvostupnom odnosno trostupnom sustavu, ili vratiti se u prvi. 300000 hrvatskih građana koji su primali od minimalne plaće do 75, 85% od prosječne plaće, da bez obzira na sve, nećemo moći kroz drugi stup dostojno uštedjeti za svoju mirovinu, i da će imati manje od minimalne mirovine. Upravo za njih, a i radi svih ostalih, omogućili smo prelazak u prvi stup. Podsjetio bi da već po sadašnjem zakonodavstvu se ide u mirovinu sa 67 godina. Već po sadašnjem zakonodavstvu i to 2038. Bilo je ideja i nekih prijedloga da se to smanji na 65 godina, ali ljudi zaboravljaju da poljski model po kojima je to netko predlagao uključuje ukidanje prijevremene mirovine. Trenutačno Poljska nema prijevremenu mirovinu, a još 7 država je dobilo, 2030. u Europskoj uniji na najavilo ukidanje prijevremene mirovine. Al tu moram apsolutno umirit naše građane, jer imamo institut dugogodišnjeg osiguranika, i taj institut omogućit će da oni koji ulaze na tržište rada sa 18, 19 godina, da će moći sa 60 godina i 41 godinom, 60 godina života i 41 godinom staža, ići u mirovinu bez ikakvog umanjenja. Oni koji studiraju do 24, 25 godine, plus 41 godinu, ići će sa 65 godina. Dakle, samo oni koji nisu skupili 41 godinu staža, radit će do 67 godine, uključujući i mene osobno koji sam volontirao na Fakultetu, prije nego što sam postao znanstveni novak. Slušali smo i vas zastupnike, tu poštujemo apsolutno, javna rasprava koju smo imali, trajala je od 6-og mjeseca do prvog čitanja, slušali smo Klubove, koji ste govorili, i čuli smo vas u mnogim stvarima. Prvenstveno, bio je prijedlog da se smanji penalizacija odnosno umanjenje privremene starosne mirovine. U drugom čitanju, to smo smanjili, prvotni prijedlog je bio 0,34% po mjesecu odnosno 20,4% za 5 godina, sada smo smanjili na 0,3% po mjesecu odnosno 18% za 5 godina, što je iznos kakav je bio i 1999.-te, što je iznos kakav ima i Njemačka, prema tome, apsolutno smo unutar neke granice koju smo već prije imali i koje imaju druge države. Bilo je kritika sa strane oporbe i SDP-a, da je cilj ove mirovinske reforme ušteda, da štedimo na umirovljenicima, to nije točno, to apsolutno nije točno. S jedne strane da, itekako želimo dugoročnu stabilnost, a s druge strane želimo i maksimalno povećati mirovine unutar tih mogućnosti. Zadovoljstvo mi je najaviti u drugom čitanju da se uvodi nova dodatna kategorija staža, da ženama, majkama i posvojiteljicama, dodajemo 6 mjeseci staža za svako rođeno i posvojeno dijete. Što to u praksi znači? To ne znači da će majke moći ići ranije u mirovinu, već odlaskom u mirovinu da će dobiti pri izračunu mirovine 6 mjeseci staža, upravo radi toga jel su imali smanjenja prihode prigodom rodiljnog dopusta i zbog toga imaju manje mirovine. Omogućit ćemo to i očevima koji su koristili pretežiti dio rodiljnog dopusta, kako bi upravo osigurali i potaknuli i očeve da to rade, ali prvenstveno štitimo majčinstvo i prvenstveno ženama koje idu od sljedeće godine u mirovinu, dajemo taj dodatak. Efektivno to znači otprilike 2% po djetetu, povećanje mirovina za pojedinu ženu. Time ćemo za one majke koje odlaze u privremenu mirovinu, umanjiti penalizaciju. Slušali smo i Sindikate umirovljenika i Maticu umirovljenika, imali smo puno sastanaka s njima između čitanja i ono što smo mogli prihvatiti je da se uvodi povoljniji model usklađivanja mirovina umjesto 50 50 koje je bilo jedan put godišnje, a 70 30 usklađivanje tzv. švicarska formula plaće i inflacije ovaj puta izjednačavamo i to će biti 70 30 oba puta. Negativni neto fiskalni efekt do 2040. ove mjere 1,2 milijarde kuna, a mjere za majčinstvo odnosno 6 mjeseci dodatnog staža, 3,6 milijardi kuna. Bili smo isto tako slušali smo i sve ono što su nam i udruge, a evo zahvaljujem se i zastupnici Lukačić upozoravali za osobe s invaliditetom. Jučer smo imali Međunarodni dan osoba s invaliditetom i s ponosom sam i primio nagradu URIH-a ali isto tako istaknuo što sve i u ovoj mirovinskoj reformi radimo za osobe s invaliditetom, prvenstveno kroz podizanje naknada plaća koje se isplaćuju invalidima rada za vrijeme profesionalne rehabilitacije. Sada smo to dignuli na minimalnu plaću s kojom ponosno mogu doći u sabor i reć da je ova Vlada dignula minimalnu plaću na 3.000 kuna. Kroz zakon ćemo povećati osnovicu za novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja za 15% a isto tako proširit će se krug osiguranika odnosno osoba s invaliditetom kojima je vrijeme provedeno u zaposlenju računa se kao staž osiguranja s povećanim trajanjem i to na oboljele od drugih sustavih upalnih bolesti zglobova vezivnog tkiva na gluhoslijepe osobe te osobe s Dawnovim sindromom. Sveukupno ovim poboljšanjima smatramo da smo dodatno unaprijedili sustav međugeneracijske solidarnosti, zajedno s poboljšanjima koje ću u drugom paketu iznijeti, a koji se tiču kapitaliziranog sustava mislim da smo značajno doprinijeli ostvarivanju cilja, a to je prvenstveno da nam mirovine naših građana budu veće da zaštitimo one najranjivije skupine koje idu u mirovinu a to je generacija 62. i mlađa i žene. Da nemaju 600 do 700 kuna manju mirovinu i za one najmlađe to je treća skupina kojom se obraćamo ovom mirovinom ovom reformom da ih osiguramo upravo mogućnost da uštete dovoljno za dostojnu mirovinu. Da razvijemo dodatno drugi i treći kako ova situacija sa 600.000 građana odnosno 900.000 građana rođenih nakon 1962. od kojih 300.000 građana će imati ispod minimalne mirovine bez ovih zakonskih izmjena se ponovno ne bi ponovilo. Sveukupno smatram da smo i s ovim dodatnim pojačanjima zakona odnosno osnaživanjem smanjili smo neto fiskalni efekt sa 11 milijardi na 6,6 milijardi ali ovom demografskom mjerom i ovim drugim mjerama koje sam reko mislim da i te kako doprinosimo pravim naših umirovljenika. Vrlo bitno je reći isto tako da radi pritiska na tržište rada očekujemo i slijedeće godine značajniji rast mirovina taj pritisak se prvenstveno očituje kroz rast plaća koje poslodavci dižu koji se onda prelijeva na mirovinski sustav. Trenutačni deficit mirovinskog sustava podsjećam je 17 milijardi kuna i ovim mjerama stabiliziramo ne samo taj deficit već mirovinski sustav i dalje od 2040. godine. Upravo radi tog pritiska na tržište rada omogućili smo odnosno omogućit ćemo našim umirovljenicima da rade do pola radnog vremena gdje smatramo da upravo trebamo se maksimalno aktivirati da potaknemo domaće resurse, domaću radnu snagu, a da tek ono što ne možemo iz domaćih resursa osigurati poslodavcima da uvozimo. Sveukupno ovim izmjenama i cjelovitom mirovinskom reformom što se tiče sustava solidarnosti smatramo da doprinosimo tim ciljevima da da smo doprinijeli cilju dugoročne održivosti sustava, da smo doprinijeli cilju povećanja mirovina gdje naši umirovljenici mogu očekivati veće mirovine, oni s najnižima i 6% veće mirovine, gdje smo osigurali ispravljanje generacijskih nejednakosti kako bi svi jednako imali i prava iz mirovinskog sustava. Hvala vam lijepa i veselim se daljnjoj raspravi. Hvala lijepa predsjedniče. Idemo sada sa replikama ima ih dosta, prvi je na redu poštovani kolega Lovrinović, izvolite. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala gospodine podpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, imam dva pitanja. U stvari prvi je zahtjev dajte molim vas učinite više, to je vaša i obveza, da spasimo naše umirovljenike da uđu u zonu siromaštva preko 90% njih je blizu tome. Dakle, uskladite kretanje prosječnih mirovina s prosječnim, sa prosječnom plaćom u Hrvatskoj. Ona je sada dostigla jadnih 39% potome smo najgori u EU skoro i prema tome objašnjavao sam proteklih tjedana i u protekle dvije tri godine da stav o proračunu za to ima. Nemojte trpati znači džepove bankara nepotrebnih plaćanjem milijardi kuna za kamate nego povećajte mirovine. I drugo pitanje, građeni, radnici odlaze u mirovine a da rade 7,8,9,10 mjeseci u godini, kada odu u mirovinu ne obračunavaju im se ti mjeseci čak imamo situaciju da čovjek, čovjeka otpuste dan prije završetka te godine i ne uračunavaju u mirovinu …/Upadica: Hvala Marko (HDZ)** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Ono što mogu reći oko visine mirovina, kada gledamo prosječnu mirovinu, digli smo je na 2700 kn, što 43% prosječne plaće. Ono što još više veseli, odnosno, podatak da ljudi koji su odradili 40 g. staža da imaju prosječnu mirovinu 4600 kn, što je gotovo 70% prosječne plaće. Prema tome, cilj ove mirovinske reforme, upravo ide ka tome, da ljudi dulje ostaju na tržištu rada, da imamo povećane mirovine, da imamo jača usklađivanja 6,39% bilo je usklađivanja mirovina unutar 2 g. mandata ove vlade, dodatnih 3,13S% za one sa najnižim mirovinama, kako bi upravo ovo što ste vi rekli i odmakli od razine siromaštva. Isto tako moramo biti svijesti da je ukupna masa mirovina 40 milijardi i da je ovo maksimalno što smo mogli mogućnosti. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi ministre Paviću sa suradnicima, ova vlada u proračunu za iduću 2019. g. predvidjela odnosno, osigurala gotovo 1,5 milijardu kn, za usklađivanje mirovina. Ako se ne varam to bi u konačnici trebalo značiti i povećanje mirovina putem indeksaciju. E sad, budući da ste u ovom zakonu, u ovom konačnom prijedlogu i predložili istraživanje prema omjeru rasta plaća i potrošačkih cijena u odnosu 70 na 30% odnosno, 30 naprema 70% zanima me možete li nam pojasniti kako će to u konačnici utjecati na naše umirovljenike, odnosno, možemo li na temelju ovoga očekivati povećanje mirovina i za koliko? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor izvolite ministre. **Pavić, Marko (HDZ)** Poštovani zastupniče hvala lijepo na pitanju, upravo što ste istaknuli, najveća povećanja iz proračunskim izdavanjima zadnej2 g. upravo su izdvajanja za mirovine, ove g. milijardu i 400 sljedeće g. milijardu i 600 kn milijuna više za naše umirovljenike za usklađivanje s mirovinom. Izmjenama odnosno, usklađivanjem da imamo oba puta godišnje, 70, 30 odnosno, 70% prosječne plaće, 30% inflacija, dovesti će u konačnici do većih mirovina naših građana. 6,39% su bile usklađivanje zadnje 2 g. sljedeće g. računamo preko 3%, 3,13% za najniže mirovine, dakle, oni s najnižim mirovinama mogu očekivati dodatnih 6%, ostalih otprilike oko 3%, ali u konačnici ova mjera koja košta do 2041,2 milijarde kn, donijeti će do povećanja mirovina sadašnjih umirovljenika. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, prije svega, želim vam se zahvaliti na odličnoj komunikaciji u proteklih pola g. i suradnji na izradi ovog konačnog prijedloga zakona, koji bi moram podsjetiti javnost, zašto uopće prije svega, koja je ključna odrednica bila, ako ćete se sjetiti i na onaj prvi prigovor na onaj nacrt koji je izašao, a to je nepravedni zakon koji ste imali na snazi, koji danas imamo na snazi, koji jamči dodatak samo onima koji idu u mirovinu iz 1 stupa, odnosno iz 1 stupa. Mi bismo, da nema ovog zakona, imali situaciju, da svi oni od 62 pa nadalje, koji idu u dostupnu mirovinu, nemaju pravo i imaju značajnije niže mirovine. Sada to osnovno pitanje koje je bilo, ovog mirovinskog sustava nepravednost je riješena i zahvaljujem vam i na prihvaćenju našeg prijedloga da se to, taj dodatak, u onom razvojnom dijelu omogući i onima koji idu u oba stupa u mirovinu, a onima koji im je povoljnije, da se prebacuju u prvi stup i taj puni dodatak. Još jednom hvala. Hvala lijepo g. Čuraj, prije nego što vama odgovorim, pozdravio bi Sindikat umirovljenika i Maticu umirovljenika na galeriji koji prate, upravo na njihov input smo usklađivanje sa 10, 30 unijeli u zakon. U potpunosti ste u pravu, dakle, poticaj za ovu cjelovitu mirovinsku reformu, upravo je bilo da 3000 žena koja idu do 2020. će imati 600-700 kn manju mirovinu, a nisu ni krivi ni dužni. Uvođenjem tog dodatka ne samo da smo njima omogućili veće mirovine, već smo omogućili da drugi stup bude konkurentan i održiv i da većini ljudi iz prvog stupa, drugi stup bude povoljniji. Odnosno, da očekujemo samo one koji imaju od minimalne plaće do 75% prosječene plaće, njihov prelazak u 1 stup gdje zadržavamo i pravo prelaska, ali dodajemo i dodatak, koji većini ljudi omogućuje da je drugi stup povoljniji. Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** G. predsjedniče ne znam jeste li zaboravili ili možda namjerno dajte da pozdravimo predstavnika sindikata umirovljenika, oni su na galeriji, vi imate običan, ne znam zašto ih ne pozdravimo. Kolega Lovirnović, upravo je ministar pozdravio predstavnike sindikata evo i ja ću se pridružiti, ali zaista imali ste prilike to učiniti, u svojoj replici i nemojte na ovaj način zloupotrebljavati poslovnik. Evo, čestitam ja vama. Idemo dalje, sada je na redu poštovani kolega Bačić, izvolite. Hvala g. predsjedniče, poštovani ministre Pavić, državna tajnice Burić, suradnici, znam ministre da ste sustavno analitično okrenuli u ovu mirovinsku reformu, na tome vam čestitam, posebno zato što ste ministar iz mlađe generacije i znamo da ova reforma je većinom svog dijela okrenuta budućnosti i ima dosta promjena, vezano je i za kapitalizirani sustav, da bi se osigurali ubuduće, pristojnije i dostojnije mirovine. I dosta smo pričali o ovim generacijama koje su sada u mirovini, usklađivanje s onima koji će sada kroz nekoliko g. ići u mirovinu, ali mene zanima vezano za mlađe generacije, znači za one, koje čeka 30-tak i više g. rada ispred njih, koji će tek za 30, 35 g. ići u mirovinu, što ova mirovinska reforma, da naglasite još jednom donosi upravo njima. Hvala. **Jandroković, Gordan Da jedan sam od mlađih ministara, ali uhvatio sam se mirovinske reforme i upravo jedan od ciljeva je bio da ispravimo ove nepravednosti prema ljudima koji su '62. godište i mlađe, a druga komponenta je za one koji su '80. godište i mlađi da im osiguramo kapitaliziranu štednju koja će im osigurati dostojnu mirovinu budućnosti. Upravo stoga a bit će detaljnije i u drugom paketu paketu zakona, predstavit ćemo, ukidamo švicarsku formulu za II. stup što će ovo automatski aktuarskim izračunima dovesti do 6%, većim mirovinama, iz II. stupa uvodimo bolje kontrole upravljanja, ukidamo naknade milijardu i 300 milijuna kuna naknada koje će ostati korisnicima na računu, omogućujemo više ulaganja u dionica ali uz veću kontrolu HANFA-e, sve to će dovesti do bolje razvijenog II. stupa. izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, o svemu ste govorili a niste govorili o ključnoj stvari a to je o demografskoj obnovi, t. da li ste u ovoj tzv. mirovinskoj reformi imali projekcije o tome kakav će biti omjer umirovljenika i radnika otprilike za 20g. s obzirom da demografiju upozoravaju ako će ovaj val iseljavanja nastaviti da će 2040. Hrvatska imati 3 milijuna stanovnika, jeste li u ovoj reformi imali na umu da će za 2. g. Austrija ukinuti zabranu naših radnika za zapošljavanje i da se smatra da će 20 000 ljudi još otići iz Hrvatske, dakle radili ste reformu bez najvažnije analize a to je omjer onih koji rade, koji uplaćuju u mirovinske fondove. Mislim da nema smisla raditi bez toga jer je to ključno pitanje a ne pitanje kad će tko ići u mirovinu. Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče Sladoljev, upravo u tom smjeru smo i mi razmišljali, najgori omjer umirovljenika i zaposlenih bio je u doba SDP-ove Vlade, od tada za vrijeme naše Vlade kontinuirano raste, sad je došao na 1 umirovljenik na 1,27 zaposlenih. Demografska politika je politika svih politika, tiče i politike zapošljavanja, zadovoljstvo mi je reć da imamo najveći pad nezaposlenosti u EU-u ali nije samo nije samo uzrokovan iseljavanjem, imamo 71 000 više zaposlenih u RH nego godinu dana ranije, imamo treći rast u EU-u za stope zaposlenosti i imamo isto tako veliki broj ljudi koji se dodatno zapošljavaju. Jedna od demografskih mjera je upravo i ovaj naš doprinos demografskoj reformi gdje će 6 mj. dobivati sve majke koje su rodile ili posvojile i to će omogućiti 2% veće mirovine. **Jandroković, Hvala. Poštovani ministre Paviću, vi se hvalite porastom broja zaposlenih, ja bih vam postavio pitanje. 1,83 milijuna članova, od 2014. do danas 48 300 članova ima neaktivne ili tek povremeno aktivne račune a ukupan broj članova je isti. Gdje su onda svi ti članovi koji nikako ili samo povremeno uplaćuju u II. stup dok se istovremeno vi hvalite sa porastom zaposlenosti? Gdje su ti ljudi? Jel' vi znate da nam ljudi odlaze iz Hrvatske? Znate li, ministre Pavić? Nemojte nam prodavati ovdje te priče, ljudi odlaze iz Hrvatske svakog dana, to je politika ne samo ove Vlade nego svih prethodnih Vlada. I nemojte se vaditi na SDP. Puno ste više godina upravljali Hrvatskom. Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Nema potrebe za podizanjem glasa, g. Grmoja. Upravo vi ste ljubomorni jer vi ne možete komunicirat tako dobre brojke i što niste danas na vlasti. Ono što mogu reći da svatko tko se zaposli u RH ulazi u REGOS, automatski otvara mu se račun u II. mirovinskom stupu i na taj način on doprinosi i uplaćuje si 5 odnosno poslodavac automatikom, 5%. 71 000 više zaposlenih nego godinu dana ranije je lijepa brojka. Treća stopa rasta zaposlenosti u rekordna, niska nezaposlenost, 4,5 milijarde kuna za zapošljavanje, dvostruko više nego Vlada prije, to su sve brojke koje vas žuljaju, ali žao mi je, niste s nama više. **Jandroković, Hvala lijepa. Gospodine ministre, postavlja se pitanje, kako to ako su to prijedlozi koji su vrhunski i idu u korist hrvatskih građana, kako to da to nitko ne vidi i nitko ne razumije? Znači mi imamo danas u Hrvatskoj unisonu suglasnost među hrvatskom javnosti, sindikatima, oporbenim strankama da ovaj prijedlog treba zaustaviti, da to ne ide na korist hrvatskih građana jer što se to desilo u protekle 2 g.? Životni vijek u RH je kraći od kad je ministar Kujundžić preuzeo upravljanje našim zdravstvom, životni vijek je 3 mj. kraći nego 2016. g. i zbog toga treba odustati od ove priče sa 67 g. a ne da se još ubrzava. I sa te strane dajemo potpunu podršku hrvatskim građanima, ne sad, ne govorim sindikatima, nego hrvatskim građanima koji ne žele ovakav prijedlog mirovinske reforme. Vi ste gospodine ministre njima dali najgori mogući poklon za ovaj Božić, hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepa. G. Maras, nije istina, životni vijek se produljio 2,6 godina u zadnjih 13 godina. Isto tako, ako pogledate Ageing Report do 2040., mi ćemo dosegnuti gotovo nešto malo manje od godinu dana. Ova reforma ima za cilj još jedanput ponavljam, dugoročnu održivost povećanje mirovina i ispravljanje generacijske nejednakosti. Vi ste prošli put na prvom čitanju, donesli ste mi prognozu ali moram reći da ste loš prognozer. Možda je premijer malo bolji pa kad prognozira da smo dvostruko jači od SDP-a, to se i ostvarilo, vaše prognoze apsolutno tu ne ostvaruju. imamo, radimo za umirovljenike, povećavamo mirovine za 3%, 3,13% povećavamo minimalne mirovine, isto tako radimo na održivosti sustava a vaša karijera o prognozerstvu nije nešto. Idemo dalje. Sada je na redu poštovani kolega Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine ministre donijeli ste diskriminacijski zakon koji diskriminira žene jer sa ubrzanjem dobi za odlazak u mirovinu penalizirate žene koje se usklađuju sa 65 godina do 2030. godine. I to sada ubrzavate, diskriminirate one koji rade duže jer penalizirate više nego što to treba i ovaj zakon koji ste donijeli neće donijeti ništa dobro našim građanima. Ono što ste napravili je to da ćete do kraja ovog mjeseca, ove godine imati 10 tisuća novih prijevremenih umirovljenika jer će ljudi žuriti u prijevremenu mirovinu zbog vašeg diskriminatornog načina koji ste stavili u zakon. I ne vidim nikakvih razloga da penalizacija bude pooštrena jer hrvatski građani ne idu u prijevremenu mirovinu zato što to hoće nego zato što gube posao. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo povredu Poslovnika, kolega Hrelja, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, članak 238. Poslovnika Hrvatskoga sabora, molim da iz sabornice udaljite kolegu Glasnovića jer je nazvao odnosno nazvao koji su diskutirali s ove strane crvenim kmerima, odnosno vikao ministru „Udri po crvenim kmerima“, možda vi to niste čuli a ja sam jako dobro čuo. Kolega Hrelja, kada bih izbacivao iz sabornice zbog tog razloga onda bi dosta zastupnika moralo izići van. I ja vas pozivam još jedanputa da budemo fer jedni prema drugima i da to ne činimo. Čuju se uvrede i s jedne i s druge strane, vi ih možda ne čujete, ja ih čujem, jako dobro, pa bih apelirao na sve kada se obraćaju drugima vode računa i o njihovom dostojanstvu i da budemo fer jedni prema drugima. Sve je u redu, vaša primjedba je u redu, ali isto tako morate znati što se sve događa a da vi to možda i ne čujete. Izvolite kolega Hvala lijepa. Poštovani gospodine Mrsić, pa upravo ste vi diskriminirali mnoge kategorije u vašoj reformi, vi ste 2014. uveli rad do 67 godine, vi ste djelatne vojne osobe, policiju, vojsku, invalidske mirovine silom prebacili u prvi stup i time nacionalizirali 4,3 milijarde kuna. Vi ste ljude s beneficiranim stažem tjerali u drugi stup, da smo mi imali situaciju da upravo oni se javljaju da smo imali takvih 37 slučajeva gdje su preko 1000 kuna imali manju mirovinu od sadašnjih umirovljenika. Tako da ako je netko diskriminirao, to ste tada bili vi. Ono što mi radimo upravo je prodemografski, promajčinstvo, dajemo 6,5 mjeseci dodatnog staža majkama, to je 2% otprilike gore na mirovinu po rođenom ili usvojenom djetetu čime će biti i manja penalizacija. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre, naravno za pozdraviti i cijenimo te napore da vi ponovo od ove dvije reforme, znači od reforme '99. pa 2002., pa 27% zbog onog produljenja kod izračuna godina staža, kasnije zbog onih koji koji su morali po sili zakona ići u prvi i drugi stup i sad vi dajete mogućnost kako sami kažete izbora. Ali tu stoji jedna zamka, ali zašto vi ne ostavite taj drugi stup, zašto vi u proračunu bacate taj njihov novac, zašto ne formirate virtualne račune, pa onda dodate na to njima dodatak da im mirovina ne bude manja. Jer vi ovim, htjeli to priznati ili ne, vi zapravo rušite temelje mirovinske reforme iz 2002. jer ajte mi recite sad kad će u budućnosti po vašoj procjeni, kad će biti ta točka kad će kombinirana mirovina biti veća ili jednaka mirovini samo iz prvog stupa? Kad bi to moglo nastupiti? Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče, mislim da upravo vi niste detaljno čitali zakon a to je da omogućavamo pravo izbora. 300 tisuća hrvatskih građana rođenih poslije '62. na nikoji način sa nikojim dodatkom od 27% ne mogu dosegnuti ni minimalnu mirovinu, njima omogućavamo povratak kako bi dosegnuli barem pravo na minimalnu mirovinu. Ono što sam vam rekao i u uvodnom izlaganju da ljudi koji su imali od minimalne plaće do jedno 75% prosječne plaće će imati ispod minimalne mirovine a da ljudima sa prosječnom i većom plaćom će se isplatiti ostanak u drugom stupu radi i ovog dodatka. Prema tome, osiguravamo pravo izbora, nitko nikog ne sili, a oprostite ja nemam morala doći ljudima koji su možda radili za 75%

Međutim, mene građani zaustavljaju i pitaju koliko još ima partizanskih mirovina, interesira i mene. Ako je netko sa 18 godina izašao '45 onda bi imao danas 91 godinu, znači sa 14 imao bi 95. postavljam pitanje koliko takvih mirovina ima i da li se kontroliraju, to isto to a tako isto i poslije ovoga rata dosta nepravilnih mirovina, da li ide se u provjere toga jer neki nisu zaslužili, naravno da poduzetnici ne mogu uplatiti u fondove toliko koliko bi trebalo ali evo ide zapošljavanje i nadamo se nečemu boljem, hvala. Vidjeti Hvala lijepa. U pravu ste i hvala vam na komplimentima, stvarno se trudimo i radimo da maksimalno unaprijedimo mirovinski sustav za sadašnje i buduće umirovljenike. Što se tiče mirovina po posebnim propisima, ovim izmjenama zakona ih nismo obuhvatili, ići ćemo u detaljniju analizu. No kada pitate za enobe mirovine, imamo ih 13 gotovo 75 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, 4,5 tisuće domobranskih mirovina i 6 tisuća mirovina bivše JNA. Prema tome jedno 2, 22 tisuće mirovina još su aktualne koje se vezuju uz Drugi svjetski rat. Pored toga naravno imamo i 70-ak tisuća braniteljskih mirovina, dužnosničke i sve ostalo. Dakle to je vrlo kompliciran sustav prava koji traži dodatnu analizu ali u potpunosti su u pravu, on se

Neću ponavljati one argumente koje sam iznosio u prvom čitanju. Spomenuti ću samo da je trajanje života hrvatskog građanina kraće 5 godina u odnosu na europskog čovjeka. Spomenuti ću da su hrvatski građani prošli onaj užasavajući rat, znadu pretvorbu i privatizaciju, izrabljivanje, nezaposlenost, strah za egzistenciju, te na njima ostavilo tolike tragove da oni sigurno neće moći izdržati 41 godinu radnog staža ili 67 godina života kada je u pitanju mirovina, a još manje da mogu podnijeti ovakvu oštru penalizaciju. Ja dakle, apeliram ovaj puta ponovo još jednom, dakle, ispravimo tu pogrešku, ona nije vaša, ali nemojte ju produbljavati i širiti. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo. Poštovani zastupniče Ronko, hvala vam na pitanju i na suradnji koju smo imali dok sam još i u Udruzi za zaštitu voda bio. Ono što bih istaknuo je, dakle, da se životni vijek hrvatskih građana produljio za 2,6 godina u zadnjih 13 godina. Isto tako vidimo značajan porast u broju ljudi koji su stariji od 85 godina, njih gotovo 13 000, stariji od 95 godina, 619 i starih od 100 godina, dakle, za 69 ljudi. imamo značajno ubrzanje godina doživljenja po Angerti portu 2040 biti ćemo unutar jedne godine od europskog prosjeka. Ono što treba reći da smanjivanjem ovih 67 godina da povlači ukidanje prijevremene mirovine, trenutačno Poljska nema prijevremenu mirovinu, ali još 7 zemalja ukida prijevremenu mirovinu. Mi ostavljamo 5 godina prijevremene mirovine, ali uz ubrzanje…/Upadica: Vlaho (Nezavisni)** Poštovani ministre, ono što me potaklo na repliku je vaša rečenica da ste vi nešto omogućili našim umirovljenicima, nismo mi, niti vi omogućili ništa, oni su zaradili svoje mirovine. Ono što je bitno naglasiti i što je osnovni problem i nitko neće da se toga uhvati, pa ni vi očito, da imamo preko 50% nezarađenih mirovina. To je naš problem. I politika koja s jedne strane povećava broj nezarađenih mirovina, a s druge strane računovodstveno pravi održivost sustava, to je nepravedna politika i kao takva pogrešna. Hvala lijepo. Marko (HDZ)** Hvala lijepo. Da su svi radili 40 godina, zaradili bi mirovinu, imali bi 70% prosjeka prosječne plaće. Ono što se ne bih složio s vama je upravo, mislim da smo ovim zakonodavnim izmjenama omogućili veće mirovine, zašto? Zato što imamo sustav međugeneracijske solidarnosti, to što su sadašnje generacije zaradile, već su neki potrošili. Dakle, sadašnja radnici štede odnosno odvajaju za sadašnje umirovljenike, a mi ovim zakonskim izmjenama povećavamo minimalnu mirovinu za 3,13%, omogućavamo jače rate iz drugog stupa. Isto tako pritiskom na tržište rada i povećanje plaća, mirovine rastu. Što se tiče mirovina po posebnim propisima od 40 milijardi kuna, one čine 5,8 milijardi kuna s tim da treba uzeti da mnogi dio ljudi su zaradili te mirovine, Akademici imaju 44 godine staža, branitelji 17 do 20 godina staža, rekao sam koliko imamo NBO mirovina, prema tome…/Upadica: Hvala/…to ćemo u posebnoj analizi obraditi. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani ministre, ja sam ogorčen zbog ponavljanja vaše mantre da građani RH imaju svega 30 godina staža, jer to jednostavno nije istina. Ako stavite sve po sistemu sarme, onda može to ispasti kao statistički podatak, međutim, ako idete u ove podatke, a ovu su izvješća HZMO-a onda ćete vidjeti da je prosjek bez međunarodnih Ugovora 32 32 godine, da oni koji su ove godine išli u mirovinu 2018.-te nose sa sobom 34 godine i 1 mjesec staža, a vi pri tome ne znate koliko ukupno staža imaju svi oni koji imaju mirovinu iz Njemačke, iz RH i npr. iz Slovenije ili iz Austrije, RH i Njemačke jer vi znate samo za naš staž. Dakle, podaci su

pridošli umirovljenici imaju 34 godine i 1 mjesec staža. Da kada gledamo cjelokupnu populaciju umirovljenika, to je 30 godina, 5 mjeseci i 12 dana, da li ćemo sad isključivati, uključivati neke umirovljenike iz te statistike, ostaje za apsolutnu raspravu, ja se slažem s vama pogotovo po pitanju međunarodnih ugovora isključivanja njih. Prema tome, sadašnji umirovljenici odnosno ljudi koji idu u mirovinu imaju povećan broj staža, godine staža i to upravo ide u smjeru politike Vlade da želimo zadržavanje što više umirovljenika na tržištu Kada gledamo prosjek cijele populacije, on je takav kakav je, možemo raspravljati, ja sam vam i nudio da se sjednemo i raščistimo te statistike. No, pozitivni su trendovi i drago mi je da budući odnosno ljudi koji stupaju u mirovinu imaju više godina staža. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre, vi ste napravili jednu reformu, neću reći da je u svemu loša, znači, ima tu stvarno dobrih stvari, ali ja bih volio od vas čuti da ipak kažete ono car je gol, da mnogi koji su u ovoj Sabornici, a većina onih koji su danas u školskim klupama, na fakultetima ili su tek počeli raditi, neće imati mirovine odnosno želim čuti od vas da kažete hrvatskoj javnosti počnite štediti, ulažite u djecu jer mirovinski sustav će se raspasti prije ili kasnije. Jednostavno, ako danas ulažemo, kao država 17 milijardi kn, rekli ste u mirovinski sustav, a imamo 25% stanovništva koji imaju ispod 1500 kn mirovine. kn mirovine. A maloprije ste rekli da oni koji rade za minimalnu plaću neće imati niti minimalnu mirovinu, ti ljudi neće moći živjeti i to morate reći. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa, poštovani g. Zekanoviću, nema potrebe za tako apokaliptičnim pristupom, a i provjerite malo brojke, ne lažemo 17 milijardi kn, 17 milijardi kn je deficit, ulažemo 40 milijardi kn. minimalna primanja do 70% prosječne plaće osigurati ćemo im i minimalne mirovine, pravom izbora. Rast broja, omjera radnika i umirovljenika raste. Drugi stup je uveden upravo da bi riješio to pitanje, da kada idemo prema približavanju radnika i umirovljenika 1 na 1 da imate komponentu privatne kapitalizirane štednje. Taj sustav itekako dalje razvijamo. Prema tome, apsolutno nema potrebe za tim apsolutno Ono što mladima vam možemo reći, da upravo radi njih smo jačali drugi stup, da im omogućavamo bolju štednju i da će oni dovoljno uštedjeti u svojoj mirovini nakon 40 g. staža. **Jandroković, Gordan Hvala vam lijepa predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima. Ministre vi ste u vašem izlaganju, na početku rekli, kako ste jučer obilježili međunarodni dan osoba s invaliditetom i moram reći da je danas vrlo vrlo zgodno da govorimo o mirovinskoj reformi, koja povećava ili proširuje prava osoba s invaliditetom. Ima ih nekoliko, ja vas molim, možete li navesti, konkretno još jednom, koja koja su to prava, koja se povećavaju, a koja to pravo koja se proširuju, kako bi evo, gledatelji, osobe s invaliditetom, koja prate ovu raspravu, jer se radi i o njihovim pravima, točno znali što se to na njih odnosi. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovana zastupnica Lukačić, evo jučer je bio međunarodni dan osoba s invaliditetom, koji još jedanput im čestitam, imamo preko pola milijuna osoba s invaliditetom u RH, Vlada po svim aspektima, maksimalno se trudi da te osobe integriramo i u društvu i na tražaste rada, a upravo i u mirovinskoj reformi smo imali jedan paket i hvala vam da ste nam pomogli zatvoriti upravo ciljano njima. Tako smo podigli naknade plaća koje se isplaćuju za invalidu rada za vrijeme profesionalne rehabilitacije na minimalnu plaću, kako bi osoba tijekom profesionalne rehabilitacije, a centri za profesionalnu rehabilitaciju,

na bolje od drugih sustavnih upravnih bolesnih zglobova i vezenog tkiva na gluhoslijepe osobe te na osobe s Down sindromom, hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Prije nego što idemo na iduću repliku, evo osim naših predstavnika sindikata, pozdravljao bi sada i učenice i učenike OŠ Đure Deželić iz Ivanić Grada, dobrodošli. Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Naravno da je cilj opozicije, pokušati što više umanjiti poboljšanja i dobre činjenice koje donosi ova mirovinska reforma, pa i nečije nečinjenje ili pogrešno činjenje svaliti sada na leđa ove vlade. Čak smo na ulazu dobili i šibe kao da radimo nešto pogrešno ili krivo. A upravo, ja vidim, da se ovdje zapravo želi urediti cijeli mirovinski sustav, na način, koji do sada nije bilo pristupano mirovinskom sustavom, dakle, sistematično i sveobuhvatno. I najkraće rečeno, cilj ove mirovinske reforme, ne samo održivi sustav, da u narednim godinama se ne dogodi kolaps, nego u konačnici i veće mirovine. Jedna činjenica koja je promaknula, a to je da građanima sa najnižim mirovinom od 1. srpnja, a njih je oko 248 tisuća, već u startu rastu 3% mirovine, a izračun je do kraja mandata 5%. Dobar dio građana je još uvijek dezinformiran, pa molim, …/Upadica: Hvala./… hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo ova vlada, kada je nedavno predlagala a jučer usvojen proračun, ministar Marić i predsjednik Plenković, upravo su govorili kako je proračun razvojan ali i socijalan. Socijalan je upravo iz aspekta da smo osigurali sredstva za povećanje minimalnih mirovina dobro ste rekli, 3,13% onih 245 tisuća naših građana koji imaju minimalne mirovine, mogu očekivati dodatno na usklađivanje koje očekujemo da će biti 3%. Unutar proračuna 1,6 milijardi kn, više za mirovine nego godinu dana ranije. na tome da umirovljenici mogu raditi, odnosno, omogućiti ćemo umirovljenicima rad, koji će se dodatno može povećati mirovine, ženama koje odlaze u mirovinu, 6 mj. dodatnog staža, odnosno, otprilike 2% po djetetu, povećanja mirovne, dakle, sve radimo na tome da mirovine budu veće, ali da financije dugoročno budu održive. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Činjenica je da neke države nemaju uopće institutu prijevremene mirovine. Neke države imaju puno strože, pa je to omogućeno, samo u slučaju 2 odnosno 3 g. maksimalno. Kod nas se omogućava da to bude zapravo u Hrvatskoj 5 g. i vi ste sada u ovom prijedlogu smanjili prijedlog penalizacije, što je onda sa 20,4% na 18% u slučaju da se ode prije u mirovinu. Dakle, molim vas još jedanput to istaknite, da je ipak Hrvatska tu vrlo osjetljiva i omogućava i takve modele. Marko (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovana zastupnice, dobro ste primijetili i upravo kroz dijalog i pregovore sa sindikatima umanjili smo inicijalne prijedloge gdje smo sa 67 godina trebali 2031. konačni prijedlog je 2033., umanjili smo i radi inputa saborskih klubova i vas zastupnika da imamo to umanjenje, no dobro ste primijetili za sada samo Poljska ima tj. ukinula je prijevremenu mirovinu, Hrvatska i Slovenija su jedine od EU zemalja koje imaju 5 godina, a do 2030. ukinut će u potpunosti privremenu mirovinu Belgija, Irska, Cipar, Mađarska, Nizozemska i Engleska. Prema tome, većina država ide ka tome da ili smanji godine prijevremenog umirovljenja ili u potpunosti da ukine 5 godina mogućnost prijevremenog ranijeg umirovljenja je dosta izdašno, plus institut dugogodišnjeg osiguranika omogućava većini hrvatskih građana da ide ranije u mirovinu čak i bez penalizacije. Hvala. **Jandroković, Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, činjenica je da postoji razlika u visini mirovina, kod muškaraca i kod žena, zato posebno pohvaljujem kao političarka, ali i osobno ovu demografsku mjeru dodanog staža za sve majke i posvojiteljice, pohvaljujem i širinu ove mjere koja se odnosi i na mamu ali na tatu stoga bi bilo dobro da nam još jednom pojasnite što se npr. dešava kod žena koja je stekla uvjete za mirovinu i ima dvoje djece što će ona time dobiti ili otac ako je koristio porodiljni dopust. Marko (HDZ)** Hvala lijepo poštovana zastupnice, kada smo planirali drugo čitanje upravo smo htjeli, smatramo da svaka politika ove Vlada mora imati i odisati demografskom mjerom. Mjera koju smo uspjeli zatvoriti i koja vrijedi 3,6 milijardi kuna dodatnih ulaganja do 2040. je upravo ta, sve majke koje imaju djecu ili su posvojile djecu dobit će 6 mjeseci staža po djetetu al nakon što ispune uvjete za mirovinu, drugim riječima kad ispune uvjete idu u mirovinu i pri izračunu mirovine doda im se taj staž i taj staž će im omogućiti veću mirovinu otprilike 2% po djetetu, dakle ako neko imati 3 djece 3 djece 6% uvećanja, ali isto tako nismo diskriminatorni i želimo poticati očeve da i koriste i oni pretežit dio rodiljnog dopusta iako to su imali ili će imati i oni će imati na to pravo. **Jandroković, Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre naš narod ima jednu izreku da kaže, da se pokriješ onolko kolki ti je pokrivač, a ekonomisti kažu da sustav mora biti održiv. I upravo u svom izlaganju vi ste u stvari možda rekli najbitniju stvar o kojoj se ovdje ne žali raspravljati, u principu dva sustava prvi i drugi stup osiguravate da kažem ono dodatno se pojačaju i otvara se mogućnost za treći stup, oni koji to žele i koji to mogu. Ali ja bih istaknuo tri stvari koje su po meni bitne, jedna je ovih 6 mjeseci za majke il očeve koji su koristili porodiljni svi zaboravljaju da se nekada na drugih 6 mjeseci porodiljnog praktički dobivalo pola plaće, druga stvar 70 30 ili 30 70 ovisno što je povoljnije nudi jedno dodatno povećanje …/nerazumljivo/… mirovina sukladno financijskim mogućnostima i jednu stvar koju treba posebno istaknuti to je 248.000 umirovljenika koji imaju malu mirovinu

nekoliko najbitnijih komponenti mirovinske reforme da smo s jedne strane uspjeli osigurati financijsku održivost cijelog sustava i da ju još pospješujemo sa neto efektom od 6,6 milijardi kuna do 2040., a da smo paralelno uspjeli najugroženijim kategorijama doprinijeti da imaju veće mirovine. I upravo stoga te tri mjere, a to je da 3,13% rastu mirovine od 1.7. za one 245.000 osoba sa najnižom mirovinom, da žene majke, posvojiteljice koje su imale djecu, dakle one koje već sad idu slijedeće godine dobit će tih 6 mjeseci po djetetu isto tako da osiguravamo ljudima i ovo što ste istaknuli u trećem stupu koje je vrlo bitna komponenta i o njemu ćemo malo detaljnije raspravljati

pozdravljam, pohvaljujem razlike koje su u odnosu na prvo čitanje ovim drugim čitanjem predložene. O tome sada je govorio nešto kolega Šuker i u dijelu koji se odnosi na smanjenje penalizacije i na usklađivanje mirovina, a svakako i na dodatni staž za majke posvoljiteljice koji će otprilike povećati mirovine njima za 2% po djetetu. No ono što bih vam posebno želio se zahvaliti, pozdraviti to je vaš prvi dolazak nakon što je Vlada svojom uredbom povećala minimalnu plaću koja sada iznosi 3.000 kuna i kad se to usporedi s početkom rada ove Vlade to povećanje minimalne plaće iznosi oko 20,5% što će za naše sugrađane koji imaju jel minimalnu plaću značiti negdje oko 2 oko 2 mjesečne plaće minimalne godišnje više nego prije što je ova Vlada počela sa svojim radom …/Upadica: Hvala vam./… prema tome to posebno želim izdvojiti i u tom smislu pozdravljam. Hvala. Hvala lijepa, hvala da se istaknuli upravo povećanje minimalne plaće koja je bila 504 kune u mandatu ove Vlade neto sada je 3.000 gdje smo mi, ova Vlada je u pola mandata za dvostruko više povećala minimalnu plaću nego prošla Vlada u cijelom mandatu. Ali efekt povećanja te minimalne plaće je da će i uplate za te ljude s minimalnom plaćom mirovinski sustav bit veći da će oni imati veće mirovine. Cilj ove Vlade naravno da minimalna plaća raste na 50% prosječne plaće s ovim povećanjem raste na 40 gotovo 45% ali isto tako smo svjesni da ne želimo uzrokovati poslodavcima da otpuštaju radnike, radi se pogotovo u tekstilnoj industriji većinom o ženama starije dobi koje ako otpuste teško da će se gdje zaposliti. Tako da radimo balansiranu politiku, ali ovaj iskorak s 9% povećanju minimalne plaće osigurava i veće mirovine tim ljudima. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, evo još jednom bih naglasila da smo imali zahtjev od kolege Hrelje i kolege Grbina za vjerodostojnim tumačenjem upravo zbog zbog ove pojave da bi oko 3 tisuće žena imale nepravedno manji iznos mirovine i tada smo rekli ne, ne možemo na taj način, treba mijenjati zakon. Vi ste obzirom i na plan koji ste imali, plan aktivnosti išli u mirovinsku reformu, u cjelovitu reformu, riješili ste i to pitanje. I kao što smo već čuli ono što je vrlo značajno a pogotovo za naše najugroženije građane podigli ste minimalne mirovine za 3,13%, kao što su rasle i minimalne plaće i to je za svaku pohvalu. I ja vjerujem da će ova Vlada i dalje nalaziti mogućnosti da pronalazi najbolja rješenja za najugroženije građane. Zahvalila bih vam se za ovih 6 mjeseci jer su mi upravo žene pisale i molile da se na taj način pokuša

poslušali i maksimalno osluškivali sve kategorije građana, sindikate, umirovljenike, klubove, vas zastupnike i hvala na svim inputima koji su došli s vaše strane. 6 mjeseci za majke smatramo da je značajan iskorak, velik doprinos, 3,6 milijardi kuna do 2040. godine. Umanjili smo, odnosno smanjili smo umanjenje prijevremene mirovine ali smo zadržali isto tako bonifikaciju. To znači ako netko ide do 5 godina ranije imati će 18% manje ali ako ostaje 5 godina više dobiti će 20,4% više mirovine. Prema tome, ovaj sustav koji gradimo in favorem je povoljnije za sadašnje i buduće umirovljenike a pogotovo ne diskriminira majke i hvala vam na svim prijedlozima i onome što smo dobili da smo mogli usvojiti u konačni prijedlog zakona. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Roščić, izvolite, vi ste na redu. Poštovani ministre Paviću znamo da dinamične promjene na tržištu rada traže veća ulaganja u digitalno društvo koje je čimbenik gospodarskog razvoja. Ova Vlada dodjeljuje čak 17 tisuća STEM stipendija. A ovom prilikom bih ja i vas pohvalila jer ste predložili, odnosno stavili ste u prijedlog i šire mogućnosti ulaganja i mirovinskih fondova u start up-ove. To je ono nudim mnoge prilike i izazove pa me zanima malo više o tom prijedlogu, tko će kontrolirati i nadzirati taj proces da ne bi došlo do zlouporabe te koji su limiti ulaganja. Hvala. Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnice Roščić, upravo za mlade mnoge komponente smo imali. Ono što ja kao ministar zagovaram da trebamo razviti Hrvatsku kao zemlju poslova dodane vrijednosti a to je upravo i STEM i IT industrija. Zato smo dali iz Europskog socijalnog fonda 17 tisuća STEM stipendija. Što se tiče ulaganja u start up-ove ja osobno sam bio u Londonu prije 5 godina kada su tada mladi start up-ovi tražili investicije, danas su to start up-ovi koji zapošljavaju stotine radnih mjesta poput Rimca, poput FOTO MATA, poput mnogih drugih. Ono što smo ovim zakonom odnosno što ćemo u drugom dijelu detaljnije raspraviti je da smo omogućili fondovima 0,2% kategorije a, 0,1% kategorije b, odnosno 100 milijuna kuna a HANFA će sve kontrolirati, neće fond moći ulagati u pojedini start up, već će ulagati u platforme čime će se rizik umanjiti a time ćemo omogućiti hrvatskim start up-ovima da od njih netko postane novi Rimac, novi Cvetojević, novi Prpić. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Isprika kolegici, više nije Roščić nego Vranješ. Dogodila se jedna mala važna stvar u njezinom životu. Idemo dalje. Sada je kolega Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. Pa u nizu pozitivnih promjena u ovoj mirovinskoj reformi ja ću naglasiti samo jednu koja je po meni vrlo bitna a ona je proširenje kruga umirovljenika koji mogu raditi i primati mirovinu. Naime, kao što ste naveli u ovim zakonskim pretpostavkama starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremene starosne mirovine rad do polovice punog radnog vremena i isplatu mirovine u punom iznosu. Posebno je starosne mirovine prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba rad do polovice punog radnog vremena uz isplatu mirovina i u punom iznosu ili 8 sati uz isplatu polovine mirovine. Ova mjera sigurno će bitno smanjiti

To smo napravili i radimo izmjenama paradigme Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje maksimalno želimo poslodavcima recimo i za turističku sezonu, anketiramo sve ljude i nudimo im posao u sezoni. jedna od mjera s obzirom da je prosječni hrvatski umirovljenik mlađi i ima manje godina staža od prosjeka EU bila je upravo omogućiti rad svima njima do pola radnog vremena uz mogućnost zadržavanja mirovine. Na taj način želimo postići da smanjimo pritisak na tržište rada gdje je najveći problem poslodavaca danas, nedostatak radne snage a istodobno omogućimo umirovljenicima koji to žele i koji to mogu da rade, oni imaju znanja, imaju kvalifikacija, mogu itekako se aktivirati i time će si dodatno zaraditi za mirovinu, ali ono što je najbitnije osjećati će se korisnim i integriranim u društvu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika poštovani kolega Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi ministre Pavić, znači vi više puta ovdje govorite kako nikoga ne diskriminirate, kako poštujete žene itd., a recite mi kakva je razlika između majke koja ode u mirovinu danas i majke koja ode u mirovinu 1.1.2019. godine? Zbog čega jedna djeca vrijede više a druga djeca vrijede manje? Recite mi iz kojeg razloga se svim majkama koje su koristile rodiljni dopust ne poveća mirovina za 6 mjeseci staža po djetetu, odnosno za 2% po mirovini? Znači time ste sami sebi skočili u usta i ustvari ste pokazali da da itekako vršite diskriminaciju i što je najbitnije od svega, vršite diskriminaciju prema ženama koje su i ovako i onako podcijenjene u svijetu rada, pa tako i u svijetu mirovinskog sustava. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, ministre izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Bunjac, ne radimo nikakvu diskriminaciju. Prvo, moram reći da su mirovine stečena prava, nema retroaktivnosti unatrag, druga stvar, negdje se mora podvući granica, maksimalno želimo izaći ususret svim majkama, ovo je pronatalitetna mjera za dalje, prema tome tu nikoga ne diskriminiramo, vi možda želite da mi uopće ne dajemo ni ovo, pa onda apsolutno nemamo rasprave o tome, ali ova Vlada iznašla je mogućnost da da 6 mjeseci dodatnog staža damo majkama i posvojiteljicama po djetetu, te dodatnih 2% po djetetu na njihovu mirovinu, i smatramo da je to naš doprinos i doprinos ovih Zakona, demografskoj mjeri i da će on itekako polučiti uspjeh. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Sada smo završili sa replikama, pa idemo na Odbore. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Kolega Maras, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora je na svojoj 40. sjednici, održano danas ujutro, raspravljao o Konačnim prijedlozima Zakona o izmjenama i dopuni Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i o Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Odbor je navedene akte raspravio sukladno članku 83., Poslovnika Hrvatskog sabora, kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju vezano uz Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, predlagatelj je istaknuo kako se predložene Zakonom omogućuje ostvarivanje prava na dodatak za korisnike mirovine koji su obvezno osigurani u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti i obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje, koji će ostvariti pravo obvezno iz oba stupa, kojima je u prvom stupu ta mirovina određena kao osnovna mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a koja bi bez određivanja dodatka bili u neravnopravnom položaju u odnosu na korisnike koji pravo ostvaruju samo iz prvog stupa. S obzirom na to da se širi krug korisnika prava na dodatak i na korisnike koji su bili obvezno osigurani u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje, a koji u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti ostvaruju mirovinu određenu u prvom stupu kao osnovnu mirovinu prema Zakonu, propisuje se načelno izrađivanje dodatka za te korisnike. Za korisnike mirovina određene kao osnovna mirovina prema članku 91., stavka 2., Zakona o mirovinskom osiguranju, koji nisu ostvarili mirovinski staž do uvođenja drugog stupa, predlaže se određivanje dodatka u postotku, 27% na osnovnu mirovinu uz primjenu faktora osnovne mirovine. U raspravi je većina članova Odbora podržala predložena rješenja i nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova, 7 ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Što se tiče drugog Zakona, također je navedeni akt raspravljan, raspravio Odbor sukladno članku 83., Poslovnika Hrvatskog sabora, kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju, ministar je istaknuo razlike u tekstu Konačnog prijedloga u odnosu, predlagač je istaknuo razlike u tekstu Konačnog prijedloga u odnosu na tekst Prijedloga Zakona. Tako su dodatno usklađenje Odredbe s Konačnim prijedlogom Zakona koje je, koje je sabor imao u prvom čitanju, u cilju jačanja održivosti mirovinskog sustava, predlaže se ubrzavanje izjednačavanja dobi za starosnu mirovnu za žene u odnosu na muškarce, i to povećanje dobi po 4 mjeseca godišnje, počevši od 01. siječnja 2019. godine, pa sve do kraja 2026. godine. Od 01. siječnja 2027. godine, izjednačili bi se uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu za žene i muškarce na 65 godina života, i 15 godina mirovinskog staža. U raspravi su podržana rješenja kojima se uvodi kategorija dodatnog staža za izračun visine mirovine roditelju, majci ili posvojiteljici od 6 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete, odnosno roditelju ocu ili posvojitelju ako je koristio pretežni dio rodiljnog dopusta. Također, podržano je rješenje za linearno umanjenje od 0,3 za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu, prije ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu za 3,6% po godini do maksimalno 18% za 18% za 5 godina ranijeg odlaska u mirovinu. Dio članova Odbora, smatrao je da je neprihvatljivo ubrzavanje razdoblja za ostvarenje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu po strožim uvjetima, odnosno podizanje dobne granice za ostvarenje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu na 67 odnosno 62 godine života. Također dio članova Odbora smatra da je podizanje dobne granice za dugogodišnjeg osiguranika sa 60 na 61 godinu života, neprihvatljivo, potom da nije postignuta dobra ravnoteža između stimulacije i penalizacije u predloženom Zakonu. Iznijeto je mišljenje po kojem je potrebno bolje regulirati odlazak u mirovinu za slobodna zanimanja. U raspravi je prijepor izazvalo predloženo rješenje po kojem se dopušta rad umirovljenicima u privremenoj mirovini na pola radnog vremena, određeni prigovor Sindikata. Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova, 6 ZA i 4 PROTIV, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju. treći Zakon je također Odbor proveo kao raspravu, proveo kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predlagatelj je istaknuo kako se ovim Konačnim prijedlogom Zakona predlaže smanjenje dosadašnjeg broja radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Također se predlaže utvrđivanje novih zanimanja koja, koja, pardon, ovo je drugi Zakon, tako da što se tiče Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, nakon provedene rasprave, odbor je većinom glasova sa 6 za 4 protiv predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Sada prelazimo na raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i poštovana kolegica Mrak Taritaš, koju će u drugoj polovici govora zamijeniti kolega Hrelja, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, državna tajnica, suradnici. Evo, pred nama je u drugom čitanju, set zakona koja se zove tzv. mirovinska reforma. Zašto govorim tzv. mirovinska reforma, iz jednostavnog razloga, što uopće tema reforme, vezano uz vladu g. Andreja Plenkovića je samo misaona imenica, jer nema reformi, nema ni mirovinske reforme, nije bilo ni porezne reforme iako je 2018. g. trebalo biti godina reforma, džaba smo krečili jer to tako bilo nije. Ono što je zaista možda reforma mirovinska, a to je da smo sigurni da će umirovljenici u Hrvatskoj ubuduće biti jako stari i siromašni, jer cijela ova reforma je rađena bez kvalitetno pripremljenih analiza i dokumenata, ne samo da nije bilo kvalitetno pripremljenih analiza, bojim se da analiza nije bilo uopće. Posljedica ovih zakonskih prijedloga je da će stanje mirovinskog sustava biti još lošija, jer su predložena rješenja, ugl. još lošija nego što su nam to sadašnja zakonska. Zakon o mirovinskom osiguranju ima bolje sadašnje rješenje u odnosu na onom koje se predlože. U novom prijedlogu ministar Pavić, spustio je penalizaciju sa 0,34% mjesečno na 0,3%, odnosno mogućih 30,4% na 18. Nominalno to bi trebala biti poboljšanja u odnosu na prijedlog iz prvog čitanja. No kada vidimo da je do sada maksimalna penalizacija bila 6% a sada može biti i 3 puta više, opravdano je zaključiti, da sada imamo bolje rješenje od onoga što nam se nudi. Netko će s pravom reći, da penalizirati treba one koji idu u prijevremenu mirovinu, jer su manje uplaćivali i principijelno nema nikakvog problema da se mi u Klubu GLAS-a i HSU-a s tim složimo. No u čemu se sastoji paradoks, kažnjavaju se oni koji su najviše uplaćivali, a nagrađuju se oni koji su uplaćivali manje. O čemu je riječ? Penalizacije se vrše ovisno o godinama života, a ne o godinama staža. I onda imati ćete slučaj i imate i ljudi dolaze i govore o tome, da netko tko je uplaćivao i desetljeće duže bude kažnjen u odnosu na onog koji je uplaćivao desetljeće kraće. U konačnici što zapravo je rezultat. Kažnjavaju se oni koji su radili duže i koji imaju više staža. Koja poruka se ovom mirovinskom reformom staže. Prvo nemojte raditi, pa krenite što kasnije raditi pa malo radite i država će vas za to nagraditi, to je poruka koju šaljemo. Prema tome, ako je to reforma, svaka čast. Znači da rezultat reforme kažnjavamo one koji rade. Jednako tako ima još niz apsurda. Dižu se najniže mirovine. I tako da ispada da će država uplaćivati onima, koji nisu uplaćivali u mirovinski fond, a oni koji su upućivali biti ćete kažnjeni. Ministre Mariću, zašto kažnjavate oni koji su radili, koji su išli do maksimalnog staža, koji su uredno radili i uplaćivali u fond? To je pitanje koji si trebate postaviti. Jednako tako tema obiteljski mirovina je tema koja apsolutno ja ne znam, zašto se nije htjelo uopće o tome raspravljati. Kada bračni par zajedno ima više od 70 g. staža, da im se omogući, kada netko od njih prije ode, da normalno žive. Ponavljam još jedanput, ono što smo sigurni da će mirovinskom reformom će se postiži da će umirovljenici ubuduće biti stari i siromašni. U nekoliko navrata je bila rasprava o radu do 67 g. Ja inače razmišljam u slikama, govorim u slikama i nisam baš sklona nekakvim silnim performansama s ove govornice, ova vam slika govori više od Kaže nezaposlen sam i vozim oca na posao. To vam je mirovinska reforma koje imamo. Nezaposlene koji će zapravo, imati ćemo novo možda zanimanje, koje će se zvati pomagač u vožnji na posao onih koji više ne mogu raditi a moraju raditi. To jednostavno nije reforma, niste odradili posao kako treba, ali to nas ni ne čudi, jer je 2018. trebala biti godina reforma, a završila je s ovom mirovinskom, koja koja bojim se džaba krečili, odnosno, čak ne bih rekla da ni ne, ono što imamo sada je bolje od onoga što ćemo imati u budućnosti i to nismo trebali raditi i to nismo trebali činiti. Hvala lijepo. **Jandroković, Poštovani g. ministre sa suradnicima kolegice i kolege. Ja ću prvo reći jedan osobni stav koji ne obvezuje klub, ali od ova 3 zakona koji su jutros u raspravi, jedan zakon je vrijedan naše podrške, to je Zakon o dodatku na mirovinu, to je nešto što smo kolega Peđa i ja tražili da se riješi da se riješi kroz vjerodostojno tumačenja zakona, Zakona o dodatku i to je dakle, obveznim korisnicima mirovine iz drugog stupa, ako ostanu i hoće primati mirovinu iz drugog stupa, na godine uplate do 2002. g. dodaje se 27% a na sve godine poslije toga od 2002. dalje, dodaje se 27% na umanjenu osnovicu što iznosi 20,23% i uz jedan amandman koji ćemo dati radi pojašnjavanja teksta, mislim da je ovaj zakon prihvatljiv prihvatljiv za sve tako da možemo se dijeliti na poziciju, opoziciju, ali mislim da je ovo dobro rješenje, na kraju inicijativa je išla iz opozicije da se ovo riješi. Što se tiče Zakona o mirovinskom osiguranju, kako je moja kolegica Anka i rekla, on je u najvećem dijelu, osim novina koje je uveo, koje su dvojbene, on je lošiji od Zakona koji trenutno imamo na snazi. On bez ikakve potrebe ubrzava ubrzava rad do 67 godina, nema nijedne financijske računice da bi to bilo opravdano, na kraju krajeva, što smo mi to pametniji ili smo slabiji od naših susjeda Slovenaca koji isto tako imaju rad do 65 godina odnosno prijevremenu sa 60 godina, očito da mi želimo vječito biti veći katolici od Pape ili pak, ne znamo obraniti svoje stavove argumentirano pred Europskom komisijom. Naravno da tu zamjeram i kolegi Mrsiću koji je gurao taj Zakon da radimo sa 2038.-om godinom do 67 godina i protiv naše volje u prošloj Vladi. Ono što se tiče penalizacije, ispasti će da je gospođa Jadranka Kosor kao predsjednica Vlade više cijenila radni staž, nego što cijeni aktualna Vlada. ona je na apele Sindikata i Hrvatske stranke umirovljenika u HS-u uvažila duljinu radnog staža i vi ako imate 40 godina staža i ako idete 5 godina ranije u mirovinu, možete biti penalizirani sa najviše 6% po sadašnjem Zakonu. Novi Zakon kaže da će to biti, u prvom čitanju je to bilo 20,4%, sada je nešto smanjeno na 18% odnosno 0,3% po mjesecu ranijeg odlaska u mirovinu. Da li vi kao predlagatelji ministre sa suradnicima znate što znači nekome doživotno uzeti 18% mirovine? Ajde se probajte zamisliti. Ženi koja će morati otići 5 godina ranije, a poslodavac joj je jako malo uplaćivao, a to je najčešći slučaj, zato kažem ženi i bude imala najnižu mirovinu koju ćete nota bene povećati za 3%, u odnosi na sadašnje kada ima manje 150,00 kn, ovaj Zakon će joj uzeti 450,00 kn. Ja ne govorim o globalu, o uštedama, ja govorim o štetama koje ovim Zakonom činimo onima sa najnižim mirovinama sa najnižim mirovinama i u tome je problem. Problem je da se s jedne strane borimo i kritiziramo hrvatske građane da malo rade, a onda s druge strane ne uvažavamo taj staž za kojeg se borimo i smanjujemo penalizaciju. Dakle, ljudi, ovo što imamo, treba mijenjati samo da se ukine 034, ali godine staža se moraju valorizirati, dakle, slažem se da se može smanjiti na najviše 18% jer sada imamo i 24 ako je netko otišao i ima malo staža. Samo u tom dijelu je ovo poboljšanje, a ostalo je samo lošija situacija. Zagovarao sam u prvom čitanju da se majkama za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta prizna koeficijent 2, da budu, ili pak, ako imaju stvarno veću plaću nek zadrže svoje pravo, al da im se zbog činjenice da su rađale, da su koristile porođajni odnosno rodiljni dopust, taj dio poveća. Okej, nije se išlo tim putom, išlo se priznanjem dodatnog staža. Samo ja iz ovog prijedloga Zakona ne vidim što je u fokusu, da li je u fokusu čin rođenja, dijete ili porođajni dopust. Vi to morate rasčistiti, inače ćete imati tisuće problema oko ovoga, a ono za što se zalažem i što ću se uvijek zalagati, ako je u fokusu dijete, trebalo bi biti, RH treba više djece, onda ne može dijete, trgovkinje u Konzumu vrijediti 27,00 kn za 6 mjeseci, a dijete jedne menadžerice 150,00 kn. Ne ide. Odlučimo se što hoćemo. Hoćemo li rodiljni ili porođajni dopust nagraditi, hoćemo rođenje odnosno dijete nagraditi. Mislim da u ovom trenutku ćemo imati poprilično konfuzija oko ovoga. Najniže mirovine i povećanje 3,13%. E sad, sa pozicije sentimentalnosti i replika iz kluba HDZ-a svi bi trebali past ničice i reći dajte jadnim ljudima. Okej, dajmo jadnim ljudima, dajmo onima kojima stvarno treba, a ne 3,13%, dajmo im 30%, ali vi morate znati da najnižih mirovina ima i preko 3.000,00 ima ih malo, al ih ima jer je najniža mirovina 63,61 x godine staža, a ima ljudi i preko 40 godina staža i morate isto znati da kad govorite o tome da pomažete socijalno najugroženijim u ovoj državi od 248 000, 35 000 ćete isplatiti u inozemstvo. Neki ljudi tamo imaju neki drugi staž dodatni jer su radili i u drugoj državi jer imaju samo dio staža u RH. Dakle, situacija i cijela priča oko najnižih mirovina je poprilično kompleksna, poprilično kompleksna, ovo su vam provjereni podaci, sinoć sam ih provjeravao iz onih statističkih pokazatelja. Mislim ako je to osjećaj za socijalno najugroženije u RH, onda ja to ne razumijem. treća stvar vezana za najniže mirovine, gdje je tu onaj radnik koji je uplatom doprinosa zaradio mirovinu 2% veću od najniže, gdje je on? On je sada osramoćen zato što je radio i što je njegov poslodavac redovno plaćao doprinose. Zašto je osramoćen? Jer ga je preskočio onaj kome je poslodavac plaćao manje odnosno i on je pod zaštitom najniže mirovine. Vi morate znati da je prosječna najniža mirovina 1.500,00 kn, da je svega 2/3 pokriveno doprinosima, uplatama doprinosa, radi se o poljoprivrednim mirovinama od 1000 maraka i onda mirovina od 100 EUR, 20 godina, radi se i o djelu obrtničkih mirovina i radničkih mirovina, ali činjenica zajednički nazivnik svih tih mirovina je da je 1/3 nepokrivena doprinosima. I mi sada to povećavamo i one koji imaju mirovinu tik iznad te najniže, njima kažemo e vi ste bedasti, sada su vas preskočili oni koji nisu uplaćivali. Koja je poruka? Radnici ajde uzmite nešto ispod stola, poslodavci plaćajte što manje doprinosa i tako će se država na kraju pobrinuti za vas da ćete imati najnižu mirovinu na razini mirovine za koeficijent 1, a mirovina za koeficijent 1 je mirovina koja odgovara prosječnoj plaći cijeli radni vijek. o tome se ovdje radi, naravno, da kažem možemo biti svi patetični i možemo svi biti populisti i reći daj jadnim ljudima, ma dajte 30% onima koji nemaju nikakvih drugih izvora prihoda, al onaj koji, npr. svaka čast onim obrtnicima koji su plaćali po većoj stopi, al onaj koji je plaćao malo i istovremeno ima 4 stana, da li je država i da li smo mi dužni preraspoređivati sredstva onih koji su plaćali i davati onima koji nisu plaćali. Ja vas pitam da li smo mi dužni čuvati pravičnost ovih mirovinskih sustava ili pretumbavati kako nam odgovara. Mislim da nemamo to pravo ili da bi trebali onda barem pitati one koji su uredno plaćali svoje doprinose tijekom godina. Podsjećam, mirovinsko pravo nije pravo kojega je netko nekome poklonio, to je pravo koje se stvara desetljećima, uplatama doprinosa u Fond iz kojeg sadašnji umirovljenici, dakle, mi koji smo na plaći, doprinosi služe za isplatu mirovina tzv. tekući transferi. Imamo problem bonifikacije, dakle, uveli smo rigidniju penalizaciju, do sada smo motivirali čak i one radnike koji su ostvarili preko 41 godinu staža, imaju 60 godina, da ostanu u svijetu rada, to je tzv. mirovina za dugogodišnji staž i davali smo im 0,15% po mjesecu daljnjeg ostanka na radu, jer po svim našim pokazateljima od svog radno sposobnog stanovništva, najmanja zastupljenost u svijetu rada je ljudi između 55.-te i 65.-te godine, dakle, ova je mjera imala potpuno opravdanje, vrlo utemeljeno u statističkim podacima. Sada to ukidamo i uvodimo, pazite, duplu bonifikaciju za rad poslije 65 godina, tako da moja kolegica kolegica Anka u pravu kada je pokazala starijeg gospodina poslije 65, a ovaj drugi je zaposlen da vozi njega na posao jer je na kraju krajeva za 5 godina dulji ostanak u svijetu rada od 65.-te do 70.-te povećanje je 20,4% mirovine. mirovine. Da li je to ta grupa za koju smatramo da je radno aktivna ili nije više radno aktivna. Ne može nitko reći da je grupa od 65 do 70 godina starosti radni kontingent odnosno radni potencijal, a mi njih nagrađujemo. Znate, spomenuo sam neke zamjenike ravnatelja u jednom drugom zavodu od 69 godina, lijepo ćete te zamjenike nagraditi i učiniti ih nezamijenjenim umjesto da date mladim ljudima stručne poslove, možda će i pogriješiti ti mladi ljudi, ali će nešto i naučiti. produžavamo i stimuliramo ljude poslije 65.-te da rade, ovi naši mladi nikada neće doći na red da preuzmu odgovorna mjesta, mjesta gdje treba provesti reforme. I još jedan detalj, mislim da, u redu je u Zakonu da ste ženama rekli da će kod njih ova bonifikacija biti dupla jer će se kod njih uzimati u obzir da su imale prelazno razdoblje i da će za svaku godinu odnosno za svaki mjesec rada nakon stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu, biti duplo bonificiran. Međutim, nije to odvojeno od mirovine za dugogodišnji staž, znate, žena može imati 60, 41, koji ćete kriterij uzeti ili 62, 44, ne, koji ćete sada kriterij uzeti? Da li ćete dati bonifikaciju zato što je u prelaznom razdoblju ili će ako padne pod kriterije osiguranika odnosno umirovljenika sa dugogodišnjim stažom, onda neće imati bonifikacije, mislim da je to neprecizno uređeno u Zakonu. Hvala vam lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vama na točnosti, što se vremena tiče. Drugi je gospodin Davor Bernardić, ispred kluba zastupnika SDP-a. Poštovani ministre sa suradnicima, prije svega kolegice i kolege, želim na početku jasno naglasiti da je SDP protiv ovakve mirovinske reforme jer ona ima isključivo za cilj smanjiti mirovine budućim umirovljenicima i na njima uštedjeti. Po vašem će prijedlogu gospodine ministre, građani raditi dulje, primati manje i u mirovini živjeti još teže. Da je tomu tako, misle i skoro svi sindikati s kojima se niste udostojali niti konzultirati po ovom pitanju. Možda bi postigli dijalog s njima da niste kao i uvijek tako bahati i da vam je stvarno stalo do radnika. Svojom izjavom nedavno u Rovinju, upravo ste vi potvrdili namjeru Vlade na uštedi na umirovljenicima 11 milijardi kuna u narednih 10 g. temeljem predloženih izmjena i to je sušta istina o vašoj mirovinskoj reformi. Toliko milijardi kuna namjeravate dakle oteti onima koji u ovoj zemlji čine jednu od najranjivijih socijalnih skupina, to su umirovljenici. Gotovo pola umirovljenika živi ispod nacionalne crte siromaštva. Živi život nedostojan čovjeka. Uzimate onima koji ionako nemaju a koji su cijeli život odvajali da bi mogli pod stare dane živjeti život dostojan čovjeka dok s druge strane bogatima opraštate dugove. To je politika vaše Vlade. Tako ste natjerali čak i umirovljenike da u zlatnim godinama kada bi trebali uživati u plodovima svoga rada, odlaze raditi van Hrvatske trajno ili sezonski kako bi preživjeli, da ne spominjem da ste u mandatu ove Vlade potjerali preko 100 000 ljudi iz zemlje. Tko bi u takvom društvu zapravo i želio živjeti? Znate da gospodine ministre, iz Hrvatske odlaze čak i liječnici 50-godišnjaci?upravo zato da si kroz par godina rada u Njemačkoj osiguraju mirovinu koja će nadmašiti onu koju bi ovdje primali u Hrvatskoj a za koju su uplaćivali 30-ak godina. Nažalost da je tome tako, mogao sam se i osobno uvjeriti. Razgovarajući sa velikim brojem umirovljenika, nedavno mi je prišla jedna gospođa u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te mi suznim očima i plačljivim glasom požalila se kako od svoje mirovine nažalost u Hrvatskoj ne može živjeti i kako je prisiljena sada pod stare dane jer je radila cijeli život u tekstilnoj industriji, kao njegovateljica otići u Njemačku i skrbiti za starije i nemoćne. Vidite li vi i vaša Vlada kakve posljedice zapravo proizvodite svojim nazovi reformama? Vi nažalost cijelo vrijeme govorite o umirovljenicima kao trošku, visokim izdacima za mirovine, cijelo vrijeme spominjete deficit mirovinskog fonda, izdvajanje iz proračuna itd. samo kako bi sakrili svoje namjere i svoju nesposobnost. Cijelo vrijeme izračunavate koliko će umirovljenici živjeti, koliko će vas to koštati, za vas su umirovljenici samo rubrika u statistici. Podsjetit ću vas, mirovina nije socijalna pomoć, nije milostinja, nije nečije darivanje, mirovina je pravo utemeljeno na minulom radu. Zbog socijalne neodrživosti sadašnjih mirovina koje se među najnižima u EU-u na koje je upozorila i Europska komisija, odgovorna bi Vlada dugoročno trebala planirati povećanje izdataka za mirovine a ne smanjenje. I morat ćete se jako potruditi reći hrvatskim građanima zašto su vama prioritet npr. nabavka borbenih aviona starih preko 30 g., nabavka ratnih brodova, nabavka raketa, nabavka radara a ne minimalna egzistencija naših starijih građana. Da budem sasvim nedvosmislen, hrvatski mirovinski sustav je socijalno neodrživ. On ne prelazi kao dio BDP-a europski prosjek od 10,5% i vaš cilj je suprotan interesu građana ove zemlje. Vaše robovanje tzv. fiskalnoj stabilnosti pokazuje da zapravo ne znate kako povećati ovaj skromnu rast od nešto više od 2% koji nažalost usporava i koji drži Hrvatsku na začelju među zemljama u EU-u. Predsjednik Vlade se u isto vrijeme hvali rastom plaća u gospodarstvu za 750 kuna za što on i Vlada nemaju apsolutno nikakav utjecaj. Dok s druge strane zaboravlja reći da su mirovine u istom razdoblju rasle za mizerni iznos od manje od 90 kuna na što on i Vlada itekako imaju utjecaj. Vaša nespremnost da mijenjate formulu za usklađenje mirovina i ne mijenjajući tu istu formulu, pokazujete da mirovine koje su i sada daleko ispod razine plaća u Hrvatskoj će padati i dalje i zapravo da će se još više produbiti jaz između zadnje plaće i prve mirovine koja je ionako među najnižima u Europi ali i među najnižima u svijetu. Ovim tempom i vašom reformom, mirovine će za 15-ak godina doći na razinu kada će iznositi samo 1/4 plaće. to je sušta istina o vašem prijedlogu. Uvođenjem dodatne penalizacije za ranije umirovljenje, ljude uglavnom prisiljene na prijevremeni odlazak u mirovinu, kažnjavate s trajnim umanjenjem od 1/5 vrijednosti njihove mirovine. Pravdate to tobožnjom preporukom Europske komisije da se doista niska prosječna duljina radnog staža produži sa 30 na europskih 35 ili više godina ali nije vam palo na pamet npr. da stimulirate duži ostanak u svijetu rada a ne da hrvatske radnike svojom mjerom kažnjavanja direktno proskribirate kao neradnike koji hrle u mirovinu. Ozbiljna bi Vlada proanalizirala razloge i našla uzroke tom niskom radnom vijeku pa bi se možda utvrdilo da je rano umirovljenje posljedica bjesomučnog tjeranja radnika u mirovinu još od početka 90-ih kada se nije znalo što učiniti sa stotinama tisuća ljudi koji su gubili posao zbog vaše HDZ-ove pretvorbe i privatizacije. Sasvim je neprihvatljiv vaš prijedlog da se pomakne za 5 g. produženje dobi za umirovljenje na 67 godina. Neprihvatljiv je ne samo zbog toga što građani Hrvatske žive 4 do 5 godina manje od europskog prosjeka, nego i zato što smo sa jednom od najnižih stopa zaposlenosti, dakle kod nas je zaposlenost problem, a posebno zaposlenosti u starijim dobnim skupinama jer čovjek kada sa 55 godina ode u mirovinu pa teško mu je poslije naći posao i to je suština i vi te ljude tjerate da ostaju socijalni slučajevi do 67 godine, sramota, sramota. Odbijanjem odnosno arbitralnim dodavanjem ovog dodatka od 27% kojeg množite s tim koeficijentom defakto ne dajete 27% nego puno manje. Jasno se iskazuje vaša namjera u biti da demantirate drugi mirovinski stup i građana prisilite na povlačenje iz kombiniranog u sustav te međugeneracijske solidarnosti. Ukratko da objasnim, na taj način vi direktno uzimate novac građana iz drugog stupa, trošite ih odmah, stvarate financijsku rupu za 10 do 15 godina u budućnosti, a poanta je da zapravo dugoročno smanjujete mirovine i ugrožavate održivost mirovinskog sustava, o tome se ovdje radi. Doista perfidna pljačka građana. Gospodine ministre vaša su rješenja loša, opasna, destruktivna, socijalno neodgovorna, a ovom reformom pokazujete kako vi možete stvoriti i budućnost za umirovljenike koja će biti gora od sadašnjosti. Podsjetit ću vas što je reforma, reforma je kada je koalicijska vlada Ivice Račana u svom mandatu digla mirovine za 40%, reforma je kada je SDP-ova Milanovićeva vlada 2012. ukinula gospodine Šuker mirovine saborskim zastupnicima, sucima ustavnih suda, glavnom državnom revizoru te bivšim članovima vlade. Do tad smo nažalost bili svjedoci besramne zlouporabe prava na zastupničke mirovine od aktiviranja mandata na samo jedno popodne ili samo dva dana kako bi se ostvarilo pravo na zastupničke mirovine. To je reforma. Poručujem vam također da u Hrvatskoj za razliku od vas postoje i oni koji drugačije vide probleme ove zemlje i njenih ljudi i nude rješenje, drugačija i radikalno suprotna onome što ste nakanili nametnuti hrvatskim građanima. Što se mirovina tiče, po SDP-ovom prijedlogu mirovine bi trenutno rasle u prosjeku 300 kuna, cilj nam je i stimulacija odlaska u mirovinu sa punim radnim stažem. Tako bi mirovina za puni radni staž iznosila 75% plaće. Želimo da se mirovina i novom formulom usklađuje s rastom plaća jer su mirovine u odnosu na plaće u stalnom padu i jedne od najnižih u EU. SDP-ov prijedlog obuhvaća to i da nema potrebe da ljudi idu u mirovinu sa 67 godina, a u planu je i treće usklađenje mirovina. I ono što je najvažnije, za sve predloženo postoje dovoljna financijska sredstva, postoji dovoljan novac, mi za razliku od vas i po ovom prijedlogu želimo biti na strani naših građana. Hvala vam. Hvala i vama, iskoristit ću priliku i pozdraviti učenice i učenike s njihovim nastavnicama i nastavnicima Osnovne škole Vidikovac iz Pule, koja se nalazi na Vidikovcu odnosno na Monte Paladizu u Pulu i molim da ih pozdravite sa jednim velik aplauzom, to zaslužuju. I sada idemo dalje, hvala lijepo gospodin Grmoja. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala poštovani predsjedavajući, poštovani učitelji, poštovani predstavnici umirovljenika, sindikata, poštovani učenici, drage kolegice i kolege, reforma mirovinskog sustava je zasigurno jedna od najvažnijih tema u ovoj zemlji. Stvarna i prava mirovinska reforma, a ne prepisivanje europskih direktiva i dekorativna kozmetika koju nam Vlada nudi u prijedlogu paketa zakona koji su pred nama. Oni predstavljaju samo birokratsko pokriće za problematiku mirovinskog sustava i nisu niti mogu biti stvarni alat za provedbu mirovinske reforme. Mirovinska matematika eto svi dobro znamo vrlo nepovoljno, trenutno u Hrvatskoj sredstva u fond mirovinskog osiguranja uplaćuje 1.528.590 zaposlenih a broj korisnika mirovina je 1.235.084 dakle omjer umirovljenika i zaposlenih je 1 naprema 1,24 primjera radi Švicarska ima omjer 1 naprema 3,5, Njemačka 1 naprema 3, Irska 1 naprema 2,7 itd. Čak i neke od tih zemalja u EU imaju problem sa održivošću mirovinskog sustava, to nam ukazuje da dok u Hrvatskoj ne bude rasta BDP-a od minimalno 4 do 5% koji je potreban kako bi se moglo govoriti o buđenju hrvatskog gospodarstva sama reforma mirovinskog sustava nema smisla. I nemaju ovdje smisla nikakve priče o smanjenju javnog duga, porastu zaposlenosti, koje smo mogli čuti od ministra, rastu BDP-a jer broj zaposlenih stagnira na brojci oko 1.500.000 a rast BDP-a manji je od 3% ne može zadovoljiti nikoga niti išta značajno pokrenuti u hrvatskom gospodarstvu. Glavni razlozi zbog kojih je predstavljena ovako predstavljena ova tzv. mirovinska reforma ne može funkcionirati znači i jednostavno je potrebno tražiti druga rješenja. Ovo je samo produbljenje ponora u kojem se nalazi hrvatski mirovinski sustav. Znači godišnji deficit za mirovine je 17 milijardi kuna i ne vidimo da se radi išta kako bi se smanjio. Nema nikakvih prijedloga za korake koji bi vodili postupnom rješenju ove situacije, u prijedlozima ne vidimo ništa opipljivo nikakvu mjeru za uravnoteženje prihoda i rashoda vezanih za mirovinsko osiguranje. u prijedlogu proračuna ste i dalje ostavili isti nesrazmjer i izgleda da planirate tako i nastaviti. Svjesni smo da nema rješenja kojima će deficiti do Božića nestati. Ali zašto barem ne delimitirate maksimalnu osnovicu za doprinos od 15% u I. mirovinskom stupu od 48 120 kuna da i oni s primanjima preko tog iznosa također jednako financijski sudjeluju jer onaj koji ima plaću npr. 100 000 kuna, plaća doprinos po osnovici od 48 120 i postotno sudjeluje sa 7,2% umjesto sa 15%? Ovom mjerom mogli bi godišnje prikupiti oko 400 milijuna kuna i pokriti jedan dio deficita. Bez ove i još ovakvih mjera kojima bi se zatvorila razlika između ostvarenih prihoda i potrebnih rashoda za mirovine, novac koji je potreban za isplatu mirovina, nastoji se namaknuti zaduživanjem države što uzrokuje dodatne troškove kamata. Iznos povlaštenih mirovina govorio je o njima sad kolega Bernardić, ja mislim da većina građana Hrvatske misli da mi saborski zastupnici imamo saborske mirovine, znači to je ukinuto za vrijeme SDP-ove Milanovićeve Vlade ali iznos povlaštenih mirovina je sada 8 milijardi kuna i proširuje se krug onih koji imaju pravo na njih. Znači nije problem povlaštenih mirovina za one koji su ih zaslužili pogotovo za one koji su riskirali svoje živote za ovu zemlju međutim mi imamo situaciju da vrlo vjerojatno postoji određeni broj lažnih branitelja i onih koji uživaju benefite a nisu ih zaslužili za vrijeme svog radnog vijeka. Imamo negdje, ja mislim da je ministar Pavić spominjao, oko 10 000 naslijeđenih mirovina znači 10 000. Koliko je godina od NOB-a? Znači to su smiješne stvari, te stvari treba ispitati. Znači s druge strane, od onih kojih privređuju, cijedi se i zadnji porezni novčić, zašto pod hitno ne napravite reviziju povlaštenih mirovina i dodatno uštedite negdje, ja bih rekao, možete uštedjeti i do milijardu kuna u našem mirovinskom sustavu. To nitko ne radi, to su stvarne reforme. Znači s druge strane demontirate smisao mirovinskog sustava poticanjem prebacivanje sredstava iz II. u I. stup mirovinskog osiguranja, ovakav potez predstavlja potpuno odstupanje od smisla mirovinskog sustava jer nije problem u II. mirovinskom stupu, problem je državnoj potrošnji, slabom gospodarstvu i malim plaćama. Znači II. stup je osmišljen upravo za to, da nečija mirovina jednog dana ne bude ovisna o situaciji u državi i državnom proračunu. A vi ovakvim prijedlogom upravo to potencirate pritom naravno obećavajući dodatak od 27% a već imamo, i to sam sad istaknuo, rupu od 17 milijardi kuna. Stoga vas još jednom pitamo, iz kojih izvora planirate financirati dodatak na mirovinu? I sad ja bih rekao jedan od ključnih problema, obvezni mirovinski fondovi, predstavljaju najbolji primjer pogrešno ulagačkog promišljanja uz veliku spregu s državom. Ovo je znači gorući problem mirovinskog sustava. Hrvatski mirovinski fondovi imaju 75% imovine uložene u hrvatske državne obveznice koje imaju status BA2 prema Mudis-u, u prijevodu vam to znači da imaju ne investicijski nego špekulativni status ili ako baš hoćete status smeća. Tijekom 18 g. postojanja, II. stup je ostvario 25 milijardi kuna zarade za svoje štediše odnosno ulaganjima se štednja povećala samo 38% u odnosu na uplaćene doprinose. Za usporedbu, ako usporedimo naše obvezne mirovinske fondove sa norveškim državnim globalnim mirovinskim fondom, to je najveći fond u svijetu, Norveška ima 5 milijuna stanovnika i nije stvar ovih fascinantnih brojeva kod Norvežana to što oni imaju naftu, ne, nego ispravno ulaganje i želja onih koji upravljaju fondom da izvuku maksimalnu korist za norveške umirovljenike. Trenutna vrijednost fonda je veća od 1 bilijun dolara i 2,5 puta je veća od norveškog BDP-a. Fond Fond ima dionice 9000 kompanija u 70 zemalja i čini 1,3% ukupne svjetske tržišne kapitalizacije. 65,1% vlasništva fonda čine dionice dok ulaganja u državne obveznice čine samo 30%. U 2017. ima ukupan prinos od 50 milijardi dolara a svaki norveški umirovljenik ovog trenutka u fondu imovinu od 190 000 dolara. Politikom ulaganja obveznih mirovinskih fondova, stvorena je paradoksalna situacija da zbog toga što je 75% sredstava mirovinskih fondova B kategorije plasirano u obveznice što vrijedi za 95% uplatitelja, to znači da je blizu 70% sredstava koje građani uplate u II. mirovinski stup, ionako završi u rukama države. Ja postavljam pitanje, zašto se omogućuje ulaganje sredstava mirovinskih fondova u državne infrastrukturne projekte? Zašto se drastično ne smanje naknade obveznih mirovinskih fondova kako bi se povećali iznosi budućih mirovina našim umirovljenicima. Kad će se promijeniti temeljito promišljanje ulagačkih pravila za obvezne mirovinske fondove i limitirati maksimalan iznos ulaganja državne obveznice na 30%? Zašto ne pojednostavite mogućnost mijenjanja fonda u II. stupu za građane, za buduće umirovljenike? Što mislite učiniti poštovani ministre, evo kojeg nema, napustio nas je, ali tu je državna tajnica, što mislite učiniti kako bi se zaustavio ovaj oligopol četiri obvezna mirovinska fonda na tržištu i nužno zaoštrila konkurencija na tom istom tržištu. Ono što se ne priznaje a to je da s obzirom na demografska kretanja i omjer zaposlenih i umirovljenika ulaganja u mirovinsko osiguranje su nedovoljna, samo 15% od ukupnog broja umirovljenika je otišlo u starosnu mirovinu. Ovaj podatak ne može biti slučajnost to je sustavna politika, a to je zato što su prvenstveno HDZ koji je to sam rekao u replici više godina upravljao Hrvatskom, a onda i SDP preslikali službeni model prijevremenog umirovljenja iz bivše Jugoslavije kako bi na taj način prikrili katastrofalne podatke o nezaposlenosti. Pa kad niste imali uhljebiti, kolega Šuker, sve te ljude zaposliti ih negdje poslali ste ih u prijevremenu mirovinu. I tako ste kupovali, i Također bi bilo zanimljivo vidjeti koliko je radno sposobnih u preostalih 85% privremeno umirovljenih jeste li ikada, a takvu ste analizu poštovana državna tajnice trebali napraviti, dužni ste napraviti, izračunali koliki je trošak propuštene prilike za mirovinski sustav da se nije vodila ovakva politika prijevremenog umirovljenja. Vlada se cijele godine hvali i to sam rekao ministru Paviću podacima o porastu zaposlenosti i postavio sam pitanje oko Regosa gdje imamo jedan, gdje račune ima 1,83 miliona članova, a od 2014. njih 483.000 tisuće ima neaktivno ili te povremeno aktivne račune. Gdje su onda svi ti članovi koji nikako ili samo povremeno uplaćuju u drugi stup dok se vi ovdje cijelo vrijeme hvalite porastom zaposlenosti. Znate koji je odgovor? Hrvatska stagnira, ne raste Hrvatska kolege iz HDZ-a i kolege iz SDP-a, Hrvatska ne raste, Hrvatska stagnira, imamo situaciju da je uopće ovdje iluzorno raspravljati hoće li se u mirovinu ići sa 63, 65 sa 67 godina dok nam demografska slika izgleda ovako. Znači nebitno je uopće koliko, kolika će mirovina biti jer je ovakav mirovinski sustav neodrživ. Mirovina neće biti jer nam iz Hrvatske znači dnevno odlazi 180 ljudi, neće biti mirovina, neće biti mirovinskog sustava, neće biti Hrvatske. A za ovakvu politiku i za ovo što se događa ste odgovorni upravo vi. Projekcije govore da će Hrvatska 2040. godine uz ovakve negativne demografske trendove i uz ovakav odljev radne snage imati 3 miliona stanovnika što će nam onda značiti da imamo i najbolje mirovinske zakone na svijetu uz ovakve pokazatelje. Kolega Sladoljev je spomenuo odljev radne snage koja će nas zahvatiti za 2 godine u blisku nam Austriju znači koja 2020. ukida ograničenje za hrvatske radnike. Austrijske procjene govore da će od 2022. iz Hrvatske u Austriju doći raditi 20.000 naših današnjih sugrađana u duljim projekcijama i do 50.000. Nadalje, ekonomske prilike su tek na 4 mjestu kad su u pitanju razlozi odlaska u inozemstvo. Na prvom mjestu i glavni uzrok iseljavanja je nedostatak pravne i pravedne države za sve, u ovoj državi drage kolegice i kolege svi nemamo iste prilike. Ni pred hrvatskim pravosuđem, ni pred hrvatskim institucijama, neki su zaštićeni u potpunosti, a neki će nastradati zbog gluposti i to je slika današnje Hrvatske. Ne pokreću se ključne reforme o kojima se toliko priča, ovo je treba biti godina reformi, znači nemoguće je napraviti pravu mirovinsku reformu bez potpunog reseta upravljanja zemljom koji će uključivati, reformu sustava javne uprave, to su sve teme kojima se MOST bavi, ostavili smo u Ministarstvu uprave Akcijski plan reforme javne uprave, osigurali 880 miliona kuna iz fondova EU, ali tko će to raditi kolega Šuker, ako se to provede ostadoste bez glasova. Tko će glasati za vas? Za vas, za vas kolega Šuker glasuju oni koju su vam, nemojte biti nervozni, za vas glasuju oni koje ste uhljebili, mi imamo danas jednu ogromnu državnu administraciju koju državni proračun ne može isfinancirat, naši građani, ne državni proračun, naši poduzetnici oni koji stvaraju realnu vrijednost. I to je ono što ste vi napravili od Hrvatske. Znači nama je potreba prilagodba poreznog sustava koji će podržavati novo zapošljavanje i održiv gospodarski rast, nama je potrebna promjena gospodarske klime koja će privlačiti nove investicije, a ne da predsjednik Vlade poziva investitore u Hrvatsku jer imamo jeftinu radnu snagu i da je to jedina komparativna prednost Hrvatske, jeftina radna snaga, to je ono što ste vi napravili od Hrvatske. I ono što nam iznad iznad svega potrebno to su drastične promjene na rashodovnoj strani proračuna, da bi se to moglo napraviti potrebno je ove korake prije o kojima sam govorio, provesti. Ali vi to ne provodite i pričate o poreznoj reformi pričate o reformi mirovinskoj sustava ovo je tzv. reforma ovo nije nikakva reforma. Znači bez ovih reformi, a u situaciji stagnirajućeg broja zaposlenih i onih koji su otišli u mirovinu nije moguće uspostaviti potpuno održiv mirovinski sustav. Stoga je svaka rasprava o ovim kozmetičkim promjenama nepotrebna i besmislena. I samo na kraju Klub Most-a nezavisnih lista, neće podržati ovu tako zvanu mirovinsku reformu. Hvala. Sada je na redu gospodin Branimir Bunjac, zastupnik iz Kluba zastupnika i ispred Kluba zastupnika Živog zida i Snage. Dobar dan. Poštovani podpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva, poštovani gosti. Ako kažemo da su građani, da su hrvatski umirovljenici građani drugoga reda, nećemo ništa pogriješiti iz jednostavnog razloga jer za to postoje sasvim objektivni pokazatelji, primjerice, smatra se da je prag siromaštva za jednu osobu u Republici Hrvatskoj postavljena 2100 kuna. Mi se možemo zapitati koliko danas građana u Hrvatskoj ima mirovine manje od 2100 kuna, jedna velika većina, mnogi od njih nemaju niti 1000 kuna, i opravdano je pitati se kako ti ljudi uopće žive? Kako ti ljudi uopće preživljavaju? Hrvatski umirovljenici imaju najniži standard u čitavoj Ne samo da nemaju građanski standard nego doslovce gladuju. Nemaju za odjeću, nemaju za lijekove, putovanja, posjete ne znam nekakvih društvenim događajima, mogu samo sanjati, za njih je odlazak u kino, za to moraju štedjeti praktički, za nekakvu takvu aktivnost. Mnogi od njih su izbačeni na ulicu, neki zbog deložacija, neki zbog Zakona koji je predložio HNS, a HNS potvrdio, kao što je Zakonom o najmu stanova. Mnogi će tek ostati bez svojih domova. U domovima za umirovljenike nema mjesta, niti će ih biti, suprotno najavama HDZ-a i njihovog programa Vjerodostojno. Što im nudi naša država? Naša država kaže sagradit ćemo prihvatilišta i otvorit ćemo javne kuhinje, pučke kuhinje. Pa je li to razina civiliziranosti u 21. stoljeću nakon svega što smo prošli, nakon svih etapa razvoja na koje smo toliko kao ponosni da za umirovljenike otvaramo pučke kuhinja. I gradi se, evo čujem, gradi se jedna sad pučka kuhinja, nova i kod mene u Čakovcu, i mislim da je to samo po sebi jedna nevjerojatna sramota i upozorenje svima nama što će se u budućnosti tek dešavati sa umirovljenicima. Jer sve naznake pokazuju, a tako pokazuje i ova kvazi reforma koju nam je donijela, koji su nam donijeli predstavnici ove Vlade, da umirovljenici još dobro žive, kako će tek u budućnosti živjeti. to je ono što je najžalosnije, to je ono što bi vas, što bi nas trebalo zabrinuti, i to je ono zbog čega ne smijemo dozvoliti ni na koji način da nas HDZ-ova Vlada dalje laže. Jer to je Vlada lažljivaca, to je sad i službeno od jučer. To su ljudi koji jedno pričaju, a sasvim drugo rade. To su ljudi koji su stvorili dvije države, jednu formalnu za obmanjivanje javnosti, i drugu stvarno koja služi interesnim skupinama, a radi protiv svojih vlastitih građana. I to se vrlo lako može obraniti. Evo, uzmimo program Vjerodostojno, koji je napisala Vlada HDZ-a, pa pogledajmo dio koji piše o mirovinskom sustavu. Kažu oni da će povećati ulaganja u drugi stup sa 5 na 6%. Jel ste povećali? Niste. Kako se zove osoba koja odustaje od onoga što je sama rekla? Rekli ste ne samo da ćete povećati na 6%, nego da ćete povećati na 8%. Rekli da ćete granicu ulaganja mirovinskih fondova u državne obveznice smanjiti na 50%. Jeste smanjili? Rekli ste da ćete uspostaviti nacionalnu mirovinu za osobe koje nisu samostalno sposobne privređivati i raditi. Jeste uveli? Rekli ste da će nacionalna mirovina iznositi 40% minimalne plaće, znači koliko shvaćam to bi trebalo biti 1200 kuna. Ima li ljudi koji nemaju pravo na mirovinu i 1 kunu? Nemaju. Rekli ste da ćete nakon 65 godine, omogućiti svim umirovljenicima koji žele da rade, imaju imaju li to pravo? Nemaju. Naravno, imaju oni koji će raditi do 67 godine. Rekli ste da ćete trajno usklađivati visinu mirovina sa rastom plaća i u odnosu na kretanje BDP-a, proračunskog deficita i troškova života u cilju da se mirovine povećaju na razinu 60% prosječne plaće. To ste vi napisali. I što imamo od toga? Imamo od toga da ne samo da se mirovine neće povećati na razinu 60%, nego će se ovih sadašnjih 38, 39%, u budućnosti još smanjiti, omjer plaća i mirovina. I to su za mene fakti koji su neoborivi. Koji jasno pokazuju da ova mirovinska reforma se nema pravo zvati reforma, nego se ona može zvati, ne znam, izmjena zakona Već sam govorio ovdje ali vrijedno je ponoviti još jednom, još jednom, da je jedan od gl. uzroka ovakvoga lošega stanja hrvatskog umirovljenika uvođenje 2. mirovinskoga stupa 2002.g. Zbog 2. mirovinskog stupa, država je izgubila oko 200 milijardi kn, svojega najkvalitetnijega novca, koji je predan u ruke bankama. Da nije bilo 2. mirovinskog stupa, danas bi mirovine bile više, plaće bi bile više. Minimalac bi bio veći i javni dug Hrvatske bio bi daleko manji, a kreditni rejting bio bi bolji. Ni jedna država u svijetu, osim Čilea, nema 2. mirovinski stup kakva ima Hrvatska, ni jedna. One koje su ga eventualno imale, a preuzele su ga po nalogu Svjetske banke, od toga su odustale, jer se pokazalo da je krajnje štetan po javne financije. financije. Vlada i mirovinski fondovi lažu, kada kažu da u 2. stupu postoji neka štednja, štednje tamo nema. Sa štednjom se može slobodno raspolagati. Hrvatski radnici ne mogu raspolagati sa novcima u 2. stupu. Onoga trenutka kada ostvare pravo na mirovinu oni više ta sredstva ne mogu nasljeđivati. I što je najbitnije, u 2. stupu nema nikakvoga gotovoga novca, tamo novac ne postoji. Postoje državne obveznice, postoje dionice, ali novca nema. I pitanje je što će biti sa tim drugim drugim stupom tek u budućnosti, jer sve ozbiljne analize koje su radili vrhunski ekonomijski, pokazuju da se tzv. tranzicijski troškovi 2. stupa sustavno multipliciraju i da u biti nikada neće prestati. Mi u Živom zidu ne možemo podržati stimulaciju ostanka u 2. stupu kakvu je predložio ministar Pavić. Mi možemo prihvatiti samo i jedino da se budući umirovljenici mogu opredijeliti između 1. i 2. stupa ali ne da se istovremeno daju neki dodaci za ostanak u 2. stupu ili da se daje nekakva gotovinska isplata mirovina od 15 ili bilo koliko drugi posto. Znači kada bi se 2. stup pretvorio u dobrovoljni, što je jedino logično rješenje, vrlo brzo došlo bi do povećanja mirovina, i to je ono što je bitno za reći. Upravo zbog 2. stupa, koji dakle u konačnici daje ljudima manje mirovina, nego što bi imali da je ostao stari model mirovinskoga sustava, uvodi se penalizacije za prijevremeno umirovljenje. To Živi zid također ne može podržati. Uvodi se produljenje radnoga vijeka na 67 g. što je jednostavno apsurdno. Znači čovjek ne može poslije 65 g. obavljati cijeli niz poslova, što na koncu konca priznaje i sama vlada, između ostaloga kada kaže da čovjek poslije 65 g. ne može više biti funkcionalan u prometu, pa oni sami kažu. Pa dajte mi recite, kako to da čovjek, sami kažete poslije 65 g. predstavlja problem predstavlja problem u prometu, a istovremenu ne predstavlja problem na svome radnome mjestu. Mi se striktno zalažemo za to i na tome ćemo ustrajati i tome ćemo dati amandman. Da ljudi idu u starosnu mirovinu sa 65 g. odnosno, da mogu ići u mirovinu sa 40 g. radnoga staža. Ako žele mogu nastaviti raditi nakon toga roka, ali ne da ih vlada na to prisiljava, za to nema nikakvoga razloga. Znači čovjek koji ima 65 g. 40 g. radnoga staža, može ići u mirovinu, ima pravo uživati u mirovini, a ta mirovina mora biti adekvatna, mora biti dovoljna za dostojanstven život aktivnoga građanina u potpunosti uključenoga u društvu. Što se nas tiče u Živom zidu, ta mirovna mora iznositi minimalno 70% prosječene plaće. Znači ako je trenutno plaća 6 tisuća i ne znam koliko kuna prosječna, prosječna mirovina mora iznositi nekih 4300, 4400 kn. I za to postoje uvjeti itekakvi postoje uvjeti. Mi smo u Živom zidu već prije godinu dana u ovaj Visoki dom 2 prijedloga zakona. Jedan je o zajamčenoj minimalnoj mirovini, drugi o nacionalni naknadi za starost, čak smo pronašli i sredstva, da se te mirovine isplaćuju, međutim, ministar Pavić do dan danas nije rekao ni A ni B o našim zakonima. Nije rekao ni da su dobri, ni da su loši, šuti o njima, a umjesto toga nam šalje ovdje svoje zakone, koje dakle, problem ni izbliza ne rješavaju. Kako možemo reći da je neka izmjena zakona predstavlja reformu, kada imamo situaciju da nam ove g. nedostaje 18 milijardi kn u proračunu, iduće g. nam nedostaje 19 milijardi kn u proračunu, a 2020. će nam nedostajati 20 milijardi kn u proračunu. Znači što je onda cilj te nazove reforme? Cilj je očito da se svake g. država mora sve više i više zaduživati. Za mene osobno bi reforma bila, da ako ove g. 18 milijardi se moramo zadužiti, da se druge g. moramo zadužiti 17. To bi bila reforma, reforma mora imati nekakav pozitivni učinak. Da se 2020. moramo zadužiti 16. Reforma bi bila da se omjer plaće i mirovine poboljšava. Znači ako ove godine imamo 38% iznosa mirovine od prosječne plaće, iduće godine bi trebalo biti 39. A što mi imamo? Mi imamo 37. Kaže ministar Pavić, počnite raditi sa 18 godina. Koji to čovjek u RH počinje raditi sa 18 godina? Ima li ovdje ijedan čovjek u dvorani koji je počeo raditi sa 18 godina? Neka digne ruku, evo da vidimo tko, evo gospodin Pupovac. Dobro, znači 1, 1, 2, 3, ne lažete, dobro. Znači u biti velika većina ljudi nije počela raditi sa 18 godina. A kad su počeli raditi, mnogi od njih počeli su raditi na crno i nisu dobivali mirovinske doprinose, počeli su raditi na pola radnog vremena ili na skraćeno radno vrijeme, morali su stažirati gdje se ponovno ne uplaćuju doprinosi, ponovno se ne priznaje radni staž itd.. Koliki radnici dobivaju dio plaće na ruke ako ne cijelu plaću na ruke? Koliko puta smo rekli Vladi riješite problem sive ekonomije da se ljude ne oštećuje za doprinose? Što su poduzeli? Ništa. Vi svi vrlo dobro znate da u recimo sektoru građevine ili sektoru trgovine jako veliki broj radnika je prijavljen na minimalac da bi ostatak plaće dobio u gotovini. I kakve su onda poslije mirovine? Mirovine su takve, isto tako male kao što su i bile i te formalne plaće. Kao što sam već rekao tijekom replika, mi možemo pozdraviti mjeru da se ženama da 6 mjeseci staža za svako dijete koje je rodila i da im se plaća poveća za 2%. Ali zašto se onda ne poveća svim majkama? Zašto se ne poveća svim ženama? Kako se mogu raditi sad podjele? Kako će sada jedna majka koja gleda ne znam svoju susjedu ili ne znam recimo svoju sestru, jedna će imati staž i veću mirovinu jer je imala djecu a ona koja je isto tako imala djecu neće imati? Pa koja je to logika? Ako to nije diskriminacija, ako to nije nepravda, ja ne znam onda što je. Vlada kaže stečajna prava, nemamo novaca, imate novaca itekako, to sam vam dokazao već tisuću puta ali vam ovo pitanje nisu prioriteti. Vama su umirovljenici teret koji morate skinuti s vrata na način da prodajete priče kako ste se vi o njima nešto kao navodno brinuli. Dajete im povišice 49 kuna u prosjeku. Hvalite se s time što ćete povećati minimalac na 3 tisuće kuna. Tko može u Hrvatskoj živjeti sa tri tisuće kuna. Evo. Ja vas pozivam, idemo svim zastupnicima i ministrima u Vladi samo jedan mjesec, samo jedan jedini mjesec, isplatiti minimalac od 3 tisuće pa neka žive. Pa ćete vidjeti kako će se onda u ovom Saboru odjednom pronaći rješenje, e onda će se pronaći rješenje. Onda će svi reći joj da idemo to promijeniti. to je ta nedostatak empatije, nedostatak solidarnosti, nedostatak ljudskosti gdje mi vrlo dobro znamo da umirovljenik koji ima mirovinu hiljadu i 700 kuna i dobije 49 kuna i dalje neće moći živjeti život dostojan građanina. Što je život dostojan građanina? Život dostojan građanina 21. stoljeća je da može platiti režije, da može jesti, da si može kupiti komad odjeće, da si može kupiti kutijicu jednu lijeka i da može jednom mjesečno otići u kino i kazalište. Evo to je neki minimum minimuma. A naši umirovljenici to ne mogu, oni kad plate režije, oni nakon toga doslovce se bore da si kupe hranu. I jao si ga onome tko nema nekakav svoj vrt, koji nema nekoga tko mu može pomoći jer će doista i biti gladan. Tu se direktno krši sam Ustav RH, pročitajte članak 1. stavak 1. Hrvatska je socijalna država. Pročitajte članak 56. Ustava koji kaže svatko ima pravo na rad i zaradu od svoga rada. Pročitajte Konvenciju 102 Međunarodne organizacije rada o socijalnoj sigurnosti koji kaže da mirovine ne smiju biti niže od 40% plaće. Ne smiju biti niže a mi imamo sada već 39 i sad će nam još ministar Pavić spustiti na 35, 37. Znači ministre Paviću, vi ne da kršite pravo umirovljenika, vi kršite ljudska prava. Ovo je pitanje ljudskih prava. I to je ono što bi vas trebalo duboko zabrinuti. A o još nekim detaljima ovih zakona i rješenjima koje nudi Živi zid reći ću više kasnije. Hvala lijepa. Evo došla je i druga grupa, došlo ih je sve zajedno u dvije grupe više od 100 učenica i učenika, O.Š. Vidikovac iz Pule, ima ih puno, dajte da ih pozdravimo i tu drugu grupu sa Pljeskom. Budući radnici i nadajmo se da će biti i budući umirovljenici, bolji umirovljenici nego što su ovi danas i o kojima danas razgovaramo. Gospodin Pupovac je sada na redu ispred Kluba zastupnika SDSS-a.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicima. Kolegice i kolege, ova naša danas rasprava je pomalo čudna. Ja sam iskreno govoreći očekivao da će kolege prije svega iz oporbenih klubova zasuti ministra sa kritikama na njegove konkretne prijedloge i ponuditi nešto svoga. Međutim, još više sam ostao iznenađen, mi smo prošli tjedan raspravljali ovdje o hrvatskom proračunu, proračunu za 2019. sa projekcijama za 2020., 2021. Ja koliko se sjećam nekakve nove, veće izdatke za mirovine nije nitko predlagao u svojoj raspravi, nije čak nitko niti predložio amandman. A zašto to sve govorim? Pa zato ako ne osigurate novce u državnom proračunu onda ne možete osigurati niti isplatu. To samo govori o ozbiljnosti onih koji su danas ovdje se nabacivali s brojkama kao da ih je bura donesla a onda naišla južina pa je napravila od njih jednu silnu neozbiljnost. I bili su u pravu stari Dubrovčani, kada je puhao jugo nisu donosili nikakve važne odluke. Je gledajte, kada netko kaže da su mirovine od 2000. do 2003. porasle za 40%, u trenutku kad država ima deficit državnog proračuna 6,2% onda je to u najmanju ruku smiješno. Prosječna plaća 2001. je bila 3200, danas je 6200, znači 100% veća. A osnov za indeksaciju mirovina je bilo kretanje plaća. Prema tome, kolegice i kolege prije svega iz poštovanja prema našim roditeljima i prema svim hrvatskim umirovljenicima nemojmo se nabacivati sa podacima. I zato naprosto treba neke stvari ponavljati i onda će ovaj prijedlog Vlade dobiti punu ozbiljnost. rasprava kluba HDZ-a u prvom čitanju, u drugom čitanju će ići isključivo u tom smjeru jer naprosto dajemo ono što, mogućnosti za ono što omogućava hrvatsko gospodarstvo, što omogućava hrvatski proračun. I u kojem okruženju se donosi ova mirovinska reforma, ove promjene i da li su one sagledale one koji baš u ovom trenutku najnužnije trebaju sagledati? Tto ću ja pokušati obrazložiti kroz svoju raspravu u ime kluba HDZ-a. Rekao sam da Rekao sam da prošli tjedan smo raspravljali o proračunu, jučer smo ga usvojili. Dakle iznos za mirovine 2019. je preko 40 milijardi kuna. Očekuje se da će se doprinosa prikupiti negdje 22 milijarde i još nešto, znači imamo realni minus između onoga što uplatimo u državni proračun i ono što je potrebno za mirovine nešto više od 17 milijardi kuna. Kasnije ću se osvrnuti nešto i na mirovine po posebnim propisima jer ja ne bih govorio da su tu povlaštene mirovine. To su mirovine koje temeljem zakona i koje je ovaj Visoki dom izglasao i dao je nekom nekakvo pravo. Pa i da to demistificiramo koliki je to iznos novaca i koliko novaca treba dati za mirovine.

zaposlenih, znači na jednog umirovljenika dolazi 1,26 zaposlenih. A sad ću ja tu priču još malo proširiti. Negdje oko 250 tisuća zaposlenih dobiva praktički plaću iz istog novčanika otkuda se isplaćuju mirovine a to je državna riznica. I kad njih eliminirate jer bez obzira, oni stvaraju, oni rade ali s obzirom da se plaćaju iz državnog proračuna kada usporedite samo realni sektor i broj umirovljenika onda je i taj pokazatelj daleko lošiji i daleko pogubniji za Hrvatsku. I to je naš stvarni problem, to je problem mirovinskog sustava. I kad kolege kažu da je samo zbog privatizacije došlo do povećanog broja umirovljenika ja ću vam spomenuti samo dva grada razrušena ratom, jedan je Vukovar a drugi je Sisak koji je bio na rubu jednog velikog ratnog područja. I jedan i drugi su prije oružanog napada na RH imali preko 30 tisuća radnih mjesta. Danas kad izbrojite to je 60 tisuća a danas kada ih zajedno izbrojite to je 20 tisuća. Dakle samo dva grada 40 tisuća manje zaposlenih. I nemojmo ovdje u dnevno političke stvari krivo dijagnosticirati problem jer ako ćemo tako raditi onda nikada nećemo riješiti problem i zato mi je drago da je Vlada krenula sustavno, problem po problem, ništa se ovom reformom neće riješiti, tko kaže da mi slijedeće godine nećemo raspravljati o nekakvim drugim problemima koji se pokažu da su svrhoviti, da ih treba riješiti? Ali Vlada je jasno pokazala da želi riješiti nekakav problem i ja bi vrlo rado da sam danas u ovoj sabornici čuo ne, mi se ne slažemo s tim, da je netko rekao, ne, mi se ne slažemo s time, da date 6 mj. dodatnog radnog staža svakoj majci ili ocu koji je koristio porodiljni dopust nego mi bi to na drugačiji način ili mi predlažemo da to bude godinu dana ali ako je to godinu dana onda to košta toliko i toliko novaca. Dakle, to je jedna ozbiljna rasprava. Ili da netko kaže ne, mi se ne slažemo na onaj dodatak za 248 000 onih koji imaju najmanju mirovinu pa da njima krenemo sa 3,35 dodatkom, mi tražimo to i to drugačije. Dakle nitko to danas nije rekao, dakle ministre, oni vama ne osporavaju ovo što vi želite napraviti. Ali u nedostatku ideje, ide nekritičko kritiziranje i nabacivanje s brojkama a to je nešto vrlo opasno jer gledajte, ja ću vam samo navesti jedan primjer, žao mi je što kolege Hrelje nema ovdje, 2004. kad je HDZ potpisivao koalicijski sporazum sa Strankom umirovljenika, dogovoreno je da onih 6% plus 100 kuna uđe u osnovicu. Tada je to na godišnjoj razini bilo 100 milijuna kuna. Pogledajte kolegice i kolege, dakle da ne bi ispalo da ja govorim sad napamet, izvješće HZMO-a, dakle 13 g. za 2017., 13 g. nakon toga taj iznos je porastao na 954 milijuna, samo kazuje koliko svaka odluka mora biti dobro promišljena i dobro izračunata. Također, kad govorimo o prosječnoj mirovini, o udjelu mirovina u prosječnoj plaći, onda mislim gospodine ministre, da bi zbog istine trebali raščistiti malo tu statistiku. Ja imam vlastiti primjer, moj pokojni otac je praktički svoj radni vijek proveo u Njemačkoj vani i jedan dio radnog vijeka je proveo u Hrvatskoj. Nakon njegove smrti mama je naslijedila mirovinu, onaj jedan dio te mirovine iz Hrvatske a druge mirovine iz Njemačke, njemu ta mirovina ulazi u nekakav prosjek. Pa kad to eliminiramo, onda će ta priča biti malo drugačija. Zašto sam spomenuo ovaj primjer? Pa zato što pokazujem na tu primjeru za koji znam kakav je, da neke stvari treba promijeniti ali zato ako eliminiramo one iz međunarodnih ugovora koji imaju puni radni staž i otišli su u mirovinu i došli su skoro do preko preko 60% prosječne plaće, a njih ne nažalost, onima koji se isplaćuju mirovine samo 14%. I to je naš problem, to je naš realni problem. I zato možda i ove mjere penalizacije idu u tom smjeru da ta nekakva prijevremena umirovljenja ako baš nisu potrebna, da ne ide baš .../Govornik se ne razumije./... u mirovinu pa ću nešto drugo raditi uz to, uz to, vjerojatno ima to svoje razloge ali vi ste opet pokazali sluha u odnosu na prvo čitanje, to je smanjeno sa 3,4, smanjeno je na 3%. Dakle slušali ste što se je govorilo u ovoj sabornici. Jeste čuli danas od koga iz oporbenih klubova da je to spomenuo? Niste imali priliku čuti. bilo bi dobro da su rekli, je, mi bi to smanjili na 2, 2,5% ali oni čak se nisu ni potrudili ni da to kažu. Mirovine po posebnim propisima, gledajte kolegice i kolege, nije se dobro nabacivati sa podacima osobito kad su hrvatski branitelji u pitanju. Ja sam o toj temi puno, puno puta govorio u ovoj sabornici kao zastupnik i kao ministar i naprosto smatram da oni koji su bili u obrani domovine, jedni od njih su i stradali, mi smo ovdje u ovom Domu donijeli Zakon o pravima hrvatskih branitelja mi smo to definirali. Nije to nitko na ulici napravio, nije to nikakva braniteljska udruga napravila ali gledajte kolegice i kolege, ti ljudi su radili prije umirovljenja, nisu oni bez dana radnog staža došli i dobili tu mirovinu. Mi smo rekli da njihova mirovina postotno mora iznositi najmanje od tog i tog iznosa. Ali ono recimo kad bi se izračunavalo što bi dobili što su radili, onda kompletan trošak ove njihove mirovine pod posebnim propisima ne pada na račun državnog proračuna nego i oni ostvaruju dio na ovu generacijski solidarnost kao štednju u I. stupu. To je činjenica jer gledajte, dakle, vi kad imate hrvatske branitelje, dakle njih ima 71 000 po posebnim propisima, prosječno imaju preko 18 g. i 8 mj. staža i ukupan iznos ovih 5 milijardi i 600 ili koliko je već, 5 milijardi i 500 u 2017., a u 2018. će dobiti nešto malo više, dakle na trošak samo mirovina nego jedan dio ide iz državnog proračuna a jedan dio spada .../Govornik se ne razumije./... nisu to basnoslovni visoki iznosi. Dakle, svi ovi koji imaju mirovine po posebnim propisima, ukupan iznos je 5,4 milijarde bio u 2017. u 2017. ili za prvih 6 mj. 2018., 2 milijarde 886 milijuna. Ili hoćemo govoriti o zastupnicima u Hrvatskom saboru? Rješenje za mirovinu zastupnika u Hrvatskom saboru u ovom trenutku je negdje 8 900 ili 9 000 kuna, to je rješenje za mirovinu zastupnika u Hrvatskom saboru, da i to skinemo glorifikaciju oko toga. Kaže netko SDP je ukinuo, da, ukinuo je, to je bila njihova politička odluka ali svi zastupnici ovdje koji su u nekoliko saziva se nisu slagali s tim da netko nakon jednog ili dva dana provedenog Saboru, ima pravo na mirovinu. Ja mislim da će vam to svi reć i ne jedanputa to je za ovom govornicom rečeno ali pogledajte koliko imate zastupnika, nemate ih nekoliko tisuća, imate ih zastupnika dakle saborski zastupnici, njih imate 500 i još nešto i kad uzmete mirovine HAZU-a, to je. Imate 13 000 onih koji temeljem naslijeđenih prava iz II. Svjetskog rata imaju mirovine ali ponavljam, to će biti u 2018. godini 5 milijardi i 800 u odnosu na 38, 38,5 milijardi koliko će biti ukupan trošak mirovina, i računajte da prosječan radni staž saborskih zastupnika i članova Vlade, koji koriste ovu mirovinu po posebnih propisima je 32,5 godine, dakle, nisu ti ljudi otišli u mirovinu sa godinu ili godinu i pol To naprosto radi činjenica i radi istine, jer jedino na takav način, ako ćemo govoriti, onda ćemo rješavati probleme. Druga stvar, ove mirovine imaju svoje dodatke, i točno se zna kad su ti dodaci uvećani, jedina prava mirovinska reforma je provedena 2008. godine, sa jasnim dodacima, ispravljanjem nepravdi. Ono što se radilo 2002. godine, je bio dodatak na ono što se radio 1999., a 2012. jedna je bila politička šminka šminka da se ubere 4,5 milijarde iz drugog stupnja mirovinskoga, da se prebaci u proračun i da se na takav način pošalje ljepša slika o proračunskom deficitu, i to je naprosto činjenica. Dakle, dobro je da smo omogućili svima onima koji su 2002. godine, jednostavno zbog toga što su rođeni neke godine, rekli smo i vi morate ići obavezno u prvi i drugi stup mirovinskog, dobro je što ime je Vlada i Ministarstvo ovim Prijedlogom Zakona dala mogućnost da biraju, hoće bit samo u prvom stupu, hoće bit u prvom i drugom stupu, dobro je što nismo diskreditirali, nismo oštetili one koji će ostati u drugom stupu, nego smo naprosto akceptirali njihov mirovinski staž do 2002. godine sa jednim jednim dodatkom, a od 2002. godine kad su ušli u drugi stup sa drugim dodatkom, onda smo akceptirali da oni praktički ¾ doprinosa su također uplaćivali u prvi stup mirovinskog, i mislim da je to dobro, i kasnije uz ove promjene o kojima ćemo govoriti u drugom setu Zakona, i ako gledamo cjelovito .../Govornik se ne razumije./..., možda bi bilo dobro da smo danas objedinili ovu raspravu, ali nažalost oni koji nisu pročitali ove Zakone, nisu shvatili naš zahtjev zašto želimo to objediniti, jer da sad uz ovo što sam rekao, govorimo o promjenama koje će biti u drugom stupu, onda bi hrvatski građani dobili jednu cjelovitu sliku i sve vjerojatno bi drugačije gledali na to. Al dobro, ponovit ćemo mi to u drugoj raspravi, jer naprosto neistinama, netočnim podacima, jedino može ići, ovoga, kao argument istina i podaci, jer gledajte kolegice i kolege, nisu to podaci ekskluzivno pravo HDZ-a, svatko tko uđe na web stranicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, da si malo truda, sve ove podatke može pročitati i može vidjeti, ovoga, zašto je to išlo. I sada dozvolite mi samo, s obzirom da vrijeme lagano trči, da se osvrnem još na neke stvari. Dakle, već sam rekao dobra je ideja, ali nju treba reći i zašto. Vi se dobro sjećate, osobito u godinama inflacije, kad je majka otišla, ili otac, ali najčešće je to bila majka, na drugih 6 mjeseci porodiljnog, nekada je razlika njene plaće i onoga što bi dobivala da radi, bila 1x5, 1x6 ili 1x10 čak zbog inflacije, i zato ovaj dodatak od 6 mjeseci na svako dijete po odlasku u mirovinu ili kao što je ministar rekao to je u prosjeku negdje oko 2% povećanje mirovine, jer naprosto vrednovanje i pokazivanje, i druga stvar, ovdje naprosto, ja to osobno kažem, ali mislim da i ostali tako promišljaju u Vladi, ovo je jedna mjera koja je otvorena. Kako se budu povećavale financijske mogućnosti proračuna, ovo je jedna demografska mjera, koja može se isto tako i proširivat, al bitno da se prepoznata, da je stavljena u Zakon. Također, još jedna mjera o kojoj sam, iskreno govoreći očekivao, da će biti danas puno prijepora i rasprave, to je ova 70-30 ili 30-70. koristi u .../Govornik se ne razumije./... trenutku povoljniji za umirovljenika. I po meni je to ključno, jer gledajte, to je nešto, ajde koristit ću termin koji smo koristili sve ove godine, to je ključna, ključna referentna veličina za indeksaciju mirovina. To je ključna veličina za povećanje mirovina u sljedećem periodu, jer mi mimo toga ne možemo povećati mirovine, ne može meni .../Govornik se ne razumije./... doć', ja ću povećat mirovine li bilo kome, nego naprosto mi usvajanjem ovog Zakona i ove mjere 70-30 odnosno 30-70, definiramo put kako će rast mirovine u sljedećem razdoblju. Jel tko danas ministre, raspravljao o tome? Jel vam to tko spomenuo? To vrlo malo ljudi govori, ali po meni ključna stvar, zato ove bitne stvari koje utječu na budućnost itekako treba spominjati, jer ako ih ne spominjemo mi ovdje deset puta, građani neće znati za njih. Neće ih naprosto akceptirat. Sljedeću stvar, o njoj sam govorio u prvom čitanju, o njoj sam govorio u replici i reći ću i sada. 248000 naših sugrađana koji imaju mirovinu ispod mirovine. Prvo, to nije socijalna kategorija, to je stečeno pravo. Sticajem okolnosti imali su takvu plaću kakvu imaju, oni su temeljem toga zaradili mirovinu, i ova Vlada njima daje pravo za toliko i toliko postotno povećanje. I to naprosto gledat, treba gledati na takav način, daj Bože, da se u nekom budućem vremenu steknu uvjeti da ovaj posao ne bude veći, ja mislim tko god bude bio ministar, da će biti presretan ako mu taj % bude predložio, ali ključna stvar je da je netko otvorio to pitanje, to je bitna stvar, jer mogao je svatko prije donesti istu takvu odluku, nitko mu ne bi rekao da radi nešto krivo. A, dakle, to je prepoznavanje problema. I najveća vrijednost ove reforme je upravo to. Uvijek možemo raspravljati o nekim stvarima, ali imaju nekakve činjenice koje su naprosto prepoznate i kao takve su pretočene u Zakon, i ja bi bio presretan da je danas u ime Klubova bilo sijaset rasprava upravo o tome, ja bi ovako, ja bi onako, a još bi sretniji bio, kad je bila rasprava o državnom proračunu, da je netko u svojoj raspravi o proračunu to spomenuo ili da onih 180 i kol'ko je amandmana bilo u kojima se raspravljalo u petak, da se stajalo da netko predlaže da se s neke pozicije skine i da se stavi na poziciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, da bi se davala silna povećanja o kojima ste danas slušali, jer vi povećanje, ako ne osigurate novce, ne možete dati. Također, ono što treba pozdraviti je povećanje osnovice za novčanu naknadu kod tjelesnog oštećenja za 15%, isto tako ono što ste rekli i i konstatirali sa kolegicom Lukačić osobe sa Downovim sindromom, dobro da smo ih uvrstili. I opet će biti prigovora, netko će reći trebao je ovakav, trebao je onakav. Ali dobit prepoznavanje jednog problema iz života i to je kvaliteta ovog zakona. ne razumije./... fondove namjerno nisam dotakao jer o njima ću govoriti u drugom paketu zakona. Klub HDZ-a će podržati ova tri zakona. Pokušao sam obrazložiti i elaborirati zašto ćemo ih podržati. Također za razliku od ovdje koji su došli pročitati neke govore koje im je netko napisao pa su počeli i prozivati pokušali smo argumentirati kakva je situacija u državi i zašto je to ovako. A sve sam to potkrijepio sa proračunom koji smo usvojili jučer jer to naprosto ukazuje na ozbiljnost i vašeg ministarstva i HZMO-a i Vlade RH koja je naprosto svjesna

Hvala i vama. Gospodin Stjepan Čuraj je na redu ispred Kluba zastupnika HNS-a. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Konačni prijedlog zakona u drugom čitanju, imali smo zadnjih pa skoro 6 mjeseci puno prilike svašta čuti i medijskih najava, nacrta, prijedloga prvih, prvog čitanja i mislim, ja sam to rekao i u replici zbilja da je uz ministra Gorana Marića zapravo ministar Pavić pokazao izuzetnu dozu i fleksibilnosti, neisključivosti i to u krajnjoj liniji možemo samo promatrati sa ovim konačnim dijelom kada ga usporedimo sa onim što su bile prve namjere i intencije. Ono što sam rekao u replici zapravo nešto je trebalo napraviti. Zašto se nije radnije? Pa zato što je uvijek ova tema vrući krumpir jer nema tog čarobnog štapića, nema te vreće bez dna u kojima mi možemo ispraviti sve nepravde koje su, nelogičnosti koje su bile rezultat niza, niza godina, ajmo reći neke nedugoročne, nedugoročnog promišljanja. Jer mi danas imamo omjer 1:1,27, da bi iole bilo koji sustav osiguranja, kad govorimo o osiguranju, bio funkcionalan mora biti 1:3. Zato mi Zato mi ovaj nepovoljni omjer financiramo iz proračuna, 17 milijardi, 18 milijardi, sve više i više. I mi moramo biti svjesni da ono najmanje moguće postotno opterećenje dakle to kad gledate kao odmak na nekom dugom pravcu a tako treba promatrati. Dakle ako ovdje pomaknemo se za milimetar, nakon 10 metara to nije milimetar, to su već bliže metru a to je upravo ovo. Da nekome povećamo mirovinu za 100 kuna, to se mjeri u milijardama i tu je onda problem. Nije zato što netko ne želi, nego zato što su mogućnosti takve kakve jesu. Zašto imamo tako? Mi imamo 20% umirovljenika koji imaju 40 i više posto, sadašnjih, imaju 40 ili više godina staža. Oni imaju 70% plaćeno, znači imaju donekle neka minimalna pristojna sredstva za neki život, ne kažem da imaju dovoljno ali kada ih usporedimo sa onima koji imaju po tisuću, dvije tisuće ili 2,5 tisuće, 2,700, pa čak i 3 tisuće kuna sa ajmo reći ostvarenim uvjetima starosne mirovine ili prijevremene odnosno, to naravno da nije dovoljno. Zašto je tako? Pa zato što smo '90.-tih, '97., '94. poumirovljivali sve živo i ne živo, preuzimanja, srkb, sva poduzeća koja su bila u poteškoćama mi smo prebacivali ljude u mirovinu i ljudi većinom zdravi u ne tako poznim godinama su postajali umirovljenici. Najveći prijepor koji sada od svih onih, prvi je prijepor bio naravno dodatak, država ti nešto daje, promijenio se način izračuna, nije se više uzimao cjelokupni staž, odnosno pardon nije se više uzimalo od najpovoljnijih 10 godina nego se krenulo na cjelokupni staž i tu je država to prepoznala da treba nadoknaditi, u početku sa nekoliko posto, na kraju je to došlo do 2010. ako se ne varam na dvije 27% i tako je ostalo praktički svima ali donijelo je istovremeno zakon koji se nije mijenjao sve do danas i ovoga prijedloga, pazite sve do danas kada je došlo 5 do 12 kada već imamo 36 strojovođa koji imaju manju mirovinu samo zbog ovakvog zakona kakav je na snazi jer su 62, odnosno jer su po po beneficiranom radnom stažu ostvarili uvjete za otići u mirovinu iz oba stupa a '62. godište su i oni za razliku od njegovog kolege koji je imao ranije mirovinu godinu dana je dobio 600, 700 kuna manju mirovinu. I to je ono zašto se krenulo, to je ta nepravda koju smo mi ovdje početkom godine signalizirali i to je ono što je dobro. I tu se zahvaljujem i radnoj skupini na izvrsnoj suradnji i na prihvaćanju upravo izmjene i tog načina obračunavanja dakle da sad imamo zbilja izbor jer naš uvijek je stav bio HNS-a da ostavimo ljudima na izbor da si sami promisle šta je njima pametnije, prebaciti sve u prvi stup i prebaciti svoju štednju iz drugog stupa ali to nije klasična štednja da se razumijemo, to je mirovinska štednja, to nisu njihovi novci kao takvi svi da ih oni raspolažu. U prvi stup je ustvari 27% ili prema ovom prijedlogu koji je na kraju i prihvaćen da se oni koji ostaju srazmjerno im se računa tih 27% na ono što su uplaćivali u prvi stup, odnosno 15% kada to obračunamo to je onda na ukupni iznos 20,25%. I pošteno. I naravno uz ono što će biti u slijedećem paketu zakona smo još predložili i ja osobno ću se zalagati da se to i poveća, još jednokratna isplata za one sve koji idu iz II. stupa, sada predlažemo 15, ja se nadam da ćemo uspjet dogovoriti da bude možda i 20. To je osnova, to je ono što je ono, što bi dočekalo već naše umirovljenice moguće koje idu u prijevremenu mirovinu iduće već godine. Time izbjegavamo i sve ove postojeće koji su morali otići, izravnavamo ih i mogu u roku odnosno mogu podnijeti zahtjev koji se mora prema ovom zakonu riješiti u roku od 90 od 90 dana. Znači oni, kad stupi zakon na snagu, podnesu i najkasnije u 3. mj. dobiju tu mirovinu iz oba stupa i sve ono njihovo, mora naravno vremena proć što je bilo, otišlo u mod, vjerojatno ste onda prebacuje i u proračun i nastavlja se dalje. Dakle, mislim da ovdje se spominje i usklađivanje sa Zakonom o udomiteljstvu koji se nadam da će biti prihvaćen i s naše strane prihvaćanjem amandmana jer sigurno da to kao zanimanje ima impakte na sami mirovinski sustav. mirovinski sustav. Apsolutno pozdravljamo, kategorija dodanog staža za izračun visine mirovine roditelju odnosno majci ili posvojiteljici na za 6 mj., naravno to ne znači da to do uvjeta, nego nakon stjecanja uvjeta jer mislim da je to nešto što je barem ajmo reći, kako je ministar rekao, 2% će značiti više koliko toliko ali barem će sigurno doprinijeti onom i osjećaju da ova država brine i u tom demografskom aspektu. Nadalje, kada govorimo o ova prva tri paketa, pogotovo Zakon o mirovinskom osiguranju, mi ovdje imamo ono što je izazvalo još možda najviše bure u javnosti, to je ona čuvena dobna granica. Dobna granica koja je utvrđena prije niz godina, ako se ne varam 2014. ili me ispravite, Dakle, nije novo, ono što je novo da se ona pomiče prema ovom zadnjem, za pet godina ranije, dakle da ne 2038. nego 2033. Zašto? Mislim da je iz prvotnog djela što sam rekao, vrlo nego jasno da imamo nepovoljni omjer, da imamo nesrazmjer i da možemo to postaviti na ovakav način. Ajmo ljudima koji žele raditi, omogućiti zakonski da oni to mogu. Ljudi koji imaju i stječu uvjete ali to moram sad jasno reći jer ovdje sad svi govorimo o nekoj penalizaciji .../Govornik se ne razumije./... tko god ispuni uvjete kao dugogodišnji osiguranik, znači i godine i staž, za njega nema nikakvih penalizacija niti nikakve obaveze da radi do 67 g. Tko ima

da to je ili-ili odnosno i-i, ali oni koji su imali, znači nema govora kad netko ne dobije 60 g. života i 41 g. staža da će ga ista penalizirati ali ga se može nagraditi. I ako se ja ne varam po prijedlogu, za svaki mjesec kasnijeg odlaska u mirovinu od navršene dobi propisane za stjecanje prava na starosnu mirovinu, oni koji imaju 35, povećava se faktor sa 0,15 na 0,34 po mjesecu, dakle bonifikacija. Destimulacija, zašto? Ministar je objasnio, mnoge zemlje odustaju od prijevremene starosne mirovine, znači odustaju, to nije mirovina da te netko tjera kad ispuniš uvjete, to je zbog zdravstvenih razloga ako je takvih. To je tržište rada. Ne možemo mi, i to je opet ista greška, znači mi ne smijemo ispravljati nepravde, sad malo neka konverzacija sa mnom i g. Hrelja da moraju otići ali nemaju više firme, znači mi ne smijemo mirovinskim sustavom raditi istu pogrešku iz 90-tih, nije bilo firme, jamo ih u mirovinu staviti. Pa zato imamo ovakav problem. Ne smijemo miješati kruške i jabuke jer stanje na tržištu tako da ljudi ostaju bez posla sa 60 g., imaju firme, ajmo mi njih u mirovinu bez penalizacije. Pa ćemo tako najbolje riješiti problem, pod tepih i država nek plaća. A oni koji su radili i koji su uplaćivali, a tko vas šljivi, imat ćete ista prava. A koja je razlika? Ako je netko zbilja radio 41 g. i više sa 65 g. života, pa ne može on biti u istoj poziciji kao i onaj koji je radio manje jer je više uplaćivao, više uplata, veća mirovina. I danas je problem zato što imamo samo takvih 20%. ali moramo imati one socijalne kriterije, to se slažemo. To moramo imati ali to ne ide onda u fazu mirovinskog, to ja uvijek cijelo vrijeme govorim, odvojimo naknade od mirovina pogotovo braniteljske. Ja sam tu apsolutno protiv, ne mogu imat branitelji mirovinu samo zato što su branitelji, mogu imati naknadu i mirovinu onoliko koliko su radili. Ako im priznamo, izračunajte mirovinu po stažu a dajte im naknadu kao branitelju i odvojimo, i nek imaju više. Jer zašto? Zato što onaj koji je radio ka branitelj 30 g., 40 ali nije imao veliku plaću mu je povoljniji izračun da uzme po posebnom propisu mirovinu, recimo, ili općem nego ovi koji su nisu imali, na kraju dođu da izjednače na onog tko je imao 5 g. staža, imaju istu mirovinu kao branitelj koji je imao i 35 g. staža. Pa nema tu pravednosti. To mi ne može nitko reći. Smanjuje se, to sam već i pozdravio, za linearno umanjenje na 0,3 za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu prije ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu, znači sa onih propisanih 20,6 ili koliko već na 18% po godini do maksimalno 18, ili 24, sada ne znam točno izračun znači tu se ipak malo išlo ublažiti tu penalizaciju što sigurno je za, ali to opet moram napomenut ne odnosi se na koji imaju staž, koji imaju 41 godinu staža ne, to apsolutno mora biti jasno. Dakle, apsolutno što je još dobro, kada govorimo o stanju na tržištu rada i što omogućujemo da zaposlenici, a pogotovo kada govorimo o zaposlenicima u državnim službama i javnom sektoru mogu ostat radit, em duže do 67 jer zašto ako su zdravi naravno zato što imaju veće plaće nego što će im biti mirovine to je tako jasno, ali mogu ostati i oni svi koji odu u mirovinu i na tržištu rada i poslije, na pola radnog vremena, uz punu mirovinu i plaću za pola radnog vremena ili na puno radno vrijeme uz pola mirovine. Time ćemo direktno utjecati na tržište rada na ponudu i potražnju odnosno prije svega na ponudu, ali i omogućit ljudima da izaberu ak se osjećaju dobro, ako rade poso koji vole, ako mogu to radit, pa ona im omogućavamo i ako doprinose, onda im to i omogućavamo. Tu je stvar izvora, a opet nikoga se ne kažnjava. I zato te stvari koje neko će radit do 67 godine radit do smrti to su iznimni slučajevi jer oni mogu otići u prijevremenu kad steknu uvjete, a opet kažem ima puno onih koji žele ostati na tržištu rada. Znači povećanje najniže mirovine apsolutno pozdravljamo 3,13%, kolega Šuker je govorio o indeksaciji odnosno usklađivanju mirovina dakle kao stope promjene indeksa potrošačkih cijena i indeksa rasta plaća u prethodnom polugodištu, znači vrlo ako je za određeni broj postotka da li zbog inflacije prije svega su rasle potrošačke cijene i plaće onda se uzima model za taj postotni ukupni zbroj odnosno 70 i 30 kao omjer uzima se 70% onoga što je povoljnije od tog dvoje, znači ako su više rasle potrošačke cijene onda će bit 70% i 30% plaće ili ako su više rasle plaće, indeks rasta plaća u prethodnom onda će se uzimat 70% tog iznosa i to bi trebalo rezultirati kvalitetnijem, pravednijem povećanju i usklađivanju mirovina jer naravno kao što znamo nešto što je bilo od prije 30 godina ko je imao mirovinu tada ili prije 15 godina za te iste novce danas ne bi mogao kupiti ni pola stvari koje je onda mogao i to je ono što nam govori u krajnjoj liniji i sama prosječna plaća, minimalna plaća kad gledamo 2002. godinu minimalna plaća je bila 1.800 kuna, a prosječna plaća 3.700 danas je to sve duplo. Odnosno minimalna plaća nije, ali prosječna hvala bogu je i treba biti i još i više. Tako da apsolutno prije je bilo 50 50 da će ovo biti in favorem odnosno naših postojećih i svih onih koji budu išli u mirovinu. Kontrolni pregled korisnika invalidske mirovine sigurno će dovesti najkasnije 6 mjeseci prije ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu kako se ne bi više događalo da redoviti kontrolni pregled korisnicima invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad nastale zbog bolesti određuje s nekim datumom nakon što je korisnik po službenoj dužnosti već preveden u starosnu mirovinu, dakle tu malo jedan pravedniji, pravedniji dio da prije bilo kakvog uvjeta za starosnu mirovinu se mora otići utvrdit kako ne bi bilo naknada, naknadnih rješenja. I za kraj sigurno ono što sam već sam već napomenio da je dobro što kod zakona o dodatku i s time ću i završiti, mislim da mi s ovakvim prijedlogom nećemo odnosno neki prvotni koji su se pojavili nećemo generirati neku dugoročnu obvezu, koji je bio čak i oko 110 milijardi kuna do 2040. Drugi stup se zadržava njegova atraktivnost, njegov smisao kroz tržište kapitala investicijski, privatizacijski potencijal, naravno i samo održivost javnog sustava i mislim da sigurno ovim dodatkom ćemo učiniti taj drugi stup i onim sljedećim paketom izmjena koje činimo, paketom zakona gdje izmjene činimo ovaj u tim područjima obveznih mirovinskih i dobrovoljnih i mirovinskog osiguravajućeg društva da taj drugi stup će imati ne samo ulogu u osiguranju mirovine, veće mirovine, kvalitetnijih, kvalitetnijih mirovina i kod indeksacija i te drugog stupa gdje sad opet radimo obrnuto nego ono što smo radili prema ZOMU mi slobodno oslobađamo jedan veliki gospodarski potencijal jer sada, hvala bogu, više neće biti najlakše staviti na državne obveznice gdje su najveći prinosi, troškovi zaduživanja se smanjuju, bonitet raste, kreditni rejtinzi zemlje rastu, to su sve efekti efekti porezne politike i fiskalne politike ove Vlade praktički i onoga što je započeto i prije i mi sada moramo se okrenuti ulaganju i napokon tih sredstava na tržište gdje će se stvoriti jedan sigurno multiplikativni efekt da više oslobođenje novaca u gospodarske, u gospodarske subjekte u investicije pa u krajnjoj liniji i onome starta pošto smo pričali o tome da ćemo imati vremena i slijedećem odgovorit će omogućiti stvaranje novih radnih mjesta, povećavanje potrošnje i rezultirati konačno povećavanjem BDP-a, zbog ovoga što ovdje radimo danas. I to je jedan dio, ali rješenje konačno ne može biti samo na mirovinskoj reformi jer moraju biti veći, veći broj zaposlenih, veće plaće kako bi onda i sustav bio održiv. Pogotovo ovaj sustav međugeneracijske solidarnosti i to je sustav. Mi kao što ne možemo samo riješit ništa poreznom politikom i reformom porezne politike tako ne možemo ni sve probleme riješiti ni ovim mirovinskim gdje su se puno toga stvari stajale, stavljale pod tepih. I ovakvim načinom razmišljanja sve gurni na proračun, samo kupuj socijalni mir nas je doveo ovdje gdje jesmo. I moramo imati održivi sustav porezni, mirovinski svaki drugi koji je samoopstojeći koji moramo dati ljudima priliku da žive pošteno i od svoje plaće, a sutra i od svoje mirovine mislim da smo ovdje na dobrom pragu. Naravno da kad god se krene nešto radit da je status quo uvijek ljudima najbolji onda uvijek kako mi kažemo 3 neko kaže 5, mi kažemo 100 neko kaže 200, a to a to što nije prije ništa napravljeno nema veze. Znači takav način razmišljanja, znači ono mi kažemo dati ćemo 6 mjeseci staža svim majkama, netko kaže ne trebate dati dvije godine, trebate dati godinu, a zašto to niste ranije napravili, pa ne, nema veze i tako možemo unaprijed naći prigovor na svaki mogući prijedlog, svi dobri prijedlozi koji dolaze, uvijek može biti prijedlozi, uvijek može biti više, uvijek možemo dati više, uvijek netko može više, netko tko brine o tim ljudima, a ne oni koji to svrstavaju u okvirne, u mogućnosti i okvire koji su zadani jel to je ono zapravo s čime smo ograničeni, ja mislim da nema nikoga ovdje tko ne želi što veću mirovinu našim umirovljenicima. Zahvaljujem. I klub HNS naravno podržati će ovaj Zakon. **Radin, na jedno kratko vrijeme prekinuti sa iznošenjem stavova klubova i prijeći na prijave za iznošenje

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege,

(Nezavisni)** Idemo dalje sa klubovima. Sada je na redu gospodin Tomislav Žagar ispred kluba Nezavisnih zastupnika odnosno u ime kluba Nezavisnih zastupnika. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče HS-a. Uvaženi predstavnici Vlade, kolegice, kolege, poštovani predstavnici Sindikata, evo nastaviti ću o ovoj kratkoj raspravi, osvrnuti se na one stvari koje nam se iz opozicije čine bitnim za spomenuti jer ovdje je bilo prigovora kako opozicija ne govori ono što je dobro u ovom Zakonu. Naravno da nećemo ne treba posebno isticati, to su kolege iz pozicije ovdje istaknuli da postoje dobre stvari u ovoj poreznoj reformi, te ćemo stvari same po sebi i podržati, međutim postoje stvari koje ne možemo podržati i to je onda problematično. nas su na ulasku u Sabor dočekali Sindikati, ovdje su njihovi zahtjevi, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata. sindikata. Oni su nama dostavili svoje amandmane koje ćemo mi kao Klub podržati i dostavit ćemo ih Vladi, pa eto Vladi prilike da ako usvoji te amandmane, da onda mi podržimo i ovu reformu. A sad je naravno red reći što u toj reformi je nama problematično i na koji način mi možda vidimo da bi se to trebalo riješiti. Ali prije svega valja ponoviti da princip međugeneracijske solidarnosti više nije ono što bi trebao biti, ne samo danas nije, već dugo nije, mogli bi ga čak nazvati da je ovo više sad preraslo i u princip porezne solidarnosti jer, kao što su i prethodnici rekli, a vidjeli smo i prilikom rebalansa proračuna za ovu godinu, i usvajanja proračuna za iduću godinu, nedostaje, doprinosima se uprihodi 21 milijarda, 17 ili 18 ili koliko milijardi nedostaje, i to ide onda iz poreznih prihoda, i naravno da onda Vlada sužava sebi prostor za one politike ili financiranje onih politika koje je zacrtala u programu, i na taj način usmjerava sredstva u mirovine, koje opet nisu na zadovoljavajućoj razini, i upravo zato idemo sad sa ovom, Vlada ide s ovom reformom. Što se tiče proračuna, u to nas je uvjeravao i Premijer, i ministar, i glavna okosnica i čitave politike je održavanje deficita u granicama, ajde to možemo i pozdraviti, međutim ova porezna reforma krije u sebi jednu opasnost, koja možda sad nije vidljiva, ali bi, pardon, mirovinska reforma, krivo sam rekao. Ova mirovinska reforma krije jednu opasnost koja će možda za 5, 10 godina se aktivirati, i upravo ono što Vlada sad najavljuje kao glavnu smjernicu smanjenje deficita, bi mogao eksplodirati i povećati deficit. Inače, ministar je to rekao u svom uvodnom izlaganju, da nije to ni jednostavno, nije lako biti ministar rada i mirovinskog sustava, i uhvatit se u koštac sa ovakvom mirovinskom jer ovaj sustav, možemo ga zvati solidarnim sustavom, ali ne mora biti nužno pravedan. Ja ću vam sad iznest dva primjera, jer su me ljudi zamolila da ih iznesem. Prvi primjer je obiteljska mirovina koju nasljeđuje udovica, ako i ona sama ima određeni mirovinski staž ili ovako kažemo supružnici, primjer je stvaran, supružnici imaju zajedno 73 godine radnog staža. Nakon smrti jednog od, zapravo udovica može birati hoće li svoju mirovinu, ili hoće uzeti 70% suprugove mirovine. I to je sa stajališta financija, zapravo sa stajališta toga da ne možemo trošit više nego što imamo, objektivno tako. No je li to pravedno? Ona je zaradila svoju mirovinu, ona se svoje mirovine mora odreći. U isto vrijeme, druga supružnica koja nije nikad radila, ima isti model, i ona bira 70% suprugove, ali ničega se ne odriče. Dakle, ovo je solidarno, ali nikako nije pošteno. Drugi primjer je vezano za mirovine, tako zvane povlaštene i po posebnim propisima, djelatnih vojnih osoba, policajaca, vojnika. Evo, u slučaju policajaca, čovjek koji i prema dva specijalna Zakona koja umanjuje njegovu mirovinu, ako mu mirovina iznosi iznad 4000 kuna, po posebnom Zakonu o smanjivanju mirovina, njega će zahvatiti te škare pa će mu smanjiti mirovinu za 10% i njegova mirovina će doći na 3700 i nešto kuna, ako je recimo 4200 prema izračunu sa onim umanjenjem. Dok u isto vrijeme, policajac koji, čija mirovina je izračunata na 3999 kuna, njemu će ta mirovina ostat'. Dakle, ovdje se isto radi o jednom sustavu koji nije najpravedniji, međutim matematički se to tako postavi pa onda se primjenjuje Zakon, ne vidi pojedinačne slučajeve, nego opće E sad da krenemo na konkretne stvari, a vezane su kao primjedba na ovu mirovinsku reformu. Prva okosnica ove mirovinske reforme je kasnije umirovljenje i veća penalizacija ranijeg umirovljenja. Ovdje nas posebno smeta što je dijalog sa Sindikatima, kako oni tvrde izostao, trebali ste sa Sindikatima razgovarati duže, razgovarati bolje i trebali ste donesti rješenja. Ako je ovo pitanje kreditnog rejtinga Republike Hrvatske, dakle implementacije Direktiva Europske unije, ako je to nužno i zbog uvođenja EUR-a i zbog svega onoga, to se mora jasno ljudima reći. Međutim, ovako ispadne da se sa Sindikatima nije dovoljno pregovaralo, jer ono što se ovim zakonskim sad prijedlogom nudi je, duži, duži rad, a uz ovakvu razinu plaća u Republici Hrvatskoj, čini mi se da, da kad bi produžili svoj rad da ljudi rade duže i da 100 godina ne bi, ne bi ostvarili adekvatne mirovine. I druga okosnica ove reforme koja je nama, isto nam je sporna, je reforma drugog stupa kroz uvođenje opcije vraćanja u prvi stup. No, vratimo se sad ponovo na prvi dio, to je kasnije umirovljenje i veća penalizacija ranijeg umirovljenja. Što novi paket koji vi predlažete donosi? On skraćuje prijelazno razdoblje tako da se dob umirovljenja za žene od 67 godina, jednako kao i za muškarce, stupa već 2031. umjesto kako je bilo prije predviđeno 2038., s tim što se, redovita starosna mirovina žena je bila i predviđena dosadašnjim povećanjem po 3 mjeseca, kako bi se 2030.-te, izjednačila sa muškarcima na 65 godina, ali sad vidimo da je jedinstvena dob biti 67 godina do 2031. godine. Zatim poticaji za nastavak rada osoba starijih od 65 godina i više s minimalno 35 godina radnog staža povećava se na 0,34% na mjesec, 4,08% godišnje a osobe koje imaju 41 godinu radnog staža mogu u punu starosnu mirovinu bez penala sa napunjenih 62 godine. Ova mjera je u redu. Međutim onda imamo prijelazno razdoblje koje se skraćuje tako da uvjet od 60 godina starosti i 35 godina staža za rano umirovljenje vrijedi od 2027. a uvjet a uvjet 62 godine i 35 godina od 2031. do penalizacije ranog umirovljenja ide linearno po 0,34% za svaki mjesec ranog umirovljenja. Ono što možemo staviti na jednu stranu koja je i razlog ovakvih mjera je da je stanovništvo sve starije, da naši mladi nažalost napuštaju ovu zemlju, da imamo sve manje radne snage a zapravo i nedostajati će nam radne snage. I mi nemamo puno izbora. Međutim, je li moguće da se to ne može komunicirati sa sindikatima? I je li to doista točno ako se uspoređujemo sa zemljama u okruženju da mi, da je kod nas ta dužina radnog staža među najkraćima. Ali moramo uzeti, mi ne možemo gledati samo dužinu radnog staža, moramo uzeti naravno i razinu plaća a onda i razinu mirovina. Druga točka koju ste vi naveli a koja je nama sporna je opcija vraćanja u prvi stup. Možda u replici nisam, ministar me malo da kažem prekorio pa je rekao da nisam čitao zakon. Ministre, ja kao zastupnik u Saboru sa svojim kolegicama i kolegama imam pravo pitati, možda neke stvari i ne razumijem ali molim vas da na njih odgovorite, nemojte nas kuditi ako neke stvari ne razumijemo. Ali kako ja razumijem sad ovo. Nije ovo izum ove Vlade. Spomenuo je kolega Šuker, malo je on to nekako čudno mi rekao da je 2012. to bilo samo u funkciji punjenja proračuna. A šta ovo nije u funkciji proračuna onda? Znači ovdje se uvodi ovaj dodatak i za one koji su rođeni '62. i kasnije, koji su mogli birati između prvog i drugog stupa u odnosu na ono što je bilo prije kada je Vlada Zorana Milanovića donijela za one koji nisu mogli birati. Prije je premijer Sanader donio za one zbog rastezanja sa 10 najpovoljnijih godina na čitavo razdoblje da '98. Ustavni sud je donio za one nepravde prije. Dakle uvijek neka Vlada ispravlja određene je li to dobro zvati reformom ili nije to je druga stvar ali pretpostavimo da je ovaj dodatak dobar i vi ste dobro rekli on će onim osobama koje će zajedno u kombiniranu mirovinu prvog i drugog stupa bi imali daleko manju nego što će imati uz ovaj dodatak. I oni imaju izbor vi kažete, to je u redu, ali opet ostaje činjenica da unatoč njihovom izboru se njihov novac, ide i direktno vraća u državni proračun. I nije to, nećemo to nazvati nacionalizacijom, nije ni to problem iako država preuzima na sebe odgovornost da njima isplaćuje mirovine do kraja njihovog života. Ali šta je problem? Mi nemamo točku, mi nemamo nekakvu točku gdje kažemo do tada ćemo to raditi a nakon te točke više to neće biti potrebno jer će razina kombinirane mirovine biti veća od mirovine koju bi ostvarili uz dodatak. A onda zadiremo u sve druge politike, onda mi zapravo kažemo a kada će gospodarstvo ove zemlje živnuti? Mi imamo proračun, kažemo stopa, sada je rast BDP-a 2,9%, planiramo da će biti manji ali to nisu dobre poruke. Poruka Vlade bi trebala biti da će gospodarstvo u idućim godinama u nekakvom, ako uzmemo u obzir i neku strategiju rasti tako da će se ovaj drugi stup ili sustav individualne kapitalizirane štednje zaživjeti, da će početi djelovati. I onda vi tu malo možda da umirite i javnost, možda da to zgodno zvuči kažete povećati ćemo pola posto do 2020., izdvajanja za drugi obavezni stup a 1% do 2022. I ja sad, naravno da ne mogu razumjeti po kojoj ste vi to logici i matematici napravili. Proračun se donosi za iduću godinu sa projekcijama za dvije godine a ovo su ozbiljne stvari koje se donose za drugi, za dugi ili duži period. Ono što je glavna zamjerka, ponavljamo, razgovor sa sindikatima jer sindikati kad su rekli čak da će najaviti, najavili su referendum, postoje, po mom mišljenju postoje stvari koje bi se automatski trebale slati na referendum, ovo se tiče svih građana, hoće li raditi do 67 godine ili kraće i hoće li im to povećati mirovine ako im povećavamo dužinu radnog staža. Drugi stup, ne marimo za drugi stup jer po pola posto i 1% neće bitno bitno povećati stvari i mi ćemo i dalje prebacivati kasnije te manje iznose opet u drugi proračun, obvezujemo se da ćemo isplaćivati iz prvog stupa iz proračuna, hoće li onda doista deficit dugoročno biti u tim kategorijama. I moram se sad osvrnuti na raspravu Bunjca, naravno njega nema tu, ne želim mu replicirati nego samo želim pojasniti ono što je on govorio, tu je onda vezan naš ulazak u euro zonu. Pa kako, mislim ako ulazimo u euro zonu onda to ima smisla ako ćemo mi generirati dobar izvoz, izvozne proizvode, ako ćemo potaknuti gospodarstvo pa će biti novca i za mirovine. Ako mi nemamo tu viziju onda je ovo sve zapravo krpanje reforme koja, eto možemo li priznati nije zaživjela. Mislim na reformu prvog i drugog stupa a najavljujemo i razvoj trećeg stupa. Unatoč poticaja države koja daje hoće li taj treći stup zaživjeti. Dakle, gospodarski rast, nemamo ambicije ili nemamo projekcije da će značajno rasti, da hoćemo li uvoziti radnu snagu, to je sad pitanje, svaki dan se povećavaju, ja pretpostavljam da se povećavaju kvote za uvoz jer nama nedostaje radne snage.

ako Vlada stvarno ima projekciju da to neće moć ostvarit neka to neradi, ali ako postoji šansa onda poslušajte sindikate. Povećanje doprinosa za prvi mirovinski stup mislim da to takva rješenja otpadaju ako želimo povećati plaće. Hoće li neki drugi rashodi države, hoćemo li ih smanjiti da bi povećali mirovine i to je teško sumnjati, znači na kraju nam ostaje najbolje rješenje, evo zato kažem nije samo da kritiziramo, nego konstruktivni prijedlogi. Da se napravi ako prelazi mandat ove Vlade, naravno neki će sad možda reć opet povjerenstvo, ali neka se nađu stručni ljudi neka isprojeciraju što bi se moglo napraviti sa nekakvim povećanjem ili ovim omjerom odnosa između doprinosa za prvi i drugi stup da bi drugi stup u nekoj konačnici 10 godina ili 15 godina ili nekom drugom periodu zaživio. Ja znam da Vlada ne može u ovom trenutku dati te odgovore, ali inače ako nije tako onda imamo imamo jednu reformu kao što sam rekao zadnji put, lišena je svake ambicije pa čak i nade. Što se tiče Kluba nezavisnih zastupnika, razmotrite prijedloge sindikata, probajte nešto od toga usvojit, ako većinu usvojite nije isključeno da nećemo podržati i ovu poreznu reformu. Najljepša vam hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama gospodine Žagar. Sad na redu gospodin Kažim Varda koji će iznositi

dopustite da počnem ovako svoju raspravu u ime kluba. Danas sam dobio na poklon ovu šibu, ali ovo nije šiba nekad su to radili naši umirovljenici, naše kumice …/Upadica: I ja sam dobio isto./… ovo je bambus, dakle nije niti tradicijska šiba. Uvoz Kina. Zanima me da li je jedno ministarstvo sa nadležnim inspekcijskim službama provelo kemijsku analizu boja jer je poznato iz tiska da su boje u Vijetnamu, Kini itd. pune olova kemije otrovne, ja moram oprat ruke iza ovoga sigurno, dva, tri puta sapunom, ali bi volio da vi provjerite to da date nalog nadležnom da ispita kemijsku analizu boja i ovaj uvoz i ovo ne znam koliko košta jer je poklon, al ovo je sramota što mi sve uvozimo. Nekad su to naše kumice, umirovljenici radili od brezovih šiba, od čega se rade i metle. Poštovani podpredsjedniče mislio sam ovo vama darovat al pošto ste već vi dobili …/Upadica: I nije iz Kine, moje nije iz Kine./… ja ću ovo sad poklonit gospodinu poštovanom ministru pa da da nalog da neko ispita kemijsku analizu …/nerazumljivo/… A sad A sad da se vratim na temu, koliko je ovo zanimljivo vidi se broj nazočnih. Vi ste uistinu dali moram vas pohvalit, dali ste kao ministarstvo i vi osobno, dali ste si puno truda u obrazloženju na svaki poziv, vezano za mirovinsku reformu i na tome vam posebno hvala jer ste se odazivali na zamolbe moje stranke da dođete na javne tribine. Dakle, od teza da ništa ne valja do teza da je bolji sadašnji sustav od ovoga kojega vi predlažete ja sam ipak našao par stvari koje, jer nisam ja stručnjak za mirovinski sustava, al sam našo par stvari koje iščitavam koje su dobre. Npr. institut dodanog radnog staža koji se kao jedna od novih mjera pronatalitetne politike predlaže u mirovinskom sustavu, to je ono da se roditelju, majci ili posvojitelju kada ispune uvjete za priznavanje prava na mirovinu pri izračunu visine mirovine navršenom stažu dodaje 6 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete. Da dalje govorim piše i u vašem obrazloženju. Drugo, proširili ste krug osiguranika koji mogu raditi i primati mirovinu i na korisnike prijevremene starosne mirovine i starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika to je onaj rad do polovice radnog vremena uz isplatu mirovine u punom iznosu, dakle pravo umirovljenika da se zaposli 4 sata i da za to prima naknadu za ta 4 sata i da mu ostane cijela mirovina. ostvarene mirovine prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba mogu raditi do polovice radnog vremena uz isplatu pune mirovine odnosno ukolko rade 8 sati uz isplatu mirovine umanjenje za 50% te će proširili ste krug osiguranika osoba s invaliditetom o čemu je poštovana zastupnica kolegica Ljubica govorila pa ne bi dalje o tome dužio. Promijenili ste formulu 70 30 odnosno 30 70 što je povoljnije za umirovljenike i sad ono što ja razmišljam uz sve ovo to je što se nadam da ćete u buduće jer ovo nije kraj, ovo nije kraj mirovinske reforme, a volio bi da me slušate. Ovo nije kraj mirovinske reforme i sami ste to najavljivali, to je obiteljska mirovina, nešto je sad kolega Žagar smo spomenuo. Činjenica je da suprug ili supruga, dakle preživjeli bračni partner može birati između svoje mirovine i mirovine u određenom postotku umrlog bračnog druga. U puno slučajeva, ja imam konkretne primjere ovdje ali zbog vremena ne želim dužiti. U konkretnom slučaju na što je i Sindikat umirovljenika Hrvatske upozorava i Matica umirovljenika Hrvatske vrlo je mala ili nikakva razlika kod mirovine osobne u odnosu na umrlog bračnog para. Čak i nekada manja, pa onda ostaju kod svoje mirovine. Ali s druge pak strane imate obiteljsku mirovinu osoba koje nemaju ni dana radnog staža, a imaju ista prava na obiteljsku mirovinu. Imamo primjera u zemljama Europe da se uz svoju mirovinu, koja je normalno vezan uz radni staž i sve doprinose koje su plaćene, dodaje i dio mirovine umrlog bračnog partnera. Ja imam ovdje izračune, imam ovdje primjedbe koje je gđa. Jasna Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika, već objavila u svom listu, ali nema potrebe da ih čitam, vi uostalom to znate. Druga stvar je o kojoj, makar vi ste ministar za mirovinski sustav, niste ministar za financije, ostaje još uvijek otvoren prostor, a ipak ste ministar za umirovljenike, ostvaren prostornog doprinosa od 3% na mirovine iznad 5000 kn. Mislim da bi u idućoj g. mi smo proračun donijeli, poreznu reformu smo usvojili, ali da bi vi kao ministar i mirovinskog sustava trebali tu napraviti određeni napor da se taj doprinos ukine. Ajde da je on, kao porez, ja ću ga nazvati porez iznad 5000 kn, ali se on uzima na cijelu mirovinu, dakle, mi tog umirovljenika, da kažem uvjetno kažnjavamo 3 puta. Prvo dok radi plaća svoje doprinose, ode u mirovinu, plaća dopunsko zdravstveno osiguranje i onda mu još uzimamo doprinos od 3% na cijelu mirovinu. Primjerice, najnoviji podatak, na godišnjoj razini u 2017. g. s osnovice doprinosa od 3% uplaćeno je 75 milijuna 897 tisuća. Za siječanj i listopad 2018. uplaćeno je ukupno 64,5 milijuna, a ukupan broj umirovljenika koji se odnosi na ovaj doprinos je 28500 umirovljenika. Ako ništa drugo, pa zbog nekakvih predizbornih aktivnosti, ja bi ovaj doprinos ukinuo. 18000, 28500 umirovljenika, razmislite o tome. I drugo, ona tzv. nacionalna mirovina, vjerujem i vi ste to u krajnjoj liniji u javnim raspravama obećavali, da ćete u duljenjem postupku mirovinskog sustava, voditi računa i o toj nacionalnoj mirovini osoba iznad 65 g. koji nemaju zapravo prava na mirovinu, pa očekujemo da ćete u idućem razdoblju voditi računa i o tome. I na kraju još jedno pitanje, dosta sam vremena uštedio, to je dostava mirovine putem pošte. Ja znam da su sada samo kartice, Internet itd. Imam konkretne primjere umirovljenika koji mi se javljaju ili rodbine umirovljenika koji mi se javljaju. Ljudi su, životni vijek se produžio ali demencija radi svoje. Vi imate puno umirovljenika da ne govorim umirovljenica sa poznim godinama života. Ne samo da je demencija, nego su i fizički nepokretni. Konkretan primjer, gđa ima 90 g. prima mirovinu preko tekućeg računa, na banci, ona do banke ne može doći, jer joj nije u mjestu stanovanja, a pin zaboravlja. Daje susjedi ili nekome tko se javi, na papiriću napisan pin i karticu, postoji mogućnost zloupotreba. I trebate debelo razmisliti, to nije problem da se prema zahtjevu umirovljenika, ako to oni traže, omogući dostava mirovine putem putem pošte. Uzmite u obzir godine život, zdravstveno stanje, demenciju i blizinu …/Upadica

blizinu banke ili poštanskog ureda i omogućite da umirovljenici mogu po svom zahtjevu primati mirovinu putem pošte. Što se tiče kluba, mi ćemo stajalište o prijedlogu mirovinske reforme, dakle, o prijedlogu ovih zakona iznijeti prilikom glasovanja nakon konzultacija u klubu. Hvala lijepo. Hvala i vama g. Varda. Sada će g. Branko Hrg govoriti ispred Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a. **Hrg, Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicama i suradnicima. Između ova 2 čitanja ovih zakona, došlo je do znatnih dodatnih poboljšanja i to je evidentno, pa i u krajnjem slučaju, danas kroz rasprave, dosta puta također to rečeno. I Klub HDS-a, HSLS, HSSSB-a će naravno podržati prijedlog ovih zakona i glasati za njih, jer smatramo da oni, posebno ovaj Zakon o mirovinskom osiguranju donosi određena poboljšanja u odnosu na postojeći aktualni zakon. Kada je krenula rasprava o ovim zakonima, onda su se klubovi unutar parlamentarne većine dogovarali sa ministrom da se naprave i zasebni sastanci i da se iznesu stavovi, bili su naravno i sastanci zajedničkog karaktera, svatko naravno sa svojima i naš klub je također u tome sudjelovao i sa konkretnim prijedlozima koji su bili naravno ne samo naši prijedlozi, bilo je još sličnih prijedloga, a jedan od tih prijedloga koji je u stvari bio i glavni i osnovni je bilo da se ne može diskriminirati ljude koji su 62-oj, mlađa godišta od 62-og obzirom da po postojećem Zakonu oni odlaskom u mirovinu nisu mogli koristiti dodatak koji koriste oni koji su u prvom stupu jer su oni u drugom stupu po sili Zakona i ovo poboljšanje da se omogući kao prvo mogućnost izbora da ljudi mogu preći iz drugog stupa u prvi stup i koristiti taj dodatak od 27% je poboljšano time što se omogućuje 25% i za one koji će htjeti ostati u drugom stupu, ići u mirovinu koristeći prvi i drugi stup. Na taj način u stvari nije došlo do jednog masovnog potencijalnog prelaska iz drugog u prvi stup i ustvari uništavanje drugog stupa, nego je postignuta ravnoteža da se ljudi stvarno mogu vrlo vrlo realno izračunati što im je bolje, što im je prihvatljivije, kako će bolje proći kada se odluče ići u mirovinu. To je, dakle, bio glavni naš prijedlog kao kluba, na tome smo najviše inzistirali, kažem, nismo bili jedini, bilo je još takvih. Ministarstvo je i samo uvidjelo to i to je ušlo u prijedlog ovog Zakona. Ono što sam govorio u prvom čitanju je vezano na odlazak u mirovinu sa brojem godina, dakle, starosnu mirovinu. I dok mi ovdje imamo situaciju da se kontinuirano govori o problemu da se ide u mirovinu sa 67 godina, da se povećava, dakle, broj godina s kojima se ide u mirovinu i pomiču godine otkada se to primjenjuje iako je taj Zakon važeći, on i sada je takav, on je donijet prije. Ja ovdje želim ponovno spomenuti jedan problem s kojim se srećemo na terenu, a baš danas ujutro slušam u autu jutarnje neke vijesti, neke emisije gdje se govori o potrebama i velikom broju liječnika kojih u RH nema i koji, dakle, ili odlaze iz RH ili jednostavno ih nema. Ovdje ću posebno napomenuti problem obiteljskih liječnika. Dakle, mislim da bi bilo dobro izmjenama Zakona u suradnji sa Ministarstvom zdravstva naći model da se liječnicima omogući rad do 70.-te godine života. Posebno su tu obiteljski liječnici, liječnici obiteljske medicine, liječnici u ruralnim prostorima jer tamo neće nitko mlad doći. Ljudi mogu ostati raditi ukoliko ustanova to želi, ali ja sam svjedok primjera gdje su liječnici obiteljske medicine doslovno telefonom obaviješteni da su od sutra u mirovini jer su sutradan imali 65 godina jer ustanova uopće nije imala sluha da to omogući, a oni su itekako mogli još dalje raditi i biti naravno na korist društvu i zajednici i pacijentima, ljudima. Dakle, ovdje bi trebalo dobro razmisliti o tom modelu, dakle, omogućiti da li oni to žele ili ne žele, ali da im se omogući da mogu. Čini mi da suci mogu raditi do 70 godina, da imaju poseban Zakon, dakle, po kojem mogu raditi do 70 godina bez ikakvih problema. Mislim da u ovom vremenu kada imamo taj problem, bi to bilo itekako bitno, to sam napomenuo i u prvom čitanju, razgovarajući sa ljudima iz, dakle, tih krugova, naišao sam na dosta interesa gdje oni bi bili skloni da se nešto tako omogući. Ponavljam, to je posebno važno i bitno za seoske sredine jer u te krajeve neće doći mladi liječnik, posebno ne u obiteljsku medicinu. Ono što je važno i što je već važećim Zakonom riješeno je bilo prihvaćanje modela da se prizna minuli rad, da se priznaju godine kada ljudi uplaćuju doprinose u mirovinski sustav i da taj dio praktički ostaje i dalje, da je to 60, 41 do 2027.-te, da od 2027.-te ide 61 godina života, 41 godina staža i time se ustvari i riješio već postojećim Zakonom, a i ovim Zakonom je to nastavljeno dalje se rješava onaj problem o kojem je često govoreno ovdje u raspravama da neki čovjek, radnik koji je počeo raditi sa 18, 19 godina i radio možda i teške fizičke poslove u građevini, u trgovini, u ugostiteljstvu, da će ustvari morati raditi do 67 godina života, pa neće. Dakle, po ovom Zakonu i važećem i po ovom koji se sada predlaže ovim izmjenama neće trebati raditi, on će moći ići u mirovini ako je počeo raditi odmah nakon srednje škole praktički sa 60 godina života odnosno 61 godinu života od 2027.-te godine jer će imati radni staž od 41 godine. Imati će doslovno punu mirovinu. Prema tome, skinimo tu stigmu sa toga dijela i jasno kažimo da je u stvari i ona Vlada koja je 2013.-te donosila ovaj Zakon imala tu intenciju i da je zbog toga to uvedeno da se to riješi i to je ostalo dalje i provodi se i dalje. Ono što također pozdravljamo u klubu je umanjenje naknade za troškove poslovanja vodstva mirovinskih fondova, smatramo da je to bilo potrebno i da je tu bilo previše novaca izdvajano za menadžment koji vodi mirovinske fondove, a istovremeno je za pozdraviti i proširenje mogućnosti ulaganja mirovinskih fondova kako bi se ustvari dobila jedna višestruka korist u samom društvu vezano za novac koji je tu, koji je naš, koji mi uplaćujemo, koji mi sigurno bi svatko od Hrvata želio da se ulaže u Hrvatskoj, da naravno se na njemu zaradi i da svi skupa imamo koristi i da ostane i korist za one koji tek dolaze iza nas. Posebno je za pozdraviti ova mjera od 6 mj. za rođeno dijete, čestitam na toj mjeri, mislim da je odlična, da je stimulirajuća, poticajna i u svakom slučaju mi je pozdravljamo, baš je baš je ono bilo, radosno vidjeti taj prijedlog koji je izašao između ova dva čitanja. Dakle, uz ovih nekoliko naznaka koje sam rekao i uz molbu da stvarno razmotrite ovaj model i mogućnosti i potrebe eventualno produženja radnog vijeka za liječnike, mi ćemo podržati prijedlog ovih zakona i i zahvaliti i pohvaliti ministarstvo koje je bilo vrlo susretljivo i koje je pripremalo zakonske prijedloge stvarno onako kako bi se to moralo raditi. Hvala lijepo.

koji je evo, u javnosti protumačen kao mirovinska reforma i često se spominje taj izraz a jasno su moji kolege iz opozicije a i danas na tiskovnoj, rekli da od ove reforme nema ni “r“, da je ovo samo jedna mala mala izmjena postojećih zakona i to male izmjene postojećih zakona koje ne donose puno bolju situaciju za naš umirovljenike i za buduće umirovljenike jer cilj ove izmjene zakona i reforme ako bi ona bila, onda bi svakako iz toga trebalo proizaći da umirovljenici žive bolje, da imaju veću mirovinu i da budu sigurni da će bit mirovina isplaćena. I normalno da kad ovakav jedan paket zakona se donosi, treba jedan dijalog i komunikacija sa svim dionicama u tom sustavu koji odlučuju ali i oni koji će imati reperkusije iz tih zakona. Moramo reći, iako je ministar rekao da je e-javna rasprava bila 6 mj. i da se u onom prvom paketu predstavljanja mirovinskih zakona konzultirali svi dionici, činjenica je da većina sindikata koji se bave ovom problematikom su rekli da nije bilo dovoljno komunikacije, da su imali dva radna sastanka u trajanju od sat, sat i pol vremena i da su im bili samo prezentirani materijali koje su tek naknadno dobili, znači nisu mogli kvalitetno sudjelovati u toj raspravi i dobro je što je ministar rekao da je između dva čitanja ipak bilo neke komunikacije međutim očito da je još uvijek nedostatno jer su ti isti sindikati uložili niz amandmana koji su nam danas tu podijelili i koje će evo i klub HSS-a zajedno sa ostalima klubovima iz opozicije, podržati jer činjenica da predloženim zakonskim rješenjima kako je uvodno i ovdje rečeno, da imamo umirovljenike koji će biti stari i siromašni. Ja bih tu izjavu malo popravio, oni sad već jedu siromašni jer nažalost je prosječna mirovina u Hrvatskoj daleko ispod prosječne plaće u RH, ispod 39, 38% i ne prati rast troškova života a to je ono ključno što treba shvatiti da je neodrživo da baka Mara sa 2000 kuna može kvalitetno živjeti a da to ne govorim napamet, istraživanja koja smo napravili u nekoliko slavonskih županija, govori preko 20% umirovljenika se izjašnjava da sa svojom mirovinom ne mogu živjeti i da ovise o pomoći obitelji, rodbine ili susjeda. Neki čak kažu dovedeni smo u situaciju kad dobijemo mirovinu, kad platimo režije, tu su umirovljenici pedantni, da sa onim ostatkom razmišljamo da li ići u trgovinu kupiti hranu ili uključiti grijanje, da, jer za obadvoje nemaju dosta novca i zato je ova anketa možda i netočna i mislim da ih je i više od 20% koji moraju imati pomoć obitelji i rodbine ili susjeda jer sa svojim mirovinama ne mogu živjeti. I zato je ova reforma, izmjena zakona trebala dati odgovore i na to kako da ozbiljnije dođe i do rasta mirovine. I onda kaže kolega Šuker, pa bio je državni proračun trebali ste uložiti amandmane da se osigura više sredstava za ovo ministarstvo i za uplate u mirovinski fond. Pa uložila je oporba preko 148 amandmana pa nijedan nije prihvaćen. Za očekivati je od ozbiljne Vlade koja skrbi o kvaliteti života umirovljenika da to sama predloži i da sama proračunom planira, evo, i to je izostalo i tu je g. Šuker u pravu, nismo vidjeli u proračunu tu nikakvih pomaka niti povećanja. Ono što nas iz HSS-a također smeta a to je ova penalizacija, da se to regulira prema godinama života a ne godinama radnog staža. Znači kažnjava se one koji su duže u sustavu rada i koji su više uplatili a umjesto da to bude obrnuto. Jednostavno vam je to neprihvatljivo. I mislim da bi bilo dobro obzirom da vjerojatno neće prihvatiti vladajući predložene amandmane, da ove izmjene zakona nisu prava reforma, bilo bi korektno da prihvatite prijedlog HSS-a a i većine sindikata da ovaj set zakona ide u treće čitanje i da dođemo do prave komunikacije dijaloga, da na temelju kvalitetnih parametara sagledamo sve mogućnosti i da se onda donesu odluke jer mi shvaćamo da se Vlada želi dodvoriti Bruxellesu i da mora izvršiti preporuku Vijeća EU koji inzistira na odvraćanju od privremenog umirovljenja, ubrzavanju prelaska na višu dobnu granicu za obavezno umirovljenje i treća stavka je bila usklađivanje odredbi o mirovinama za posebne kategorije korisnika s općim pravilima za umirovljenje. Za ove prve dvije stavke evo vidimo da se odmah prišlo k tome iako bez pravih argumenata i bez pravih podloga i pravog dijaloga sa svim dionicima. A ovu treću, o njoj nema ni riječi. Jednostavno ne možemo mi prihvatiti da će pojedine skupine budućih umirovljenika morati raditi do 67 godina jer nije prava argumentacija za to korištena ni onda kada je donešena ta odluka a ni sad kad se predlaže da se to pomakne na 5 godina ranije. Jednostavno mi iz HSS-a tražimo da se vrati to na 65 godina kao što su to napravili Slovenci i druge države jer u Hrvatskoj životni vijek je manji nego u prosjeku u EU, a pogotovo onaj dio zdravog života nakon 65 godine je puno kraći nego prosjek prosjek u EU a i projekcije govore da do 2070.-te nas neće biti toliko i da neće biti toliki pritisak na mirovinski fond i nema razloga za produljenje roka do 67 godine da se mora ostati u sustavu rada. I također nam je neprihvatljivo, i tražimo da se to vrati na 65 godina. I drugo neprihvatljivo nam je da dajemo mogućnost da se radi i nakon 65 godina a onda da to ide na teret poslodavca i radnika a ne na teret fondova i tražimo da se ti doprinosi na plaće i iz plaće onda ne naplaćuju nakon 65 godine. I naravno da oni koji rade duže budu i nagrađeni zato što ostaju u sustavu rada a ne kao što je sad prijedlog da onda budu i kažnjeni manjim mirovinama. A obično je penalizacija za odlazak u mirovinu, prijevremenu, ne na, po volji radnika nego očito i u većini sektora nitko ne želi radnika iznad 55, 60 godina jer on je manjih radnih sposobnosti i to pokazuju i statistike da mi nemamo puno radnika u sustavu rada između 54 i 65 godine, manje nego, .../Govornik se Znači neće biti toliki pritisak, nema potrebe da se ide sa produženjem rada do 67 godine. A pogotovo zašto baš ta 67 godina ako u nekim sektorima kao što su profesori, liječnici itd., ljudi koji su sa znanjima i vještinama i zdravstvenom stanju tako da mogu raditi i do 70.-te godine pa zašto ne u takvim strukama ostaviti onda ako postoji potreba i želja istih zaposlenika da ostanu onda i do 70.-te, radimo ali ne kao što smo morali dr. Paladina umiroviti iako je želio raditi, ne vi morate ići u mirovinu, činimo duplu štetu i sustavu i ustanovi a i samom čovjeku koji je još imao radne volje i elana a da ne govorimo o njegovoj struci i znanju koje je mogao još prenijeti na kolege koje su s njim radile. Evo ti primjeri govore da nismo ozbiljno pristupili i pravom dijalogu i da nismo sve te elemente sagledati a također želim još jedanput ponoviti ono što sam više puta ovdje za govornicom rekao što je s onima koji imaju mirovinu 500, 600 kuna? Takvih je preko 50 tisuća koje su otišli u mirovinu iz poljoprivrede, pa i dobar dio obrtnika. Da, reći ćete oni su manje uplaćivali u sustav i to je točno. Međutim, činjenica ako smo socijalno osjetljiva država da moramo i za njih tražiti rješenja a ovdje nemamo tih prijedloga u ovim zakonima da se i njima u narednom razdoblju ozbiljnije digne mirovinu a pogotovo nema ni traga od onoga što je najavljivano i što mi iz HSS-a stalno ističemo a to je uvođenje nacionalne mirovine jer još uvijek imamo u našoj državi ljudi koji nisu imali sreće ni mogućnosti da do 65 godine steknu radno mjesto i da rade i i da temeljem toga dođu do mirovine i nemaju nikakvih primanja i trebalo bi napraviti jednu kvalitetnu analizu koliko je takvih u Hrvatskoj i da konačno uvedemo tu nacionalnu mirovinu jer sad kad proračun raste i kad smo u suficitu mislim da se moglo i o tome razmisliti. Pogotovo što ima modela kako povećati prihode države, mi smo evo i biti će ovih dana u proceduri na odborima predložili zakon o kažnjavanju onih koji su nezakonito stekli imovinu. Moglo se da se prihvatilo taj zakon porezna uprava razrezati rješenja za one koji su, nemaju dokaza na koji način su stekli imovinu koja je u vrijednosti veća od njihovih prihoda. I evo tu bi negdje oko 40 milijardi su stručnjaci rekli se moglo oprihodovati. A nema također ni riječi ovdje o smanjenju ukupno javnih troškova pa da se onda iz tog dijela iz ušteda povećaju iznosi za mirovine i mirovinski sustav. Evo to su neke dileme koje su ostale neriješene, isto tako neriješeno je i pitanje a bilo je najavljeno da će, našim umirovljenicima koji su ostali sami kojima je supružnik umro omogućiti da naslijede povoljniju mirovinu ili čak da naslijede dio mirovine od supružnika. U nekim državama je to do 30%. Zašto ne idemo ka tim modelima? Jer znamo da su mirovine male i da su životni troškovi rasli i da ne mogu sa svojom mirovinom ljudi koji ostanu sami, samci, plaćati režije i sve ostale doprinose. I zato sam rekao ono neki su i u situaciji da razmišljaju da li i uključiti grijanje ili ići u trgovinu i kupiti hranu. I zato vidimo da ima dosta naših staraca koji kopaju po kantama za smeće i traže još nekakav dodatni izvor prihoda a mi ostajemo gluhi i slijepi na iste. Mislim da je vrijeme da progledamo i da pomognemo našim sugrađanima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. S time smo završili sa klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se javila poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Dakle kao što je bilo najavljeno dobili smo u drugom čitanju paket mirovinskih zakona i to ih radimo 3+3 i zaista to je i medijski i na svaki drugi način nazvano kao mirovinska reforma. Mirovinska reforma ako je zaista o njoj riječ tada ona nema nikog kog u ovoj državi ne dotiče. Dotiče postojeće umirovljenike, dotiče sve one koji će jednog dana biti umirovljenici i zaista nije čudno da su svijetla javnosti uprijete uopće u taj zakon i da vidimo što nas tu očekuje. Jednako tako malo kad pogledate analize koje su bile prije i bivše vlade su radile na različite načine i onda kad pogledate kad je povećan broj umirovljenika, povećan je točno u onoj godini kad je najavljivana reforma jer se ljudi uvijek u strahu od nečeg novog vode računa i vode u opciji bolje da ja idem po sadašnjem modelu, ne znam što će mi biti. Jednako tako ono što moramo znati da je u medijima bilo strašno puno različitih informacija, a ovo je prilika da rasvijetlimo neke stvari i da kažemo, da nazovemo neke stvari pravim imenom i zaista kažemo što o čemu je tu riječ. Ajdemo biti do kraja pošteni i konstatirati nekoliko stvari. Kad ulazite u nešto što se zove reforma, prvo i osnovno treba napraviti analize. Te analize su zapravo iskustvene, niz tablica, niz pokazatelja, niz stvari, na temelju tih analiza odlučujete što ćete dalje radi, što ćete činiti. Onda gledate s druge strane koje imate postojeće stanje i iza toga gledate koji vam je cilj. Mi imamo postojeće stanje slijedeće. Poslodavci već ove godine kažu da imaju potrebe za nekakvih 40 do 50.000 nepopunjenih radnih mjesta, najave su da će iduće godine biti otprilike 100-tinjak tisuća radnih mjesta koji će biti potrebno. Vi to možete popuniti ili da omogućite sadašnjim umirovljenicima da rade, da omogućujete niz prekvalifikacija, da omogućite nekim drugim ili jednostavno da imate kvote gdje uvozite dodatnu radnu snagu. Jednako tako situaciju koju imate kad pogledate malo analize, kad nas analizira bilo tko iz Europe onda on pokazuje i taj rub siromaštva. I pokazuje da su naši umirovljenici i sad u situaciji tog ruba siromaštva koji je pitanje kako ga definiramo. I sad u prvom čitanju imamo zakone koje zovemo mirovinska reforma i onda oni dolaze u drugo čitanje i onda kad vam se čini da je nešto dobro pokaže se da tome baš i nije tako. Činjenica je koju iščitavamo iz ovih prva tri zakona odnosno naglasak je na prvom je slijedeća. A to je da vi jednostavno tom reformom kažnjavate one koji radili, one koji su uplaćivali i kažnjavate ljude koji su odlučili raditi puni radni staž i nešto više. I to je činjenica. Dakle, u prijedlogu spustili ste penalizaciju sa 0,34% mjesečno na 0,3% mjesečno odnosno sa mogućih 30,4% na 18%, 20,4% na 18%, nominalno to bi trebala biti neka vrsta poboljšanja u odnosu na prijedlog iz prvog čitanja, ali stvarno mi vidimo da maksimalna penalizacija je sad bila 6%, a sad može biti i 3 puta viša. Zašto? Zašto nudite rješenje koje je lošije nego što je sadašnje rješenje? Zašto, dakle i mi se možemo složiti da je prijedlog da se penaliziraju oni koji idu ranije, ali je paradoks da se zapravo nagrađuju oni koji su manje uplaćivali u sustav. Dakle, penalizaciju ne radite ovisno o stažu, nego ovisno o godinama života i onda ćete imati slučaj da netko tko je 10 godina više uplaćivao u odnosu na onog koji je 10 godina manje uplaćivao će imati manju mirovinu. Zašto? Zbog čega? Šta je smisao toga, što ste s tim htjeli postići? Dakle, postoje i mjere koje su socijalne mjere, pa ajmo odredit koji je to prag siromaštva i imati neke socijalne mjere. Dakle, miješaju se kruške i jabuke za što, da ćemo, da zapravo stimulirate da ljudi manje rade, da kasnije počinju raditi, da manje radi. Prijedlog koji, odnosno vi govorite o nekom primjeru taj primjer ne možemo imat uopće, neko s 18 godina koji počne raditi, to je primjer da li ga uopće možemo imati. Dakle, koju poruku Reforma koju, dakle svaka reforma mora imati neku poruku. I ova reforma da je napravljena onako kako treba je trebala imati neku poruku. Ta poruka je trebala biti, ljudi radite, što imate više staža imat ćete bolju mirovinu, uplaćujte, nuditi sigurnost. Dakle, kao prvo medijski ste ju posložili na način da ste, da više niste nudili sigurnost, da su ljudi bili preplašeni. Budući da naš klub, Klub GLAS-a i HSU-a i tu je gospodin Silvano Hrelja, ja vam neću reći koliko telefonskih poziva ima i kolega Hrelja izračunava mirovine i kaže i rezultat svega toga je da svako kaže idem ja sad u mirovinu, ne znam šta me čeka. Dakle, ako idete u neku reformu mi moramo nuditi nekakvu sigurnost, sigurnost ja razumijem da je možda ovaj kolegama malo ovaj sve to zabavno, ali tako je kako je, dakle morate ponuditi nekakvu sigurnost, moramo znati što će biti kroz neko vrijeme, moramo znati što nas čeka. Ja sam po svojim godinama života u onom dijelu gdje ste mogli birati pa ste onda birali da hoćete drugi stup pa sam ja to izabrala, pa sam se onda pitala zašto sam si izabrala, pa pa svašta nešto, ali nismo u pitanju mi, u pitanju su svi oni naši sugrađani koji nas slušaju i rezultat će biti gle ajmo glavom bez obzira pa ćemo vidjet što, em što vam je teret za proračun s druge strane. Jednako tako država ne smije slati poruku građanima da građani ovise o milostinji države, to je kriva poruka i to je poruka koja nije na dobar način poslana i to je nešto što jednako tako ne trebamo činiti. Jedna tema koja se u nekoliko navrata protezala je tema obiteljske mirovine različite države što vezano uz EU, a što vezano izvan imaju i različite opcije, ali opcije da zbrojite staž dvoje umirovljenika, dakle dvoje partnera koji su žive zajedno dvoje umirovljenika zbrojite staž i onda ako je recimo on 70 godina kad jedan od zbog prirode ode ranije da se onda ta mirovina definira ko obiteljska mirovina. Od toga svi bježe ko vrag od tamjana, zašto? Onda imate onu klasičnu rečenicu nisu se stekli uvjeti. Pa pitanje je kad će se steći uvjeti i kad će biti uvjeti za nešto takvo? Jednako tako, ovom reformom zapravo će poslodavci se probati jednako tako se riješiti nekakvog, radnika što isto nije dobro. I sad je tema rada, nemojmo raditi nešto što zovemo reforme, a nije reforme na način da obezvrjeđujemo rad. Ono što bi vi kao ministar iz tog resora, vi bi se trebali zalagat za to, za vrijednost rada da potičemo ljude da radimo i da u tom smislu nagrađuju ljude koju su dugo radili, dugo su uplaćivali, a ovo drugo su nekakve socijalne opcije i socijalne kategorije. Zaključno, da bi se nešto, nešto se ne zove reforma samo zato što smo mi to nazvali reforma, nešto reforma je ili nije. Kad bilo ko ima priliku raditi izvršnu vlast ne treba imati potrebu da njegovo ime bude zlatnim slovima zapisano na nekakvom zidu jer je evo on napravio te i te reforme. O tome koliko je dobro neko dobro ili loše radio zapravo svjedoče posljedice svega toga što je radio. Ja se mogu složiti da je nekad teško u naprijed nešto predvidjeti, ja sam od onih koji misle da ne trebamo sve propise gledati na način da su uklesani u kamen i ne odustajati od njih, nego trebate uvijek dati propisu mogućnost da živi, ali ako već imamo određena iskustva, ako već imamo određene izračune, ako već u startu kažemo nije to dobro, pa dajte poslušajte postoji i lijeva i desna strana ove sabornice pa nije sve ono što vam dolazi sa strane opozicije loše, ima nekih stvari koje su dobre koje su dobre i dajte nas poslušajte. U kontekstu toga da bi se vi mogli adekvatno pripremiti i još neke stvari pojačati mi ćemo i u ime Kluba Glasa i HSU-a dat jedan amandman kojim ćemo tražiti da ovi set zakona …/Upadica: Hvala./… imamo dvije replike. Prva je poštovanog Željka Jovanovića, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo uvaženi podpredsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice Mrak-Taritaš vi ste postavili pitanje koje je više retoričko, ali pitanje ima li ova reforma poruku, poruku prema građanima, pa ima nažalost i ona je vrlo jasna. Ta poruka je radit ćete duže, zaradit ćete manje, živjet ćete kraće i da li ćete uopće moću uživati u mirovini koja će biti manja jer jednostavno nećete bit živi. Dakle, jasni su podaci da je hrvatski prosjek životne dobi kraći od europskog, da se smanjuje. I ono što je najtragičnije nakon što ljudi odu u mirovinu, godine kvalitetnog su upola manje nego što su u EU. Pa i ako budete živi, živjet ćete zdravo kraće i trebat ćete više novaca jer je i zdravstveni sustav pred kolapsom. Prema tome, to su ključne poruke i kvazi mirovinske i kvazi zdravstvene reforme. Odgovor, poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Poštovani kolega Jovanović, ja se s vama slažem, mi smo imali priliku na početku na kraju 2017. odnosno na početku 2018. čuti da će ovo biti godina reformi. I onda željno očekujete da vidite u kojem smislu to ide, najavljivano je set porezne reforme, reforme zdravstvenog sustava, reforme mirovinskog sustava i ajdemo vidjeti što smo to dobili i što će to biti bolje. I ja nemam nikakav problem da kažem, gledajte napravili su nešto bolje, ajmo se pokrit po ušima zašto neko prije to nije. Ali to jednostavno nije tako. Od reforme nema ni „r“ to je veliko ime reforma, a iza to ne. I poruku koju šaljemo reforme porezne to smo vidjeli zapravo da se onima koji više imaju imat će više, reforme zdravstvenog sustava se zove samo reforma nije napravljeno ništa u tom smislu, a reforma mirovinskog sustava može garantirati samo da će biti još siromašniji i da će im biti još teže živjeti.

se protivite određenim izmjenama i dopunama ovih mirovinskih zakona, ali nije, nije baš uputno tvrditi da su oni doneseni bez temeljitih analiza. Dakle i samo ministarstvo koje se bavilo time recimo u ovim godišnjacima pa svim ovim podacima koje su oni sami nama dostavljali i mogući su i vidljivi su bili u radnim skupinama jest jedna ozbiljna i temeljita analiza i nije dobro da hrvatske institucije derogirate poput HZMO da oni to ne mogu ili ne znanju. Činjenica je također, rekli ste da želite određenu sigurnost kada se odlasku u mirovinu, niti jedna zemlja, niti jedan sustav vam sa 100%-tnošću ne može garantirati da nešto što je danas aktualno sutra neće biti katastrofično, dakle u okolnostima u kojima to nastaje.

Hvala lijepo na ovoj vašoj ja bih rekla jednoj replici, ali malo više analizi. Kad malo pogledate svu dokumentaciju koju smo dobili ja nažalost pokušavam to pristojno reći, ali nismo sve dobili. nemamo analizu napravljenu na način na koji treba. Da bi se opće, dakle postoje neke teme u kojem vi, mi zastupnici možemo raspravljati bez obzira što smo možda specifično se orijentirali za neke druge, to to je uvijek proračun, to su uvijek ove porezne reforme i mirovinske reforme i da bi uopće se mogli pripremiti raspravu, malo uzimamo analitiku. I ljudi kad razgovarate malo sa sindikatima oni najviše zamjeraju ne dovoljno razgovora, nedovoljno analiza, krive podatke, krive analize, dakle to je zamjerka koju slušate od ljudi koji, kojima je to posao, koji se s tim bave. Ja uvijek mislim da je bolje potrošiti još mjesec dana više na kvalitetne analize da bi se dobio što …/Upadica: Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Silvana Hrelje. Ja ću biti tu nedvosmislen, ovdje u ovom paketu zakona postoji jedan reformski zakon koji je doista u cijelosti bolji u odnosu na što smo imali, to je Zakon o dodatku na mirovinu i tu nemamo što puno pričati, preporučam svima, svima zastupnicima dobre volje da to podrži jer je to rješenje koje smo i kolega Peđa i ja ovdje tražili vjerodostojnim tumačenjem Zakona o dodatku. Tada je to odbijeno sa nekom drugom argumentacijom, ali ja se ne vraćam u prošlost time se rješava problem dodatka 27% za one koji će imati obavezne dvostupne mirovine a još im se dodaje i mogućnost jer to je u drugim zakonima koji su kasnije na raspravi mogućnost izlaska iz obveznog drugog stupa. drugog stupa. Znači ne samo onima koji su dobrovoljno ušli nego i onima koji su stariji, odnosno rođeni poslije 1962. godine. Vezano za Zakon o mirovinskom osiguranju, puno sam toga rekao za ovaj prvi zakon o kojem sam rekao, moj glas je neupitan, dakle ja podržavam taj Zakon o dodatku. Za ovaj drugi Zakon o mirovinskom osiguranju .../Govornik se ne loših, previše pogoršanja u odnosu na postojeće stanje. Ali bez obzira što je, što je moje mišljenje, dužnost mi je da neke stvari pokušam reći i koje se mogu popraviti. Naime, želim vam reći da smo imali u ovom periodu od 1999. do danas različite penalizacije. Imali smo u početku 0,30 po mjesecu ranijeg umirovljenja, pa je ministar Vidović uveo 0,34 2002. godine po mjesecu ranijeg umirovljenja, pa smo 2008. to sveli na najviše 9% od, odnosno 0,15 po mjesecu ranijeg umirovljenja. I sada, zašto ovo govorim? Zato što je ministar u svom uvodnom dijelu rekao da je nemoguće retroaktivno smanjiti penalizaciju. Mi smo to učinili 2008., sva penalizacija zbog odlaska u prijevremenu mirovinu je svedena na najviše 0,15 po mjesecu ranijeg umirovljenja. I sada se nadovezuje na ovaj sadašnji prijedlog. Dakle, vi ste u dijelu rekli neće biti 0,34 nego će biti 0,30 po mjesecu ranijeg umirovljenja. Zašto one koji su otišli po 0,34 od 2011. na ovamo u ovih prošlih 8 godina ne izjednačimo tako da imamo dvije najviše razine penalizacije, one do 2008. i ove poslije 2008. Ovako ćemo imati 3 razine penalizacije a mislim da nije korektno da se umirovljenici po različitim godinama umirovljenja postavljaju u različite pozicije. Dakle već kad ste odlučili na ovo smanjenje što ja pozdravljam sa 0,34 na 0,30 onda učinite da i oni koji su penalizirani sa 0,34 budu na 0,30. To nije neki veliki pomak ali je gesta dobre volje, to zavod može raditi odnosno temeljem zakona zavod po službenoj dužnosti to može napraviti. Moram reći da smo mogli ona 3,13% i upotrijebiti za depenalizaciju najnižih prijevremenih mirovina u 70.-toj godini. Pazite imamo od 248 tisuća najnižih mirovina koje su sve na, koje bi trebale bit sve na razini 63 kune zarez 61 lipu po godini staža imamo 62 tisuće prijevremenih umirovljenika koji imaju niže od najniže jer su otišli u prijevremenu mirovinu. A temeljno načelo mirovinskog sustava je osiguranje za starost i bolest. Da li imamo pravo ljude koji su u siromaštvu, koji jesu u siromaštvu zato što imaju najnižu penaliziranu mirovinu, znači ispod 63,61 kune po godini staža držati u starosti u siromaštvu? Nemamo i to bi bio doprinos depenalizacije ovih 62 tisuće ljudi u 70.-oj godini bi bio doprinos borbi protiv siromaštva. Mirovinski sustav ne može puno napraviti u borbi protiv siromaštva ali ima specifičnosti koje se mogu napraviti i to je upravo depenalizacija ili svih a prvenstveno ovih koji su najugroženiji a imate i mogućnost smanjenja siromaštva kroz model, novi model obiteljskih mirovina. Dakle to je više puta ovdje spominjano i doista 70 godina zajedničkog staža bi trebalo iznjedriti više prava iz obiteljske mirovine a ne samo ili svoju mirovinu ili 70% preminulog bračnog druga u ovisnosti što je povoljnije. Naravno da treba napraviti aktuarske tablice, da visina primanja od mirovine preminulog bračnog druga ovisi i o trenutku smrti koliko su dugo, koliko imaju zajedničkog staža i koliko su dugo uživali svoje mirovine. Ono što, dakle sigurno je da se tu može dobiti borba protiv siromaštva. A podsjećam na riječi premijera Plenkovića koji je ovdje u programu Vlade rekao da će se posebna pozornost posvetiti društvenoj solidarnosti. kakva će to biti društvena solidarnost ako se svi zajedno ne borimo protiv siromaštva? Ono što moram poručiti s ovog mjesta svima onima koji su od 1. siječnja 2014. ostvarili mirovinu sa dugogodišnjim stažem i nastavili raditi i nastavili raditi, dakle 2015., ili 2016. su ostvarili to pravo 60 godina života i 41 godinu staža i nastavili su raditi, e sad im trebam reći bježite do kraja ove godine u mirovinu, jer bonifikaciju od 0,15 po mjesecu daljnjeg ostanka u svijetu rada od 01. siječnja sljedeće godine, nećete imati. To se ne odnosi na žene, one su zaštićene po članu 180., odnosno noveli člana 180., jer one će imati nešto povoljnije, povoljniju bonifikaciju u odnosu na dosadašnje stanje ako ostanu dalje raditi sticanja uvjeta za starosnu mirovinu. Što se tiče, imam neke zajedničke amandmane, neki su provokativni upravo zbog toga što je izostao i socijalni dijalog, i što nismo vidjeli sve izračune kol'ko što košta ili što, koji kotačić koji pogoni, a imam i jedan koji smatram jako ozbiljni jer pojednostavnjuje izričaj u Zakonu o dodatku, i jedan amandman koji je vezan uz ovaj Zakon i to uz članak 2., dajte molim vas, nemojte iz Zakona o mirovinskom osiguranju, izbrisati gotovo stogodišnjaka, a to je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, barem ga u tom članku spomenite punim imenom, a ne samo Zavod. Koji Zavod? Zavod za zaštitu ptica pjevica? Pa taj se Zavod, taj se Zavod gotovo 100 godina bavi mirovinskim osiguranjem, mirovinskim osiguranjem. Dakle, za građane Republike Hrvatske sadašnje i sve one građane koji su ovdje živjeli u svim, svim pravnim prednjicama ove Republike Hrvatske, pa vas ja molim radi radi poštivanja tih ljudi koji tamo rade gotovo 3000, nije, sad se to malo smanjilo, spomenite njihovu kuću da s ponosom stoji u Zakonu o mirovinskom osiguranju, a u daljnjem tekstu pričajte Zavod, znači da se to odnosi na taj Zavod. Inače, pridružit ćemo se kao Klub većini ovih amandmana, ovaj put ćemo ih, koji su suštinski, koji su vezani uz ovo vezivanje penalizacije uz uz staž osiguranja, pridružit ćemo se ostalim Klubovima oporbe, jer smatramo da današnje rješenje je bolje od onoga što nudi nudi ovaj Zakon sa izuzetkom ovog smanjenja koje sam spominjao, smanjenja 0,34 na 0,30 po mjesecu ranijeg odlaska u mirovinu. Za nas staž osiguranja znači puno i sasvim je suprotstavljena pozicija onome što ministar tvrdi da građani Republike Hrvatske imaju malo staža, a ovdje ga kažnjavamo ako postoji. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Branka Grčića. i gospodine podpredsjedniče. Kolega Hrelja, ja vas molim objasnite ljudima, vi ste u toj problematici potpuno. Dakle, složit ću se s vama da ako ima išta dobro u ovom Zakonu, onda je to taj dio oko dodatka na mirovine, posebno kod, ono što slijedi će bit nešto što je ipak ok. Međutim, tu se krije jedna kvaka 22, da tako kažemo, odnosno kvaka 20,25. Znači, ne možemo se složit s činjenicom da se na umanjeni dio I. stupa od uvođenje II. stupa, odnosno od mirovinske reforme, da se na njega dodaje samo 20,25%. Tu je isto trebalo povećati taj dio 27% na 75%. Ne razumijem zašto ¾ na ¾ dodatka?

Uvaženi kolega Grčić, kad vam ja nešto kažem da vrijedi podržat, onda vjerujte. U Zakonu o dodatku, piše da se dodaje 27% i u jednom, i 27% i u drugom slučaju. 20,23% je izvedenica zbog toga što se 27% aplicira na ¾ dodatka od 20% odnosno na 15% doprinosa, ne dodatka, nego doprinosa, ispričavam se. Piše izrekom 27%, dakle moj amandman u tom dijelu ide samo da se tu stvar pojednostavi jer se poprilično nomotehnički zakomplicirala i vrlo je nerazumljiva u tom 1., članku Zakona o dodatku, i ja mislim da on je rješenje koje smo mi tražili ovdje iz opozicije, kolega Peđa i ja, da se vjerodostojnim tumačenjem riješi taj dodatak, a ovdje je još jedan korak naprijed da se taj dodatak daje i na osnovnu mirovinu. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo podpredsjedniče. Uvaženi kolega Hrelja, govorili ste o borbi protiv siromaštva, dakle, ako postoji sugovornik u ovoj sabornici koji bi Vladi mogao pomoći u rješavanju svih ovih problema u mirovinskom sustavu, to ste sigurno vi. Uostalom jedan gorući problem građana ste i riješili upravo u dijalogu sa Vladom, pa me čudi i kako vi tumačite da ova Vlada na čelu sa ministrom, ignorira apsolutno dijalog sa Sindikatom umirovljenika, sa vama, na primjer? Mi smo danas svi dobili i ovaj jedan letak Sindikata umirovljenika, koji kaže Zašto ignorirate siromaštvo sadašnjih umirovljenika? Zašto odbijate naše prijedloge? Šest prijedloga, šest koraka odbijeno je praktično svih 6. Odbijeno je promjena modele usklađivanja mirovina, odbijen je novi model obiteljskih mirovina, odbijeno je uvođenje zajamčene minimalne mirovine, odbijeno je uvođenje državne naknade za osobe starije od 65 godina, odbijeno je paradoksalno čak i dostava mirovine poštom, jedino je djelomično prihvaćeno proširenje prava za rad uz mirovinu. Kako to? **Hrelja, Silvano (HSU)** Ja pouzdano znam jer jedan dio ljudi s kojima surađujem iz umirovljeničkih udruga jesu članovi Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. Ja znam da se o ovim problemima razgovaralo, očito je da nije bilo dovoljno razumijevanja da se ti problemi riješe, ne vjerujem da se ova umirovljenička strana nije trudilo to argumentirati, ali, kažem, očito je da nije bilo dovoljno razumijevanja s druge strane da se ti razlozi uvaže, a što se tiče Sindikata radnika koji su veoma bitni u ovoj priči jer mi radimo mirovinsku reformu za ubuduće umirovljenike i donositi će se ovdje taj zakon.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Pa, evo jako dobro o mirovinskoj reformi raspravljamo negdje pravljeno sa donošenjem državnog proračuna, usvajanjem državnog proračuna, a neposredno prije usvajanja državnog proračuna, raspravljali smo u Saboru i o poreznoj reformi. I onda je vrlo zanimljivo kako smo najprije svjedočili kako oporba u Saboru kroz raspravu o mirovinskoj reformi, traži smanjenje poreze, smanjenje stopa, gotovo ukidanje svih poreza, kako bi se rasteretili građani, kako bi se rasteretili poduzetnici, a jasno automatski onda značajno smanjili izvori prihoda državnog proračuna, pak smo onda svjedočili brojnim 200-tinjak Amandmana koje je oporba dala na državni proračun gdje bi, s obzirom na nemogućnost predlaganja Amandmana da se u isto vrijeme ne osigura i jasno rashodovna strana, ukidala bi se vojska, ukidale bi se državne institucije, smanjile bi se plaće itd., itd. zaposlenicima u državnom i javnom sektoru i sada jasno na kraju u mirovinskoj reformi sad bi trebali značajno povećavati mirovine, sad bi trebalo kud i kamo više osigurati sredstava jer ova reforma nije dovoljna, ona je prazna, ona je nedorečena itd. I pri tome kao da nam negdje sa strane prolazi činjenica da bi mirovinski sustav bio održiv, treba u tom istom proračunu, kojega smo usvojili jučer, osigurati 17 milijardi kuna kuna i zbog toga što toliko nedostaje sredstava u mirovinskom sustavu koja se osiguravaju temeljem doprinosa na mirovinsko osiguranje, pa kada tome još pridodate 4-5 milijardi na godišnjoj razini koje treba osigurati za zdravstveni sustav, pa ćete vi vidjeti da vam u proračunu nedostaje 21 ili 22 milijarde kuna, što je otprilike 15, 16, 17% proračuna ovisno o tome ulazi li u prihodovnu stranu ili ne ulaze europska sredstva. Prema tome, kada bi mirovinski sustav bio održiv? Kada bi zdravstveni sustav u potpunosti bio održiv onda bismo mogli primjerice PDV smanjiti sa sadašnjih 25 na 18, 17%, pa bi onda mogli i dodatno rasteretiti i građane i poduzetnike u RH. U ovom trenutku nama su te datosti unaprijed definirane i nužno je zbog toga i donijeti mirovinsku reformu koja korak po korak odnosno poreznu reformu koja korak po korak oslobađa građane i poduzetnike na ukupnoj razini u ove dvije godine hrvatske Vlade na 7 milijardi kuna, pa je potrebno ući u ovakvu mirovinsku reformu koja će, koliko smo vidjeli, u narednom periodu provođenjem, omogućiti rasterećenje proračuna za preko 7 milijardi kuna. ta dva podatka samo dovoljno govore o tome koliko je ispravno i pristupljeno i kako je kvalitetno bila porezna reforma, takav je isto moje viđenje i ove mirovinske reforme. ova reforma je bila nužna, ona je dobro došla, ona čini održivim mirovinski sustav, koji da bi bio apsolutno održiv, trebalo bi biti u RH 1:2,5, a ne 1:1,25 radnika na jednog umirovljenika. Prema tome, to su te datosti koje se polako trebaju mijenjati, ali činjenica da ova reforma omogućuje takav jedan polagani, održiviji

osiguranicima i drugog mirovinskog stupa da prilikom odlaska u mirovinu mogu koristiti 20,25% dodatka na mirovinu, kako bismo izbili tu nepravdu koja bi bila pričinjena svim osobama rođenim nakon 1962. godine prilikom odlaska u mirovinu da im za isti posao koji su obavljali oni i njihovi kolege koji su nešto od njih stariji ne bi bila mirovina manja za 500-600,00 kn jer to je jedan vrlo pravičan, pravilan pristup, pogotovo prema svim onim osiguranicima koji su danas u prvom i drugom mirovinskom stupu. Ono što bih također posebno želio izdvojiti, a to je da je, evo u protekle dvije godine ove Vlade hrvatske su prosječne mirovine povećane za 6,4% u velikom jasnom dijelu zbog indeksacije kad znamo da je u tih dvije godine i prosječna plaća u RH rasla oko 710,00 kn, pa prema tome jasno zbog rasta gospodarstva, zbog povećanja broja zaposlenih, zbog povećanja prosječne plaće u RH, jasno da je onda rezultat toga i povećanje prosječne mirovine. Posebno bih jasno izdvojio odluku da se iduće godine najniža mirova povećava za 3% i ako pri tome još dodamo usklađivanje, to će biti dodatno će biti najniža mirovina iduće godine povećana za 6%. Dakle, to je sve ono što želim reći koliko i na koji način ova ova reforma radi ka onom drugom dijelu što smo najavljivali, a to je da bude, da taj sustav ne samo da je održiv, nego da jasno onda bude da i mirovine našim umirovljenicima budu veće. Također je na početku, prilikom objave ove mirovinske reforme, pokušavalo se predbaciti Vladi da se ide na ukidanje drugog mirovinskog stupa, pa je najbolji valjda odgovor i ovaj ovaj prijedlog Zakona koji definira jačanje odnosno povećanje do 2022.-ge, povećanje izdvajanja u drugi mirovinski stup sa 5 na 6% Ja bi posebno g. ministre pohvalio razlike koje su ovim zakonima nastali u odnosu na prvo čitanje. Prije svega na činjenicu da je smanjena penalizacije prijevremenog odlaska u mirovinu, o tome je prije također nešto govorio g. Silvano Hrelja, dakle, za podržati je da smo sa 0,6 smanjili za 0,30 po mjesecu, što će jasno pokazati da je i tu vlada izišla u susret. A činjenica je i ja ne znam zašto to stalno naglašavamo, ja dražim da je s obzirom na trend odlaska u mirovinu potrebno zbog održivosti mirovinskog sustava i zbog povećanja prosječne godine života, da je dobro da se jasno penalizira sami odlazak u mirovinu, kako bismo omogućili da radnici što dulje vremena ostaju u sustavu u sustavu rada i na taj način samim, većim brojem godina radnog staža da im mirovina onda bude u svakom slučaju značajno veća. Također je dobro da je bonifikacija za dulji ostanak u radu ostala na 0,36, dakle da ona nije smanjivana i na taj način smo jasno pokazali da nam je u interesu da s jedne strane penaliziramo prijevremeni odlazak u mirovinu a dodatno nagradimo u svijetu rada, što je također dobra mjera. Ono što bi također potrebno je nadodati, dobro je da se usklađivanje više nije na razini30-50% već da omjer 70 naprama 30 odnosno 30 napravim 70 bude u ovisnosti o svakom pojedinom slučaju kako bi onda i na taj način došlo do višeg usklađivanja mirovine. I ono što želim posebno pohvaliti to je ta koja će omogućiti povećavanje mirovine po jednom djetetu, za otprilike na mjesečnoj razini oko 2% to je itekako dobra mjera ukazuje da ova vlada promišlja i razmišlja na način da pomognemo demografskoj obnovi Hrvatske. Ja sam i u replici g. ministre jutros vam rekao i sada ću ponovno izdvojiti i pohvaliti vladu zbog činjenice da je u 2 g. od kada je ova vlada od 2 g. i par mjeseci povećana oko 510 kn minimalan plaća, što na razini 12 mj. to su još 2,5 minimalne plaće će naši sugrađani koji imaju minimalnu plaću kroz 2 g. smo im omogućili da na godišnjoj razini umjesto 12, praktički sada imaju 14,5 takvih plaća. To je u svakom slučaju za pohvaliti i govori o tom jednom socijalnom pristupu vlade u rješavanju problema, životnih problema naših sugrađana. Hvala. Hvala lijepo. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Peđi Grbina. No, prije nego što dam riječ kolegi Grbinu, pozdravimo učenike i učenice OŠ Vladimira Nazora iz naše herojske Škabrnje.

Kolega Bačiću, ja bih vam postavio 2 pitanja imajući u vidu vašu poziciju kao predsjednika Kluba najveće stranke u vladajućoj većini i želio bi vaš iskren odgovor na oba pitanja. Prvo pitanje je da li doista mislite da je u redu da se ovakvim paketom zakona koji je pred nama stvara dodatna razlika između korisnika povlaštenih i običnih, tzv. običnih umirovljenika. Dakle, i vi i ja znamo na koji način su povećane povlaštene mirovine i vi i ja znamo na koji način je poboljšan položaj od tih povlaštenih mirovina i znamo koliko je širok njihov obuhvat. A drugo pitanje j da li dosita mislite da u trenutku kada se u Hrvatskoj smanjuje životni vijek, pardon, još imam malo vremena ako smijem …/Upadica; Samo izvolite./… kada se u Hrvatskoj smanjuje životni vijek, da je potrebno na ovakav način inzistirati na kasniju odlasku u mirovinu i to još pod strožim uvjetima? Hvala.

da ne dobacuje netko drugi tko je prvi puta u ovome Saboru ili koji nikad nije bio pri vlasti, ali upravo ste vi kao uvaženi član Kluba zastupnika SDP-a, podigli ruku prije 5 g. da se u Hrvatskoj dobna granica podigne letvica na 6-7 g. I vi sada prebacujete nama što mi to potvrđujemo. Ja ne mogu doći k sebi da vi uporno dižete repliku meni replicirajući, kao mi podržavamo 67 g. a to je evo za nas je prvi put, mi smo ga tu prvi put čuli. To ste vi uveli, nije uvela to ova vlada, to ste vi, vi ste uveli podigli tu dobnu granicu za odlazak u starosnu mirovinu. Druga stvar, ja ću vas podsjetiti, dakle, nema povlaštenih mirovina, nego mirovina po posebnim propisima i to trebamo svaki puta naglasiti. **Reiner, Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvaženi kolega Bačić je povrijedio čl. 238. poslovnika Hrvatskog sabora jer dovodi u pitanju inteligenciju saborskih zastupnika kada izvrće riječ. Ja niti u jednom trenutku nisam govorio o tome, da vi uvodite kasniji ulazak u mirovinu, već sam vrlo jasno govorio o tome da potražujete uvijete za kasniji odlazak u mirovinu, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Grbin, vi ste kao vrsni pravnik, svjesni da ste sada zlorabili instituciju povrede poslovnika, da bi izrekli repliku i s time vam tim više izdajem opomenu. Sljedeća replika je poštovanoga zastupnika Miranda Mrsića, izvolite. Hvala lijepo. G. Bačiću, ajde da budemo vjerodostojni, kada se prije 5 g. izglasavao Zakon o mirovinskom osiguranju kako je HDZ glasao, sjećate se. Drugo, nije smanjena penalizacija nego ste vi povećali penalizaciju pa ste u drugom čitanju to malo smanjili ali to je još uvijek veća penalizacija nego što postoji u sadašnjem zakonu. I drugo, niste uveli 70 i 30% usklađenje, ono postoji u sadašnjem zakonu nego je napravljeno u 2 koraka. Ono što se ja pitam kako će se uopće to provoditi jer u jednom periodu godine 70% može biti plaće a u drugom periodu može biti troškovi života. Kako će se to usklađivati to sam Bog zna. I drugo, i na kraju, zašto ne provedete preporuku 4. od Europske komisije a to je izjednačavanje braniteljskih mirovina i radničkih mirovina?

od 10 minuta kako bi se Klub zastupnika SDP-a konzultirao vezano uz objede koje iznosi gospodin Bačić pa vas molim da mi dopustite da obrazložim razloge za traženje ove stanke. reformi ono o čemu mi ovdje danas govorimo je mirovinska reforma. Kada govorimo o mirovinskoj reformi moramo znati određene podatke i od njih moramo krenuti. Prvo, prosječna mirovina iznosi 2405 kuna, 52% mirovina ispod hrvatske linije siromaštva, 98,2% umirovljenika prima mirovine niže od prosječne plaće, 23% svih umirovljenika prima samo najniže mirovine. Omjer prosječne mirovine u prosječnoj plaći iznosi 38,7% i sa ovom predloženom mirovinskom reformom taj omjer će se nastaviti smanjivati. Poštovane kolegice i kolege mi danas ovdje postavljamo jedno vrlo jednostavno pitanje. U trenutku kada u RH postoji čitav niz problema između kojih je jedan od njih i činjenica da se životni vijek građana RH smanjuje stvarno je pitanje logike i zdravog razuma zbog čega Vlada RH a bez da je itko to od nje tražio inzistira na postroženju uvjeta za odlazak u mirovinu. Dakle doista je točno da je odlazak u mirovinu sa 67 godina predložen i uveden ranije. Ali je isto tako točno da se ovime a bez da za to postoji i jedan jedini valjani razlog ti uvjeti koji su do sada postojali dodatno postrožuju. Niti u izjavama ministra niti u raspravama kolega iz vladajuće većine, nitko nije suvislo bio u stanju odgovoriti zbog čega je to tako

potpredsjedniče i ja bih u ime Kluba zastupnika HDZ-a također zatražio stanku da još jednom unutar kluba se prisjetimo kakva je zaboravljivost i gubitak pamćenja od strane SDP-a, pogotovo njegovih zastupnika a nadasve onih koji su činili Vladu Zorana Milanovića, koja između ostalog, a što je i sam kolega Grbin potvrdio uvela dobnu granicu za odlazak u starosnu mirovinu od 67 godina. Pa bi se također i prisjetili da su 2014. godine urušili drugi mirovinski stup preuzimajući 4,5 milijarde kuna iz drugog mirovinskog stupa ne bi li mogli uredno isplaćivati mirovine, na taj način koliko toliko sačuvali državni proračun. Također bismo se prisjetili, također bi se, kolega Maras, ja sam lijepo saslušao kolegu Grbina pa onda i ja vas…, da bi se prisjetili kolege iz SDP-a da je to bilo vrijeme deficita državnog proračuna od preko desetak milijardi kuna, da je to bilo … .../Upadica predsjednik:

SDP-a bilo preko 330 tisuća nezaposlenih, da je mirovina bila kudikamo manja nego što je danas, da smo mi u protekle dvije godine povećali za preko 6,4% mirovine, da je povećana, samo u tom periodu 2 godine dvostruko više nego u četverogodišnjem mandatu SDP-a minimalna plaća, tako da su podaci koji su ostali nakon vas predstavljali pustoš i u sustavu mirovinskog osiguranja a isto tako i državnom proračunu. Pa ćemo evo sve naše zastupnike ovdje u Saboru se malo prisjetiti na to vrijeme koje je eto završilo jasno onako kako je i trebalo a to je pobjedom HDZ-a na parlamentarnim izborima. Upravo zbog toga što nisu .../Govornik se ne razumije./... zadaću koju su im dali hrvatski birači. Hvala lijepa. Naravno da ću dati i vama stanku. Povreda Poslovnika na izlaganje kluba ne može biti. .../Upadica se ne čuje./... Dobro. ću vam povredu Poslovnika ali budite vrlo oprezni. Izvolite. gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bačić je nastavio kršiti Poslovnik zato što je nakon što je nastavio vrijeđati inteligenciju zastupnika počeo iznositi i neistine što je u direktnoj suprotnosti sa člankom 238 Poslovnika Hrvatskoga sabora a u krajnjoj liniji to je najviše evidentno iz činjenice da suprotno stavovima gospodina Bačića koliko je meni poznato mirovinska društva koja posluju u drugom stupu još uvijek nisu propala. Hvala vam lijepa. Dakle, kao prvo vi znate ponovo da ste zlorabili instituciju Poslovnika, ja ću vam dati radi toga drugu opomenu. Kolega Maras vi dobivate sada opomenu zato što dobacujete iz klupe. Zato jer ste nepristojni i dobacujete iz klupe. **Reiner,

Ja vam svjesno nisam oduzeo riječ makar ste zlorabili povredu Poslovnika, nemojte to koristiti, moju dobrohotnost, molim vas. Dobro, onda vam oduzimam riječ uz povredu Poslovnika. I naravno, ja ću dati do 15 i 10, izvolite. Poštovani predsjedavajući, u ime kluba MOST-a nezavisnih lista tražim stanku od 10 minuta kako bi se konzultirali oko svega što smo mogli čuti ovdje u sabornici. Naime, od početka jutros imamo optužbe znači odnosno međusobno optuživanje između HDZ-a i SDP-a tko je odgovorniji za situaciju koju trenutno imamo u Hrvatskoj na činjenicu da je ovakav mirovinski sustav neodrživ i na sve ono što je ovdje kolega Bačić izrekao upravo. Jutro smo konstatirali jasno da je odgovornost svih onih koji su doveli Hrvatsku u ovakvu situaciju, koji su preslikali službeni model prijevremenog umirovljenja iz bivše države i način kojim su kupovali socijalni mir a sada kolega Bačić govori o tome kako je ovdje oporba govorila o tome kako treba provesti reformu javne uprave, kako treba porezno rasteretiti naše poduzetnike. Mi znamo da se to ne može provesti upravo zbog politike koju provodi HDZ koji je najodgovorniji za stanje u kojem se nalazi Hrvatska jer je najviše godina upravo kolega Bačić, pa on je bio i dio i Sanaderove Vlade, znači i on je, upravo on koji je sada govorio i onaj odgovorniji za situaciju u kojoj se nalazi Hrvatska. Evo tu i je kolega Šuker koji je također bio dio bivših Vlada, sigurno nismo odgovorni kolega Sladoljev, kolega Pranić ili ja. Pa Maras je malo odgovoran jer je bio također ministar ali nije odgovoran kao kolega Bačić. Znači ovdje se